Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Ministrica poljoprivrede će nam se skoro priključiti jer daje još jednu izjavu. Ovaj, pa nisam htio jer smo u 17 i 10 najavili da ćemo nastaviti dalje. Ona će doći sad za minutu, dvije. Dakle, pred nama je: - Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Mariji Vučković, Ministrici poljoprivrede u Vladi Republike Hrvatske Predlagatelji su 39 zastupnica i zastupnica u Hrvatskom saboru, na temelju čl. 116. Ustava Republike Hrvatske i čl. 125. Poslovnika Hrvatskog sabora. Vlada je dostavila očitovanje. Predstavnik predlagatelja dat će dodatno obrazloženje, ali prije toga imamo zahtjev za stankom. Poštovana kolegice Vukovac, izvolite. predsjedavajući. Dakle u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku tražim stanku u trajanju od najmanje 10 minuta. Dopustite mi da na početku ove važne rasprave iznesem nekoliko pokazatelja koji su itekako važni. Dakle u 2021. godini, ukupan broj svinja u RH bio je 1 321 734. Broj gospodarstava koja su se te godine bavila uzgojem svinja bio je 71 400. Samo u godinu dana dakle do kraja 2022., ukupan broj svinja pao je za 34%, a broj gospodarstava se strmoglavio za gotovo 70%. Dakle u vrlo smo teškoj i nezavidnoj situaciji bili sa svinjogojstvom, a sada nam je došla još i ova nesretna bolest. Svjedočimo višegodišnjoj krizi poljoprivrede i rastućoj prehrambenoj ovisnosti Hrvatske, ali i aktualnoj inflaciji i samom strelovitom rastu cijena. U takvim okolnostima afrička svinjska kuga, samo je dio niza problema, koji su ugroza nacionalne sigurnosti naše zemlje. I dok poljoprivrednici, naši Slavonci, zazivaju više razuma i više vjere za vlastiti uzgoj i proizvodnju, kako resorno ministarstvo na čelu s ministricom Vučković odgovara. Ubijanjem zdravih životinja, gašenjem običaja, eutanazijom života na selu. Hvala vam ministrice na takvoj pomoći, Slavonci vam neće zaboraviti silnu brigu i empatiju koju za njih pokazujete ovih dana. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče Vlade RH. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime zastupnica i zastupnika HDZ-a da još jednom jasno i glasno kažemo da ova inicijativa za opoziv ministrice poljoprivrede Marije Vučković je samo dio rekao bi nekakvog političkog folklora koji je u ovom 10. sazivu itekako postao popularan. Dolazim iz Slavonije, Baranje i Srijema dosta se često ovdje u HS upravo govori upravo govori o toj temi, a govore i artikuliraju oni ljudi koji ne žive na tom prostoru. Vlada RH, resorno ministarstvo četri ili pet godina je uložilo puno sredstava kada je u pitanju očuvanje i hrvatskog sela, hrvatske poljoprivrede i brojke to jasno i zorno pokazuju. Kada je u pitanju afrička svinjska kuga, to je nešto što se koristi apsolutno u politički marketing i govore o tome oni koji ne bi trebali govoriti. O afričkoj svinjskoj kugi trebaju govoriti naravno veterinari, struka, a i tu je Vlada RH osigurala osigurala 32 miliona eura za obeštećenje svih onih koji su uzgajali svinje u nultoj, prvoj i u drugoj kategoriji koje po obuhvatu ne bi trebale uć. Prema tome, ono što čini resorno ministarstvo, struka i Vlade RH daje za pravo svim poljoprivrednicima da svate da imaju u Vladi RH partnera za rješavanje svih problema, pa i onog najvećeg kako prebroditi ovo teško vrijeme u kojem smo se našli. Stanka je odobrena. Kolega Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala vam poštovani predsjedniče HS-a i hvala kolegi Ivanoviću koji mi je dao lijepi uvod u temu. Dakle, definitivno je da je i ova Vlada, ali i sve vlade u proteklih 30 godina ukrcalo u poljoprivredu milijarde nekadašnjih kuna, milijarde današnjih eura. No dobro pitanje je sa svim tim milijardama što smo napravili i što smo dobili od hrvatske poljoprivrede kao važne grane? Barem je bila važna grana jer je na njoj nastajala, budimo realni, naša industrija. Mi smo danas samodostatni samo u dijelu uljarica i žitarica, a uljarica ako idemo i gledat tu samodostatnost pada nam udio proizvodnje ulja. Dakle i to što proizvodimo i tamo gdje smo samodostatni odlazi u inozemstvo da bi nam neko drugi očito prodavao ulje. Sve ovo što se događa sada eruptira sa afričkom svinjskom kugom i nečinjenjem Ministarstva poljoprivrede jel afrička svinjska kuga nije nastala u Slavoniji, nije nastala u Hrvatskoj, afrička svinjska kuga je već neko vrijeme oko nas. I nama sad dolazi na naplatu 30 godina nečinjenja i dozvoljavanja da hrvatska poljoprivreda propadne, a da apsolutno prevladaju uvozni lobiji jer imamo dovoljno ovaca za šišanje. Vidimo što nam rade strani trgovački lanci sa svojim proizvodima koje nam prodaju i koliko su nabili cijene na tim proizvodima. Tako da to hvaljenje sa tim silnim milijardama nema smisla ako vidimo kakve su nam brojke u proizvodnji mesa, u proizvodnji voća, u proizvodnji povrća, a u konačnici kakve su nam demografske brojke u ruralnim krajevima lijepe naše koji su nekada prednjačili upravo sa svojom poljoprivrednom proizvodnjom. Hvala lijepa. Stranka je odobrena. Kolega Dretar izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani g. predsjedniče Sabora, poštovani g. predsjedniče Vlade, poštovana gospođo ministrice, kolegice i kolege. Tražim 10-minutnu stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta da eto naglasimo još jednom u ovoj raspravi koja će večeras potrajati, ali i neka traje i treba i mora i dobro je da traje, da samo eto još jednom pročitamo da izbjegnemo još jednom političke subjektivne ili bilo kakve druge procjene i da pogledamo realne brojke DZS-a budući da su one sasvim sigurno u potpunosti pouzdane. Uvoz 152.000 grla goveda u 2022., to su podaci za prošlu godinu naravno, za ovu ih ne možemo niti imati. Uvoz 658.000 svinja u 2022., uvoz 78.000 grla grla ovaca u 2022., apsolutno svi pokazatelji pokazuju rast uvoza u odnosu na proteklu odnosno sada već pretprošlu 2021.g.. Ako se još jednom prisjetimo odnosno usuglasimo oko teze da je samodostatnost u proizvodnji hrane i kvalitetno ispunjene robne rezerve te dobra povezanost zelene i plave Hrvatske preduvjet za stabilan i uspješan razvoj naše domovine onda moramo ove brojke smatrati izuzetno zabrinjavajućima. Jedna od onih koja nas apsolutno najviše može i mora zabrinuti je pad u proizvodnji kravljega mlijeka u odnosu na 2021. pao je gotovo 10% u protekloj godini i iznosi 507

Kolega Jakšić? Može. Kolega Dretar? Kolegice Vukovac? Može dalje jel i kolega Ivanović, može dobro, onda ćemo nastaviti. Prvo će u ime predlagatelja govoriti prvo kolega Pavliček, pa nakon toga kolegica Vučemilović. Izvolite. Hvala potpisali ovu inicijativu za pokretanje opoziva ministrici poljoprivrede Mariji Vučković, a s obzirom da su potpisali predstavnici gotovo svih oporbenih klubova izuzev jednoga to jasno govori da se ovdje ne radi o ideološkoj temi nego o čistoj egzistencijalnoj temi u ovom slučaju opstanka ili nestanka hrvatskog sela. Osnovni razlozi za izglasavanje nepovjerenja Mariji Vučković ministrici poljoprivrede je upravo neadekvatna borba protiv afričke svinjske kuge što će za posljedicu imati uništenje tradicijskog svinjogojstva u RH. Još prije

Početkom kolovoza ove godine broj svinja iznosio je 931 tisuću, broj krmača oko 92 tisuće. Radi se o padu od nekih 10%. Po svim pokazateljima Hrvatska je što se tiče proizvodnje svinjskog mesa nešto malo više od 50% samodostatna. I ovdje imamo konstantan pad. Mi na godišnjoj razini uvezemo od 90 do 120 tisuća tona svinjskog mesa i masti godišnje što znači da svako drugo svinjsko meso koje kupite u trgovačkom lancu nije iz Hrvatske, a nakon ove svinjske kuge i katastrofalnih mjera biti će još i gore. Činjenica je da je afrička svinjska kuga jedna od smrtonosnijih bolesti u životinjskom sustavu i da ona može u potpunosti uništiti neku životinjsku populaciju. Ona se prvi put pojavila u EU 2014. godine, a polovicom lipnja ove godine prijavljeno je 255 žarišta afričke svinjske kuge u domaćih životinja u raznim državama Europe i 4.802 slučaja u divljih svinja. S obzirom da se afrička svinjska kuga u zadnjih nekoliko mjeseci pojavila u Srbiji prvenstveno uz pogranično područje s Hrvatskom, a u lipnju ove godine i u BiH bilo je samo pitanje dana kada će se ista pojaviti i u RH. I tu se onda postavlja pitanje koje je predradnje resorno ministarstvo napravilo kako bi preventivno djelovalo i educiralo sve dionike u borbi protiv afričke svinjske kuge. Naime, na stranicama samog ministarstva stoji slijedeće. Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano provodi zadnje 4 godine kampanju podizanja svijesti o afričkoj svinjskoj kugi pri čemu je educirano više od 1.500 lovaca, veterinara, veterinarskih inspektora i držatelja svinja. Kad uzmemo u obzir da u Hrvatskoj imamo oko 29 tisuća držatelja svinja bez lovaca, bez veterinara, bez inspektora onda je ova brojka u najmanju ruku smiješna što znači da je educirano manje od 5% svih dionika u borbi protiv afričke svinjske kuge. Prvi slučaj je potvrđen u RH 26. lipnja ove godine u općini Drenovci, Vukovarsko-srijemska županija, naselje Posavski Podgajci na dva manja objekta gdje su se svinje držale na otvorenom. I upravo u tih prvih nekoliko dana je Ministarstvo poljoprivrede napravilo najviše kikseva. Naime, 23. lipnja nadležna veterinarska služba iz Županije kada je izašla na teren veterinar je odmah sukladno simptomima uginulih životinja posumnjao da se radi o afričkoj svinjskoj kugi, uzeo uzorke i oni su poslani u laboratorij, tada je obavijestio i nadređene. U tom trenutku ravnateljica Uprave za veterinarstvo Tatjana Karačić se nalazi na godišnjem odmoru, ona se vraća tek tri dana kasnije kada dolaze prvi službeni rezultati 26. lipnja. Prvi sastanak u ministarstvu je održan 28. lipnja, prva naredba za suzbijanje borb…, za suzbijanje odnosno donošenje mjera za suzbijanje borbe protiv afričke svinjske kuge je donesena 29. lipnja, a stupa na snagu 30. lipnja. Znači mi smo ovdje izgubili 7 dana od sumnje do prvih konkretnih mjera resornog ministarstva. Umjesto da se istog trenutka kada se posumnjalo donijela prva preventivna naredba kojom se zabranjuje cirkulacija svinjskog mesa s područja mjesta Posavski Podgajci i općine Drenovci te da se sukladno Europskoj direktivi čim se potvrdilo da se radi o uginuću zbog afričke svinjske kuge u roku od 3 dana u krugu od 3 kilometara eutanazira sve, a da se u krugu od 10 kilometara proglasi zona zaraze ministarstvo je upravo zbog svog nečinjenja, sporih odluka dozvolilo da se ta afrička svinjska kuga u svega nekoliko dana i tjedana prošili diljem Vukovarsko-srijemske županije. Tek tom prvom naredbom se postavljaju policijski punktovi na izlazu iz općine Drenovci, a potom i na izlazu iz Vukovarsko-srijemske županije. Znate kako su oni funkcionirali? Tako što ste mogli meso u privatnim automobilima prenijeti i živo svinjče bez ikakvih problema, nitko vas nije pregledavao. Ja sam živi svjedok, jedino što ste pregledavali to su teretna vozila i ništa više. Ministarstvo je u ovih nekoliko mjeseci donijelo 10 različitih naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge te izmjena i dopuna naredbi. Često su te naredbe bile nejasne čak i pojedini pravnici su ih drugačije tumačili, a kamoli da su ih shvaćali ljudi koji se bave držanjem svinja niti su ih imali vremena čitati. Ono što je još gore dodatnu pomutnju i konfuziju u ovoj cijeloj borbi su upravo predstavnici ministarstva napravili sa raznim izjavama kontradiktornim, pa tako državni tajnik Pavić 6. 6. rujna izjavljuje slijedeće. Citiram, biti će moguće proizvoditi kulen i druge suhomesnate proizvode u objektima koji su registrirani za to, ali nažalost ne u domaćinstvima, to treba jasno reći da ne bi bilo zablude uoči kolinja. Nekoliko dana kasnije 17. rujna Mladen Pavić ponovo potvrđuje jasno i glasno, nema kolinja u dvorištima virus preživljava godinama u mesu. 5 dana poslije očigledno zbog političkog pritiska Mladen Pavić izjavljuje sljedeće, svinokolje će u Slavoniji biti ali neće se smjeti klati na domaćinstvima već će se moći dovesti svinjske polovice i obraditi ih na tradicijski način kako je to i do sada bilo. Znači u tri tjedna imamo tri različite izjave državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, da ne pričamo o izjavi gdje je rekao da je tih do sada usmrćenih 30-ak tisuća, 34.000 svinja brojka od 2,5% cjelokupne proizvodnje i da je to neznatna brojka. Je neznatna za nekoga ko sjedi u uredu, a za onoga ko živi od tog bravca njemu je to itekako bitna brojka. A da ne pričam o još jednoj izjavi od prije nekolko dana, nije svako zlo za zlo jer danas imamo 130.000 svinja više u registru nego prije pojave afričke svinjske kuge jer su ljudi držali svinje na crno. Pa kakva je ovo izjava, koje je ovo minimaliziranje stvari? Kako može ikako dobro bit afrička svinjska kuga? To što su ljudi držali svinje na crno držali su ih i prošle godine i pretprošle godine i zadnjih 30 godina. Znači ovo je samo jedna statistička brojka koja vladajućima kao treba ići u korist. Unatoč tim tvrdnjama brojni svinjogojci su izrazili svoje nezadovoljstvo sa ovakvom borbom protiv afričke svinjske kuge. Tako primjerice pojedinci govore da nikad nisu dobili rezultate uzoraka testiranih i eutanaziranih svinja što potvrđuju u medijima, recimo 17. rujna Željka Matić iz Drenovaca, isto tako brojni svinjogojci opovrgavaju državnog tajnika Pavića da su svi objekti u kojima je provedena eutanazija nakon 42 dana ponovo dezinficirani. Ivan Peštalić iz Posavskih Podgajaca govori sljedeće „Evo kod mene je već 65. dan od eutanazije nitko nije došao u drugu dezinfekciju mog objekta.“. Kamioni Grlić RAdmanove Agroproteinke su poluotvoreni vozili svinje do sjedišta tvrtke kroz cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju, a koliko se nestručno rukovalo u borbi protiv afričke svinjske kuge najbolje pokazuje ona scena iz Andrijaševaca 16. rujna gdje je desetak bravaca na plus 30 nakon što su eutanazirani zbog afričke svinjske kuge ležalo na ulici uz glavnu cestu nekoliko sati. Nisu bili ograđeni, javno dostupni svima, tamo su prolazila djeca, mogli su dodirnuti psi, mačke, kukci itd. i dalje širiti virus. I ne stoji teza predstavnika ministarstva da kamion Agroproteinke nije mogao uć u dvorište. I da nije mogao ući te eutanazirane svinje se iznesu van kada kamion dođe na lokaciju, a ne tri sata ranije da stoje i leže na plus 30 stupnjeva. Je li to stručno rukovanje? Ako je to stručno rukovanje il borba onda ne znam što je nestručno. U cijeloj ovoj borbi nije bilo dovoljno veterinara, predstavnika civilne zaštite, a nije se udovoljilo ni apelu predsjednika Veterinarske komore Ivana Zemljaka koji je tražio aktiviranje hrvatske vojske u pripomoći prilikom eutanazije i izvlačenja eutanaziranih svinja iz objekata. Naime, često su sami vlasnici bili primorani pripomoći veterinarima i veterinarskim tehničarima u izvlačenju eutanaziranih svinja. Osim toga treba napomenuti i nezadovoljstvo ne samo svinjogojaca nego i njihovih predstavnika u Poljoprivrednoj komori, ali isto tako i predstavnika Hrvatske udruge proizvođača svinja Krešimira Kuterovca. A posebice zabrinjava jedna činjenica, a to je da Veterinarski fakultet kao jedno od najrelevantnijih institucija ne želi kako sami navode citiram „u dogovoru sa Ministarstvo poljoprivrede davati ikakve izjave dok hara afrička svinjska kuga“, pa što smo mi u jednoumlju da nitko osim Ministarstva poljoprivrede ne može imati drugačije mišljenje i drugačiji stav ili prijedlog kako se treba boriti protiv afričke svinjske kuge. Treba napomenuti da je do sada eutanazirano negdje oko 34.000 svinja, a više od 50.000 svinja iz zona nadzora je poklano, zdravih svinja i otkupljeno od mesne industrije u ovlaštenim klaonicama. I tu treba napomenuti da su te svinje prodane za cijenu od 0,80 do 0,90 eura po kilogramu žive vage, a istovremeno je tržišna cijena oko dva eura kilogram žive vage. Znači ovdje je mesna industrija dobila po znatno povoljnijoj cijeni preko 50.000 bravaca i zdravog svinjskog mesa. u mesnicama osjetio da je došlo do jeftinije cijene mesa za nekih 40 ili 50%? Nije nitko. Znači ovdje je definitivno zaradila mesna industrija i ovdje se pogodovalo očigledno mesnoj industriji. Također valja napomenuti da su svinjogojci čekali na sva obeštećenja više od dva, dva i pol mjeseca upravo opet zbog sporosti samog Ministarstva poljoprivrede i obrade tih silnih podataka. A vrhunac nesnalaženja u borbi protiv afričke svinjske kuge upravo je bila zadnja naredba koja je još uvijek na snazi nešto izmijenjena u međuvremenu od 10. listopada koja naređuje i govori da se u svim objektima nulte, prve i druge kategorije u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dijelom Osječko-baranjskom i dijelom Brodsko-posavskoj moraju poklati sve svinje do 31. listopada u to u ovlaštenim klaonicama. I u startu je bilo jasno da je to neizvedivo na terenu iz jednog razloga jer je nemoguće poklati toliki broj svinja u ovlaštenim klaonicama do 31. listopada. Primjerice radi u Vukovarsko-srijemskoj županiji imate samo dvije ovlaštene klaonice. Još jedna suluda odluka je bila ta da vi morate sad zdravu svinju primjerice iz Iloka voziti u Cernu ili u Borovo 50 ili 70 km dalje, imate dodatni trošak vožnje, dodatni trošak klanja i potencijalno možete širiti virus, umjesto da ste dozvolili klanje u vlastitim dvorištima. Kada ste uvidjeli da ste pogriješili tada ste 2. studenog izmijenili ovu naredbu i produljili rok na dodatnih mjesec dana pa sada svi ti mogu klati do 30. studenog, pa se postavlja pitanje što je sa onim svinjogojcima koji su sukladno ovoj naredbi već poklali svoje svinje. Oni su poklali bravce recimo polovicom listopada. Bravci su imali 120 kg. Da su ih klali krajem studenog imali bi 160 kg. Tko će razliku platiti? Nitko. Ljudi koji su klali u listopadu sukladno vašoj naredbi to meso nisu mogli obrađivati i praviti suhomesnate proizvode jer se na plus 20 ne može dimit meso. Nema ni kobasice, ni debelike, ni kulenove seke itd. Imali su dodatni trošak jer su sve to morali stavljati u hladnjače. Hoće li ih netko obeštetiti? Neće nitko. Isto tako valja napomenuti da je sukladno toj naredbi u cijeloj Hrvatskoj u svim objektima nulte, prve i druge kategorije se moraju poklati svinje do kraja studenog. Kakve veze ima primjerice jedan svinjogojac u Međimurju, u Konavlima sa žarištem na istoku Hrvatske koji je 500 km zračne linije udaljen. Zašto on mora do kraja studenog klati svinje, a recimo …/Govornik se ne razumije./… gdje je bio zadnji slučaj koji su svega 40 km zračne linije od Mađarske udaljeni u Mađarskoj nemate nikakvih mjera, a svi su u jednoj EU. Zašto se uništava tradicijsko svinjogojstvo ovakvim odlukama? I najgora odluka u toj naredbi je članak 1. stavak 7. koji jasno navodi da na svim objektima nulte, prve i druge kategorije na kojima su svinje usmrćene zbog pojave ili zbog sumnje na afričku svinjsku kugu je zabranjeno držati svinje godinu dana, godinu dana. I to je kraj tradicijskog svinjogojstva, jer po svim statističkim podacima kada nekom zabranite da godinu dana se bavi nekom djelatnošću 50% ljudi se prebaci na neku drugu djelatnost ili ono što je najgore jedan dio ljudi napusti svoj dom i ide ka zapadno europskim zemljama a takvih slučajeva već ima i iz Bošnjaka i iz Gunje. Ljudi su već sada u Njemačkoj nakon što ste im poubijali bravce. I što je najgore ova naredba nije uopće u skladu sa uredbom Komisije EU 2020/687 od 17. prosinca koja navodi u poglavlju 3. sljedeće. Repopulacija objekata u zoni ograničenja kopnenim životinjama u članku 57. se navodi koji su točno uvjeti za odobravanje repopulacije zahvaćenog objekta a to je da se napravi završno čišćenje i dezinfekcija, te prema potrebi kontrola insekata i glodavaca, te da se provedu odgovarajući biocidni proizvodi za uništavanje relevantnog uzročnika bolesti. I jako bitno je napomenuti završeno je razdoblje praćenja iz priloga drugoga za relevantnu bolest računajući od datuma završnog čišćenja i dezinfekcije. E sad u tom prilogu dva afrička svinjska kuga piše razdoblje završnog praćenja iznosi znate koliko? 15 dana, što znači laički od eutanazije, i druge dezinfekcije nakon 42 dana ljudi su mogli 15 dana poslije toga držati svinje, to znači 2 mjeseca, a ne godinu dana. Zašto je donesena ovakva suluda naredba? Svjesno, nesvjesno, nisam teoretičar zavjere ali ja se ne mogu otet dojmu da se ovdje pokušalo nekome pogodovati – uvozničkom lobiju, mesnoj industriji, a na štetu slavonskog seljaka. Moram također reći da je posljedica svega toga ta da smo u ova 4 mjeseca sa 2 dvorišta imamo preko 1100 zaraženih dvorišta, sa jedne općine imamo 22 zaražene općine, sa jedne županije imamo 3 zaražene županije. Tradicijsko svinjogojstvo na našem području nije uništila niti jedna Austro-ugarska, nije uništila Kraljevina Jugoslavija, nije uništila Nezavisna država Hrvatska, nije uništila komunistička Jugoslavija, ali je uništila ova Vlada i ministrica Marija Vučković i to će ostati trajno upisano. I nemojte mi ministrice zamjeriti. Protiv vas osobno nemam ništa, nego protiv vaše politike. Ali ovim potezima ste pokazali da se vi razumijete u slavonsku svinju koliko ja u opuzensku mandarinu, a ja se u opuzensku mandarinu apsolutno ništa ne razumijem. I na kraju spominju se ovdje silni milijuni koliko se osiguralo 32 milijuna eura, niste htjeli prihvatiti amandman da se sa 2 na 2 i pol eura digne odšteta po kilogramu žive vage za ubijene svinje, pa vam dajem samo primjer koliko je stalo ovoj Vladi do Slavonije kao zadnjoj rupi na svirali. Prije dva do tri tjedna ste otvorili u Rijeci u vrijednosti od 69 milijuna eura i hvala bogu neka ste otvorili, a za cijelu afričku svinjsku kugu ste predvidjeli 32 milijuna eura. Pametnom dosta! I dajemo apsolutno potporu inicijativi Stožera za obranu hrvatskog sela koji se danas sastaju u Retkovcima, dajemo im potporu jer ljudi tamo nisu došli zato što im je bajno, nego zato što su na koljenima. I hvala bogu da imaju potporu, da imaju potporu tako je saborskih zastupnika iz Slavonije. Meni bi bilo drago da vidim i HDZ-ove saborske zastupnike na tom istom prosvjedu vrlo brzo. Hvala lijepo. Zaustavite sada vrijeme. Nastavit će sada kolegica Vučemilović. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću u svome izlaganju otići malo dalje u prošlost, jer problemi naših poljoprivrednika koji se bave svinjogojstvom nisu od jučer, nisu počeli prije par mjeseci kada se pojavila afrička svinjska kuga. Problemi traju već godinama i ne samo problemi svinjogojaca već je cijeli sektor devastiran i na koljenima. Samodostatni smo samo u proizvodnji osnovnih ratarskih kultura, sve ostalo, a tu mislim na meso, mlijeko, voće, povrće, ne proizvodimo dovoljno za vlastite potrebe. Kada smo ušli u EU izravne potpore ili kako ih volimo nazvati, poticaji bili su na razini 2 milijarde kuna, danas smo na 7 milijardi kuna i proizvodimo manje nego prije 10 godina. Znači imamo doslovno 10 izgubljenih godina u poljoprivrednoj proizvodnji ili kako bi bilo ispravnije reći proizvodnji hrane. Ulaže se više, proizvodi manje. Hrvatska u zadnjih 10 godina od ulaska u EU bilježi pad fizičkog obujma proizvodnje od 8,8%. Proizvodimo 27% manje voća i povrća, 7% manje mesa i mlijeka, smanjen je fizički obujam proizvodnje, imamo i dalje istu lošu strukturu proizvodnje. Što je rezultat takve politike? Rast uvoza iz godine u godinu. U prošloj godini bilježimo do sad najveći vanjsko trgovinski deficit u razmjeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Dosegao je rekordnih 1,4 milijarde eura. Povećao se u odnosu na 2021. godinu 46%. A što smo mi to uvozili? Dominantni su najdohodovniji poljoprivredni proizvodi. Voće i povrće i proizvodi s većom dodanom vrijednosti kao što su meso, mlijeko, mliječni proizvodi, jaja i med. Znači ponovit ću još jednom, tri puta veće potpore, a gotovo 9% manja proizvodnja. Smanjen fizički obujam, loša nepromijenjena struktura i u konačnici loša produktivnost. Prema produktivnosti rada u poljoprivredi, Hrvatska je na začelju EU. Svega 30% prosjeka produktivnosti EU za jednom Nizozemskom zaostajemo gotovo 9 puta. Evo i to su ukratko rezultati rada Ministarstva poljoprivrede, ne samo ove ministrice nego i ovih prije nje, ali u prošle 4 godine to je ministrica Vučković i samim tim već to bi bilo dovoljno za ostavku. Brojke ne lažu, brojke su porazne, katastrofa za koju uistinu nema opravdanja. I bez afričke svinjske kuge poljoprivredni sektor je u problemima do grla, isključivo i jedino kao rezultat loših politika ali i nesposobnosti, javašluka i pogodovanja. Očigledno novca ima, kako se troši e to će vjerojatno istražiti europski tužitelji pa ću to ostaviti njima, jer oni idu redom, a u ovom ministarstvu će imati pune ruke posla. No ako se vratimo na trenutnu situaciju sa afričkom svinjskom kugom, onda moram reći da su problemi naših svinjogojaca krenuli još prije par godina kada se ta bolest pojavila u Njemačkoj. Tada su zemlje dalekog istoka u koje je Njemačka izvozila svinjsko meso, uvela embargo, a naše tržište je bilo preplavljeno jeftinim svinjskim mesom iz Njemačke. Tada smo kolegica Ružica Vukovac i ja imale jednu tiskovnu i ukazale smo na brojne probleme s kojima će se suočiti naši proizvođači i koji će se pojaviti na tržištu neminovno. Jer njihovi ulazni troškovi su već tada bili daleko veći, nisu mogli konkurirati na tržištu jeftinom mesu koje je dolazilo iz uvoza. Što ste tada napravili kako bi zaštitili domaću proizvodnju? Apsolutno ništa. Sjećam se da sam jednom pitala državnog tajnica Majdaka, što će učiniti da zaštiti proizvodnju? Rekao je pazit će na ispravnost mesa koja se uvozi. Znači kada je u pitanju hrvatski seljak, kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, gotovo uvijek se skrivate iza tog, iza te sintagme slobodnog tržišta, a to slobodno tržište nekakvim čudnim putevima uvijek na kraju pogoduje koje kakvim špekulantima i trgovcima, a našeg seljaka tjera u propast. Vidjeli smo mi nedavno kako se to slobodno tržište suspendira jednim potezom pera. Znači jednom odlukom Vlade, zamrznule su se cijene 30 proizvoda. Nikada niste napravili ništa ni približno tome kako bi zaštitili hrvatskog seljaka. Već tada kada se svinjska kuga pojavila u Njemačkoj, mnogi su odustali od proizvodnje ili su ih ostavili za vlastite potrebe. Nisu mogli konkurirati jeftinom svinjskom mesu iz Njemačke. Neki su odlučili investirat u pogone za preradu i proizvodnju suhomesnatih proizvoda ili su otvarali maloprodajne objekte kako bi preživjeli tih nekoliko godina u kojima je tržište bilo doslovno preplavljeno jeftinom svinjetinom iz uvoza. Dizali su kredite koje sada ne mogu otplaćivati. Rate stižu, a njihova likvidnost je zbog zabrana koje ste uveli doslovno na nuli. Ovaj problem je prisutan već nekoliko godina i pravo pitanje je što se radilo u međuvremenu. Što se radilo kako bi se podigla biosigurnost objekata u kojima se svinje drže. I ja moram postaviti jedno pitanje. Kako je moguće da u protekla tri mjeseca u Osječko-baranjskoj županiji, u svega tri mjeseca znači, 85% objekata je napravilo prekategorizaciju, umjesto da se to radilo kontinuirano zadnje tri odnosno četiri godine. Što ste čekali? Što ste radili? Bilo je nekakvih edukacija, pravili su se letci, nešto malo i informativnih tih materijala ali zar uistinu mislite da je to bilo dovoljno za većinu naših poljoprivrednika koji nisu educirani, budimo, pogotovo u staračkim nekakvim seoskim domaćinstvima. Nisu ni znali što trebaju napraviti da bi napravili prekategorizaciju. Jer ako je ovako velik broj objekata napravio prekategorizaciju u samo tri mjeseca, pa mi smo u prošle tri do četiri godine mogli sve objekte prekategorizirati i onda bi mogli reći e mi smo spremno dočekali afričku svinjsku kugu jer nije bilo pitanje hoće li se ona pojaviti u Hrvatskoj, bilo je samo pitanje kada će se pojaviti. Oko tih uvjeta isto bi se dalo razgovarati, ako pogledate recimo objekte 4. kategorije svinje se drže vani, dovoljno je da imate dvostruku ogradu, to su uglavnom autohtone pasmine. Ali za 3. kategoriju traže se komarnici na vanjskim otvorima. Pa šta sad znači kukci, muhe, komarci za jedne svinje su pogubni, a za ove druge nisu? Znači to je samo jedna od tih nekakvih brojnih nelogičnosti, a nažalost ima ih još. Ono što ću u principu navesti kao nekakav ključni propust koji mislim da je kasnije zakomplicirao situaciju apsolutno svima, to je bilo određivanje zone zaštite kod prvog slučaja kada se nije poštivalo pravilo struke. Struka veterinarska, ja sam razgovarala u međuvremenu stvarno sa jako puno veterinara i svi su mi rekli isto tri plus to je osnovno pravilo struke. Ne administrativne granice općine, ne administrativne granice županije nego tri plus deset i to pravilo ste kasnije počeli primjenjivati, ali kod prvog slučaja to niste napravili nego ste išli sa pravilom koje je potpuno bilo neprikladno, nepotrebno i koje je zakompliciralo situaciju do te mjere da nam se onda od tri dvorišta proširila afrička svinjska kuga na tisuću dvorišta, iz jedne županije u tri županije. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije nego što krenemo sa replikama imamo jednu povredu poslovnika, kolega Ivanović izvolite. Hvala lijepo. Čl. 238. uvažena zastupnica Vučemilović u najmanju ruku govori neistinu, čak štoviše, Vlada RH odnosno resorno ministarstvo išlo na ruku onima koji su uzgajali u nultoj i 1. i 2. kategoriji da prekategoriziraju svoja domaćinstva i da u slučaju pojave budu obeštećeni. To je ključ, to je nešto što je izvan standarda EU kada je pitanju suzbijanje afričke svinjske kuge, a ministarstvo je tu osjetilo tu potrebu i upravo dozvolilo ljudima da prekategoriziraju objekte. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Ivanoviću ovo ste mogli reći kroz repliku tako da vam sada moram dati opomenu jer ovo je s vaše strane kršenje poslovnika. Kolegice Vučemilović izvolite isto. **Vučemilović, Vesna (Hrvatski uistinu mi nije jasno kakvu ja to neistinu govorim. Ja sam samo rekla da u tri mjeseca je 85% objekata prekategorizirano što ste vi i potvrdili, znači nemojte govoriti neistinu da ja govorim neistinu. Vama se taj podatak ne sviđa, ne paše vam, ali je istinit. Kolegice Vučemilović ista stvar, vi ste isto replicirali pa dobivate opomenu. Sada idemo na replike, prva na redu kolegica Vukovac. Izvolite. moje pitanje je vezano uz nalaze, dakle subjekti kojima se eutanaziralo odnosno usmrćivalo svinje nisu dobivali svoje nalaze o zdravstvenom stanju njihovih životinja već prema tekstu dakle iz očitovanja Vlade RH svinjogojci da bi dobili nalaze su bili dužni obratiti se odnosno podnijeti zahtjev nadležnom veterinarskom tijelu i tek nakon toga su mogli očekivati svoje nalaze. U skladu s navedenim moje pitanje je, jesu li te svinje zapravo onda u vlasništvu nadležnog veterinarskog tijela ili su možda u vlasništvu ministarstva ili možda Vlade RH ili subjekta koji su u svinje investirali, koji su ih držali i o njima brinuli,

Gledajte činjenica je da dobar dio znači svinjogojaca kojima su usmrćene svinje nikad nije dobio nalaze, iako je državni tajnik Pavić upravo u medijima izjavljivao da su morali dobit neku vrstu obavijesti. Znači ovim odgovorom upravo ministarstvo samo sebe demantira i kaže da su se svinjogojci morali javiti nadležnoj veterinarskoj stanici. To samo potvrđuje koliko je konfuzije i nesnalaženja predstavnika Ministarstva poljoprivrede bilo u ovom razdoblju, a posljedice evo nažalost znamo da imamo eto preko 34.000 eutanaziranih svinja i dao Bog da je to krajnja brojka. I ne stoje ove teze znate u opadanju je svinjska kuga, pa navodno da je „u opadanju“ kad se pobilo tolika količina svinja pa ih nema se više gdje dalje širiti. (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Pavliček niste u pravu, niste u pravu, ovo je ova afrička kuga je samo zadnja faza projekta Slavonija, projekta Slavonija ono što on zaista je. Sagradili smo domove koji ničemu ne služe, sagradili smo ceste da brže ljudi mogu otići i sada je Vlada umjesto afričke šljive, figurativno govoreći da Slavonija raste, dala Slavoniji afričku kugu da pobije i ono malo što je ostalo, što se nije dalo, što se bavilo tradicijskim, tradicijskom poljoprivredom i svinjogojstvom. A kako su to učinili? Pa učinili su nečinjenjem. Dakle, ova vijest nije od jučer, kuga se nije jučer pojavila. Što su radili do sada? A onda i kad se pojavila, kakve su bile mjere? pa sami ste pričali o policijskim kontrolama, sami ste govorili o tome da se ubijalo i zdravo i bolesno, sve se ubijalo na sve strane. E pa s time su onda zabili i zadnji čavao u lijes Slavoniji. Hvala vam lijepa. Kolega Mažar izvolite povreda poslovnika. **Mažar, Nikola (HDZ)** Poštovani predsjedniče. Čl. 238. kolega Hajduković pa s obzirom da ste sada javno rekli da ste protiv projekta Slavonija, Baranja i Srijem da ste protiv koridora VC, da ste protiv ceste i svega pa dajte onda recite i turističkim zajednicama i Baranje i Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije da kažu ljudima da ne dolaze u Slavoniju, da ne dolaze u Baranju. Zašto bi imali sve ove pozitivne rezultate kad vama to smeta i vi ste protiv toga? Recite onda sve do kraja. Kolega Mažar to je replika, dobivate opomenu. Kolega Hajduković izvolite. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Čl. 238., dakle kolega Mažar govorite nešto što ja nisam rekao. Ja nisam protiv europskih fondova, nisam protiv projekata koji se u Hrvatskoj radi, ali reći ću vam koji su projekti u projektu Slavonija. Tu su vam hoteli na Krku i slično, e pa za, protiv takvog projekta Slavonija apsolutno jesam, jesam protiv projekta Slavonija gdje se HDZ-ovim ortacima, moćnicima, kumovima i susjedima dijeli novac. E protiv takvog projekta Slavonija sam

A, ispričavam se, odgovor na repliku, ispričavam se, je, je. Kolega Pavliček. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Kasni su sati, ali koncentracija još uvijek služi, bar meni. Poštovani kolega Hajduković, ajmo bit realni. Što je projekt Slavonija? Dobar marketinški trik ove Vlade gdje su svi projekti stavljeni na jednu gamaru i prikazani kao projekt Slavonija. Čak su i oni projekti koji su prije nastali i prije se povlačila sredstva iz EU, prije tog famoznog projekta Slavonija pripisivani projektu Slavonija, Slavonija, tako da taj isti projekt Slavonija mogao se nazvati projekt Dalmacija, što smo u Dalmaciji sve županije povukle, itd. Nažalost činjenica je samo jedna, da imamo demografski opustošenu Slavoniju, veliko nezadovoljstvo slavonskog seljaka, da imamo loše mjere koje su dovele do toga da su ljudi digli ruke, znači za ono malo blaga što su držali za sebe, da im se to onemogućilo i da im se zabranjuje to i dalje držati sljedećih godinu dana sukladno zadnjoj naredbi. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani kolega Pavliček. Prema popisu stanovništva iz 2021., u našoj zemlji nema ni žive duše u 192 sela, a najmanje 541 selo je na pragu potpunog izumiranja jer u njima živi između 1 do 10 stanovnika. Dakle više od 700 sela. Ha ja ne znam, ja vas pitam, da li vi mislite da mi možda imamo nekakve drukčije izračune? Da li se možda HDZ rukovodi registrom birača kad govori o uspjehu hrvatskog sela i koliko im pomažu, budući da u registru birača imamo 500 tisuća ljudi više pa možda tu broji i one mrtve koji glasuju na izborima. Kako vi komentirate, isto tako, činjenicu o ovom deficitu što smo maloprije čuli i činjenicu da mi zapravo iz Mađarske uvozimo 67 milijuna kila mlijeka, a Slovenija 40 milijuna kila,

Nažalost nismo samodostatni gotovo niti u jednoj poljoprivrednoj proizvodnji i naravno da to ljudi moraju znati. će od sljedeće godine vjerojatno od 3 kile svinjskog mesa, 2 kile biti iz uvoza, iz Danske, Njemačke, Argentine, itd. duboko smrznuto, mjesec dana putovalo do Hrvatske jer smo dokrajčili našu poljoprivredu, naše svinjogojce zadnjih nekoliko godina, a ubili ih sa ovom afričkom svinjskom kugom. Što se tiče statistika, svatko će koristiti onaj dio koji njemu odgovara, ali bilo bi najbolje da se mi sad svi zajedno uputimo autobusom, evo, pala je noć pa da krenemo od Okučana do Iloka po slavonskim selima pa ćemo vidjeti na čeg Slavonija liči. Nema svjetla, nema svjetla, zaraslo, korov, drača, jedna bakica, nema svjetla. Nema nikoga. To je slika Slavonije, Baranje i Srijema. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče, poštovani kolega Pavliček. Dakle nabrajamo brojke gdje smo u samodostatnosti u pojedinoj kulturi, bez koliko svinja ćemo ostati nakon afričke svinjske kuge i svega onoga što se događa kroz te mjere. Moje pitanje za vas je, s obzirom da dolazite iz sela, općina koje su upravo pogođene sa ovim što, o čemu danas razgovaramo, kako će se to reflektirati na buduće svinjogojstvo u tim krajevima, koliko farmera će još odustati i nestati i kako će se to reflektirati na buduće popise stanovništva u Slavoniji? Hvala lijepo. suverenisti)** Evo, dat ću vam jedan egzaktan primjer. Moji su rodom iz jednog mjesta pored Iloka, Bapska. 1680 stanovnika '91. g., 98% Hrvata. Došao je rat, dio se ljudi nije vratio. 2001. g. po popisu u selu je živjelo 1300 ljudi. Danas u selu imate manje od 600 ljudi. Manje od 600 ljudi, od povratka do današnjeg dana ovo mjesto je izgubilo više od 50% stanovnika. Kada su se vratili, u selu je bilo u prosjeku 40-ak OPG-ovaca koji su se bavili mljekarstvom. Danas nemate niti jednog, a vrlo brzo od ovih 30-ak ili 40-ak što sad se bave još svinjogojstvom, nagodinu, vrlo vjerojatno opet nećete imati niti jednoga. Ovo što je ostalo bavi se samo poljoprivredom i to su one bolne činjenice. Mene duša boli kad odem tamo, kad više doslovce nemate gdje kavu i s kim u biti, kavu popit. Hvala gospodine predsjedniče. kako vaš vođa, čiju majicu nosite ovdje, g. Pokrovac, kako on doprinosi toj demografskoj obnovi? Koliko je on svinja nahranio? Da li je on svoje objekte prekategorizirao? Da li je on dobio izvješće o stanju svojih objekata i svinja?

(Hrvatski suverenisti)** Kolega Šašlin, za razliku od vas, ja vođe nemam znači niti ću ga ikad imati i uvijek sam imao svoj stav i uvijek sam imao, ali ga podržavam čovjeka i njegovu inicijativu. Uopće nije bitno je li on kao on, on predstavlja nekoliko stotina nezadovoljnih svinjogojaca, to je vrlo bitna stavka. On predstavlja nezadovoljne svinjogojce, pa ministrica nije vidjela svinjokolje dok nije postala ministrica pa vodi Ministarstvo poljoprivrede, pa kakve to veze ima? Evo vam najbolji primjer. kolega Pavliček, ovo je isto tako bila povreda Poslovnika s vaše strane, dobivate opomenu. Kolegice Vukovac, izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući, dakle kolega Šašlin je povrijedio čl. 238. Kolega Šašlin, vaša stranka je oduzimala i oduzima zemljište tim mljekarima, oduzima im sredstva za život, tim svinjogojcima, a vi bi im danas oduzimali i pravo glasa. E, pa neće proći.

mom didi su uzeli konje, kola i zemlju, samo jedna stranka. Znamo koja je stranka uzimala zemlju u Slavoniji. HDZ sigurno nije ta stranka. A vi sada pogledajte gdje vi, u koju pripadate. Hvala. Kolega Šašlin, isto tako opomena. Kolegice Vukovac, izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, opet čl. 238. Svakodnevno svjedočimo rezultatima natječaja koje provode načelnici koji su članovi HDZ-a, ne danas, ne jučer nego konstantno zadnjih 20 godina gdje se pogoduje članovima stranke, a dodjeljuje zemljište onima koji OPG čak niti nemaju. Pogledajte što se dogodilo u općini Klakar, koliko njih se uopće poljoprivredom ne bavi, dobili su zemljište, a paralelno je isto to zemljište oduzeto proizvođačima mlijeka. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Vukovac, dobivate drugu opomenu, ovo je isto bila replika. Sada idemo na repliku kolege Bajsa, izvolite. Štovani kolega Pavliček, cilj poljoprivrede bi trebao biti prehrana prvenstveno hrvatskog stanovništva. U zadnje dvije godine prema Zavodu za statistiku, poljoprivredna proizvodnja pala je za preko 10%. Za jednu desetinu, pala je u ratarstvu, pala je u stočarstvu, pala je u Slavoniji ali pala je u mojoj Bilogori ili Podravini pa i u proizvodnji mandarina o kojoj pričate, a vezano uz Neretvu. Šta mislite kakva će biti 2023. godina, da li ćemo imati taj negativan trend veći nego što smo imali, a samo prošle godine bi to bilo gotovo 7% i kada će Hrvatska u konačnici moći prehraniti svoje stanovništvo.

jer im je to u ovom trenutku najisplativije. Mi se sjetimo, prije 15-ak godina posebice prije ulaska u EU ljudi su masovno dizali farme, morali su imati doslovce uvjete da budu malte ne pločice, morali su dobiti dozvole za bunare pored farmi koji se kopaju, uložili su u ono doba milijun, 2 milijuna kuna da bi nakon svega nekoliko godina cijena mlijeka toliko pala da su ljudi otišli doslovce svi u stečaj, redom. Slična situacija se danas događa sa svinjogojcima. Jednostavno mi prave strategije u poljoprivredi nemamo, mi imamo ljude radišne koji žele raditi ali jednostavno im nije omogućeno, nije im omogućeno raditi. Ne treba, smo ih treba pustiti da se rade i bave poljoprivrednom proizvodnjom, a ne da im se doslovce stavlja omča oko vrata.

Meni je jasno da HDZ sebi uzurpira što god si poželi, ali nije uobičajeno da dok traju replike, dok zastupnici jedni drugima nešto govore, da se premijer šeta po sabornici i da mu vi to dopuštate. Zabavlja zastupnike, komunicira s njima. Pa to je dno dna. Kolegice Orešković, ja ne znam zašto vas to smeta. Vi gledajte ako vam smeta prema meni, a nemojte gledati tamo. Kolegice Glasovac, izvolite. Kolega Pavliček, spomenuli ste ovu zabranu uzgoja svinja na mjestima zaraze od godinu, Moje pitanje vama je kako je moguće da se donese jedna takva uredba Vlade koja je potpuno u suprotnosti s uredbom EU koja propisuje da se svinje ponovno mogu držati u istim objektima nakon izvršene dezinfekcije u roku od 15 dana. To je pravno obvezujuće za sve zemlje članice, pa i za RH. Možete mi objasniti kako smo uspjeli toliko odstupiti odnosno napraviti nešto potpuno drugo. I moje drugo pitanje vama je, nisam čula u ovih mjesec dana da Vlada uopće spominje odgovor na pitanje, imamo li mi kapacitete za sanaciju područja koja su zaražena kugom,

Zahvaljujem kolegice na pitanju. A gledajte, mi smo zemlja čuda pa kod nas je sve moguće. I to odstupanje od europske uredbe. Ja se tu ne mogu otet dojmu da je to jednostavno nesnalaženje ministarstva jer nisu napravljene predradnje. Znači ta druga dezinfekcija uopće nije na masi objekata provedena nakon tih 40 dana. I naravno da su onda pustili na godinu dana, ali da su uvidjeli svoju grešku i pod pritiskom i oporbe i nezadovoljnih poljoprivrednika je i današnji sastanak, gdje je gle čuda kažu bit će vjerojatno već nakon 6 mjeseci dozvoljeno držati svinje. Što se sad odjednom tako drastično promijenilo. Pa priznajte onda vašu grešku, je pogriješili smo, napravili smo kiks, evo ispravit ćemo to itd. Znači to je ono što nikad ne žele priznati svoju grešku, a ovo što kažete ja nisam čuo na koji način oni misle to riješiti ali evo vjerojatno ćemo čut danas nešto i od ministrice. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Pavliček, dakle ono što je i bila tema opoziva ministrice Vučković je zapravo nepostojanje njenog suvislog akcijskog plana odnosno programa vezano uz afričku kugu i svinje. razumiju, malo kad čitate, oni ukazuje i na problem veprova i na problem koji je vezan uz lov. Budući da je lov u ingerenciji ovog ministarstva, da li ste vi u pripremi dokumentacije za raspravu za opoziv ministrice Vučković vidjeli, a lov je evo ovih dana dosta često spominjan, da li ste vidjeli neki plan što se dešava sa lovom, što je s lovom na veprove, što se tu događa jer oni koji se s tim bave, a kad se pripremate onda se malo i informirate, vidite da je afrička kuga jednako tako i među veprovima što onda može izazvati dodatni nered u svemu onom što se radi. Hvala lijepo. suverenisti)** Evo zahvaljujem. Je činjenica je da u većini zemalja se čak afrička svinjska kuga prenosila sa divlje svinje na domaću. po mišljenju ministarstva to nije bio slučaj, nego se radilo o ljudskom nemaru. Ali činjenica je da je glavni lovni inspektor recimo Vukovarsko-srijemske županije bio tek nekih prije mjesec i pol dana. Činjenica je da su donesene određene odluke. Ja osobno nisam ih evo uspio pronaći koliko će se ići u odstrel i u kojoj količini divljih svinja kako bi se za u buduće smanjila potencijalna mogućnost zaraze prelaska, znači sa divlje svinje na domaću svinju. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Šarić, bilo bi pošteno zbog ljudi koji nas gledaju, a gledaju naši Slavonci da kažete ovako. Ja, Domovinski pokret, Dabro, Grmoja mi smo organizatori prosvjeda. Tomislav Pokrovac je osoba kojeg smo instalirali, vjerojatno ga i financirate. Ne može čovjek tek tak to radit, mora to netko i platit. Recite to pošteno, to bi bilo korektno prema ljudima. A ovo što ronite suze za Bapskom, ja rođen u Otoku, ratovao u Otoku, živim u Otoku i ostat ću u Otoku. Svojim primjerom kao zastupnik preselite se u Bapsku i pokažete Bapčanima da se trebaju vratiti u Bapsku. I onda vi, vaša obitelj, vaša djeca dijelite sudbinu tih ljudi kao što ja dijelim sudbinu mojih ljudi i dijelim sa njima i dobro i loše. Jel' pošteno? suverenisti)** Poštovani znači za razliku od nekih prosvjeda koje ste vi financirali ovdje pred Ministarstvom branitelja iza kojih ste stajali 500 i nešto dana mi ovakve prosvjede ne financiramo. Znači ljudi su nezadovoljni, okupili se i imaju pravo na svoje mišljenje ali apsolutno da ću im dat uvijek potporu. A što se tiče moje Bapske gospodine Šariću, nemojte se vi brinuti za moje selo i za moje Bapčane. Znači ja sam otišao sa tri godine, nisu me ni pitali u grad Vukovar ali sam svakih 10 dana u toj istoj Bapskoj gdje imam imanje i kad god hoću mogu otići u tu Bapsku. A možda će i Bapska postat grad kao Otok, pa ću odmah doći u Bapsku živjeti kao što ste vi od svog Otoka napravili grad što je pohvalno za vas. Tako da mislim da vam ove izjave ne stoje, ali je meni žao da vi ne date potporu slavonskom seljaku. Nije tu bitan Pokrovac, bitno je nezadovoljstvo slavonskog čovjeka. Upravo vi dolazite iz Slavonije pa bi trebali prvi reagirati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Izvolite povreda Poslovnika kolega Šarić. **Šarić, Josip (HDZ)** Članak 238. Ja svoju potporu našim seljacima i svinjogojcima dajem na način da svakodnevnom komuniciram sa ministricom o ovom problemu i tražimo i nalazimo rješenja kako ljudima pomoći. Dakle, to je ono što trebamo raditi. I još jednom Bapska. Dakle, dragi kolega Pavliček mi predstavljamo naše ljude, ja predstavljam i Bapčane i tamo sam dobio neke glasove. Pokažite svojim primjerom kao što sam ja ostao u Otoku dođite vi živjeti u Bapsku i onda će to ljudi cijeniti. Dobro. Nemamo više replika za kolegu Pavličeka. Imamo jednu repliku za kolegicu Vučemilović. Kolega Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Hvala predsjedniče Sabora. Poštovana kolegice evo ovo moje pitanje nastavlja se na ovu tezu gospodina Šarića, kolege Šarića. Dakle, evo meni je došao u ruke jedan mail koji kaže hitni zahtjev za sastankom Stožer za obranu hrvatskog sela. Pa kaže, poštovana ministrice Vučković bla, bla, bla mi bi sa vama raspravljali. Znači raspravljali su dvije sekunde. I u potpisu je kaže s poštovanjem Kristina Bakula, Stožer za obranu hrvatskog sela. Kada ukucate u Google, znate onaj pretraživač Kristina Bakula izađe vam ovako Most Hrvatska, članica Predsjedništva. Pa onda kaže županijska vijećnica Mosta, pa onda kaže organizacijska tajnica stranke Most. Inače za hrvatsku javnost u Saboru je sad trenutno nula Mostovaca, nula Mostovaca. Ali tko stoji iza stožera? Stoji stranka Most. Dakle, svi dragi moji, evo ušao nam je Božo Petrov. Neka Božo Petrov opovrgne ovo što sam rekao. Dakle, stranka Most stoji, manipulira … …/Upadica predsjednik: Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovani kolega Zekanoviću, pa znate šta je možda to dobro za Kristinu Bakula s obzirom da je ministar Medved bio glavni organizator prosvjeda ovdje pred Savskom, pa postao ministar, izgleda da će Kristina Bakula u sljedećem mandatu bit ministrica. Jel' tako? Pa evo ovdje prosvjedaša koliko hoćete sa ove vaše strane. Kog su oni, za koga su bili? Protiv čeg su bili? Zakona o civilnim žrtvama rata pa ga vi donijeli sa njima? Dajte molim vas! **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavliček, dobivate opomenu. Ali mene isto sad malo zanima jel' to točno ili nije? Ja sam mislio da ćete nešto reći. Opomena. Kolega Borić, izvolite povreda Poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Članak 238. Poštovani predsjedniče omalovažava nas kolega Pavliček jer on ne želi priznati da ga je u stvari stranka Most i njih kao Suvereniste, kao kolege zastupnike uzela kao loše manovale da odrade ovaj posao za Most koji se sakrio. Vidimo i tu je evo Božo Petrov je bio nestrpljiv, pa je otišao, pa je došao. Njih ovo uopće ne interesira, ali moraju se dokazati na području Slavonije ako žele biti na listi. To je jedini razlog zbog čega se ovo danas događa.

Dakle, kolega Zekanoviću ja gospodina Pokrovca uopće ne poznam, nikad ga u životu nisam vidjela, nikad s njim nisam razgovarala. Ali dajem potporu svinjogojcima koji su jednostavno Pa neće više nitko biti kolega svinjogojac kad se pobiju sve svinje u cijeloj Hrvatskoj, pa neće nitko više bit svinjogojac u tradicijskom svinjogojstvu. Ali ako netko manipulira kolega Zekanoviću, e onda ste to vi jer ste na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore ušli u Sabor, bili ste opozicija, a onda ste pretrčali, niste odoljeli sirenskom zovu vladajućih i pretrčali ste u vladajuću većinu. Pa ako je netko izdao svoj glasače e onda To je bio odgovor na repliku. Dakle, sad imamo povredu Poslovnika, kolega Zekanović. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovana kolegice Vučemilović 238., dakle vi ste jednu stvar zaboravili da sam ja potpisao vašu listu kao predsjednik stranke, koalicijsku listu Domovinskog pokreta i te moje stranke bivše u kojoj ste vi sada. Ja sam potpisao vašu listu, a ne vi moju. To je jako bitna distinkcija,

naime sami ste upoznati da je vaše mjesto na koalicijskoj listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore suvereniste visilo o niti. Visilo o niti koju su neki članovi te koalicije tražili bianco zadužnicu da vi ne pređete upravo tu gdje ste sada. To znate, to je jasno, a ja sam gospodine Zekanoviću moje, moje mjesto na toj koalicijskoj listi bilo je sigurno, ali vaše nije. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Milanović Litre dobivate opomenu, isto tako bila je to replika, a ne povreda Poslovnika. E sad prelazimo na Vladu, dakle sada će Vlada iskoristiti svoje pravo od 15 minuta, govorit će prvo predsjednik Vlade, a nakon toga ministrica poljoprivrede, pa pozivam poštovanog predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, najprije želim kazati kako se ovo, ova inicijativa za izglasavanje nepovjerenja ministrici Vučković podudara sa politikantskim napadima niza manjih ne pretjerano kreativnih političkih stranaka koje koriste bolest afričke svinjske kuge kako bi, osobito na istoku Slavonije manipulirali sa dijelom naših sugrađana, a pritom eventualno ostvarili neku političku vidljivost. Najčešće iznoseći znanstveno neutemeljene i lažne informacije, dakle ukratko parazitiranje na afričkoj svinjskoj kugi je upravo ono što se zbiva sa ovom inicijativom. Vrlo je nalik ova inicijativa na opoziv koji je isto tako bio neuspješan kao što će biti i ovaj to će bit već sutra tijekom jutra riješeno, ministra Beroša kada je skupina antivaksera, teoretičara zavjere bila protiv mjera stožera koje su bile usmjerene na zaštitu zdravlja prevenciju bolesti korona virusa koja je ugrozila živote naših građana, dakle manje-više imamo repeticiju U međuvremenu je od 39 potpisnika ove inicijative njih skoro pola demonstriralo svoju kulturu, svoj možemo reći pristup politici razbijanjem saborskoga inventara, čini mi se da je 18 onih lupetala otprilike bilo među ovih 39 potpisnika tako da to upotpunjuje cijeli pristup onih koji u biti svima nama oduzimaju vrijeme da se bavimo ovom temom. Što se tiče politike Vlade kada je riječ o suzbijanju epidemije koja je nažalost pogodila brojne europske zemlje pa ćemo za ove neupućene, a osobito za ove potpisnike ponoviti da je afrička svinjska kuga trenutno prisutna u Grčkoj, prisutna je u Rumunjskoj, prisutna je u Bugarskoj, prisutna je u Srbiji, prisutna je u BiH, prisutna je u Italiji i prisutna je i u Mađarskoj. Nije svugdje identična vrsta, ali je prisutna pa eto tako je prisutna i u Hrvatskoj. Pa ćemo onda još ponoviti da ne bi i tu bilo zabune jer manipulatori nekreativni iznositelji lažnih informacija uzbunjuju naše seljake i tvrde im da postoji cjepivo, da postoji lijek, naravno da je istina sasvim drukčija. Nema ni cjepiva, ni lijeka, jedini način da se borimo protiv afričke svinjske kuge je da se poduzimaju upravo one mjere koje su se poduzimale od kraja lipnja na ovamo u zaštiti naših svinjogojaca, a to je da se poklanja povjerenje znanosti, struci, veterinarima i nadležnim službama kako bismo osigurali što manje širenje ove bolesti i što veću zaštitu hrvatskih poljoprivrednika osobito svinjogojaca. Zato je Vlada, Ministarstvo poljoprivrede, svi ostali dionici i reagiralo na način da smo odmah nakon prvog potvrđenog slučaja osnovali Nacionalni krizni stožer za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge, pa lokalne krizne stožere, donijeli rješenje o određivanju zona ograničenja, naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge i sve dokumente koji se sukladno promjenama epidemiološke situacije na terenu redovito ažuriraju te su dostupni javnosti. Aktivirani su punktovi s policijskim nadzorom nad točkama kojima je posvećen rizik za pojavu potencijalnog ilegalnog prometa na području općina koje su se, koje se nalaze u zoni zaštite. Redovito su održavani i sastanci s predstavnicima sektora svinjogojstva, županima Vukovarsko-srijemskim, Brodsko-posavskim, Osječko-baranjskim kao i drugima predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Poslani su i timovi veterinara, dodatni veterinarski inspektori i sve navedeno govori o tome da su reakcije suprotne ovim navodima ovih kreativaca i ovi koji uništavaju saborski inventar bila je pravodobne, da su mjere koje su poduzete bile u skladu s onim što radi država koja je članica EU koja ima određene standarde, koja ne pristaje na to da se uginule ili zaražene svinje zakopaju i da se pravimo nevješti da bolesti nema. Naravno da smo pritom vodili računa o mjerama pomoći. Dakle, u ovom trenutku evo mi smo danas održali sastanak sa ozbiljnim sugovornicima iz poljoprivrednog sektora, ljudima iz Hrvatske poljoprivredne komore, onima koji su naravno i svinjogojci i razgovarali smo na kulturan dijaloški način argumentima, a ne na način kao što su neki dan ovi čije ste majice vi ovdje promovirali došli u Ministarstvo poljoprivrede. Većina od njih niti ima svinje, niti se bavi svinjogojstvom i ministrici uvjetovali nekakve pristanke na njihove pretpostavljam sjajne ideje. Kada razgovaramo sa ozbiljnim ljudima onda se konstatira prvo da se poduzelo sukladno zakonu i uobičajenoj praksi sve što se moglo. Drugo, da je u ovom trenutku došlo do smirenja epidemije afričke svinjske kuge. Treće, da je Vlada poduzela temeljem zaključaka, odluka i programa mjere u iznosu od 32 milijuna eura. To gospodine Pavliček nije tako malo kada se gleda činjenica da je svega 34700 svinja usmrćeno usmrćeno ili eutanazirano od 945 000 koliko ih u Hrvatskoj trenutno ima. Dakle, svega 3 i pol posto. Prema tome, razmjeri onih svinja koje su morale biti usmrćene u odnosu na ukupni broj svinja je u biti vrlo mali. Naravno da to ne znači da Vlada neće kompenzirati i nadoknaditi štetu koja je nastala za naše poljoprivrednike i za naše svinjogojce. Mi ćemo tako nabaviti izvanrednu nabavu opremu, sredstva za suzbijanje bolesti, mjere potpore Sektoru svinjogojstva u zonama ograničenja, nadoknade za odstrel divljih svinja, oslobađanje od obveza plaćanja dijela godišnje naknade za pravo lova, programe kojima osiguravamo pomoć proizvođačima u svrhu ublažavanja afričke svinjske kuge. Do sada je isplaćeno 6,3 milijuna eura za 112 korisnika. Mi smo jedna od rijetkih zemalja u Europi koja radi programe pomoći baš za sve posjednike neovisno o tome u kojoj su bio sigurnosnoj kategoriji. Ja podsjećam imate kategoriju nula, Situacija na terenu pokazuje da su ove mjere koje smo poduzeli imale učinka, da kao što sam rekao smjer je stagnacija širenja bolesti. Danas imamo samo sporadične pojave bolesti i mislim da bi bilo dobro da se prestane s obmanjivanjem javnosti i politiziranjem ove teme iz jednostavne činjenice da su izbori iduće godine, pa dio vas koji inače niste toliko vidljivi, želite eto manipuliranjem hrvatskih poljoprivrednika, seljaka doći u poziciju da i vi postanete vidljivi što ja politički mogu razumjeti. Ali s druge strane treba iznijeti jasne argumente da to što govorite ne stoji. Mi ćemo povrh ova 32 milijuna eura usvojiti još četiri nova programa pomoći ukupno vrijednih 11 milijuna eura. Pet milijuna eura za propuštenu dobit zbog zabrane držanja svinja na objektima na kojima su svinje usmrćene, milijuna eura potpore uzgajivačima rasplodnih grla na farmama treće i četvrte kategorije za dio troškova hranidbe. Milijun eura potpore objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa i 3 milijuna eura nadoknade gubitaka prihoda za svinje većih završnih težina otpremljenih na klanje iz objekata u zoni ograničenja. Što se mene tiče odbijamo naravno sve vaše navode u tom zahtjevu sukladno onome što smo napisali na temelju odluke Vlade, a sad molim ministricu Vučković da dodatno pojasni argumente Vlade. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Molim vrijeme zaustavite. Izvolite ministrice, imate šest minuta. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, predsjedniče, kolegice, Najprije bih se željela kratko, sažeto i jasno osvrnuti na teze koje se odnose na preventivne radnje Ministarstva poljoprivrede do pojave kuge, promptne radnje po pojavi sumnje i potvrdi kuge, te ono što smo radili u protekla četiri i pol mjeseca. Prve preventivne radnje Ministarstvo poljoprivrede je počelo poduzimati 2018. godine. Izdane su dvije naredbe, jedna koja se odnosila na sprječavanje unosa na mjere kontrole, druga koja se odnosila na pojačani odstrel divljih svinja, te je tada započeo projekat kategorizacije jer naime biosigurnosna pravila su usvojena pravnom stečevinom, ali projekt kategorizacije, određivanje kategorija 0, 1, 2, 3, 4 je hrvatski sukladan sukladan propisima koji se odnose na biosigurnosti. I danas vidimo koliko je dobro pogođen jer je samo nekoliko postotaka gospodarstava na kojima se eutanazirane svinje se praktično razboljelo, a iz kategorije tri, a iz kategorije četiri to je tradicija, to je otvoren uzgoj uz poštivanje biosigurnosti do dana današnjeg od njih nešto više od 260 niti jedan. Što se tiče edukacije, mi smo održali niz edukacija sa ovlaštenicima, ovlaštenim veterinarima i posjednicima. Pri tome su ovlašteni veterinari kako to biva u svakoj drugoj zemlji dalje prenosili svoja znanja posjednicima jer su za isto i plaćeni i to im je zadaća. Preko 200 000 letaka je podijeljeno. Kad se bolest počela širiti iznova u Srbiji, te prvi put u BiH mi smo naredbom objavljenom u Narodnim novinama broj 62/2023 godine prije pojave bolesti u Hrvatskoj osnažili preventivne mjere. Što se tiče sumnje ona je postavljena u petak 23. lipnja. Strašna je manipulacija prozivanje ravnateljice Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane koja je tada koristila dva dana od preostalih 20 prošlogodišnjeg godišnjeg odmora da nije bila tu. Isti tren je bila tu, prekinula se. Kao i obično nije iskoristila taj prošlogodišnji odmor. Preko vikenda su uzorci poslani. U ponedjeljak 26. lipnja jest potvrđena afrička svinjska kuga na dva objekta u Posavskim Podgajcima. tri kilometra, deset kilometara ne stoji zato što je bolest, a to je utvrđeno jasnim epidemiološkim istraživanjem koje je napravila stručna epidemiološka skupina Ministarstva poljoprivrede potvrđeno na žalost da bolest nije i sumnja prijavljena na vrijeme, da je ona već neko vrijeme bila u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Isti dan je potvrđena u 3 različite jedinice lokalne samouprave od kojih je jedna bila desecima kilometara udaljena, a to je Privlaka, a u roku od 5 dana u još dvije od kojih je jedna Babina Greda. Tako da teza 3 km, 10 km, nimalo stručno ne stoji. To nama nije bilo moguće, a da je uprava veterinarstva i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivrede dobro procijenila stanje u okruženju, smjer kretanja, hidrološke, ekološke uvjete, brzinu širenja s obzirom na vektore. A mi tamo imamo veliku gustoću uzgoja, jednu od najvećih gustoća uzgoja u cijeloj EU, to je pokazao i daljnji smjer kretanja, kretanja bolesti i činjenica da mi nismo morali puno puta širiti zonu, da je jedno mjeseca praktično zona stajala isto, malo i dulje od tri mjeseca. Dalje želim reći da je ova Vlada kao možda ni jedna druga europska zemlja, nama nije poznato, donijela niz mjera koji se odnosi na sve posjednike, cijeneći činjenicu da je potrebno održati, podržati i unaprijediti ekonomsko socijalni razvoj kraja koji je snažno povezan sa svinjogojskom proizvodnjom te smo najprije donijeli programe pomoći koji se odnose na nadoknadu direktnih šteta. Zatim smo donijeli dodatne odluke kako bi smo nadoknadili i onima koji su iskoristili putem de minimins pravila i različitim drugim programima sukladno regulativi, koji su iskoristili sve mogućnosti potpora do tog datuma pa smo posebnim novim pravnim osnovama omogućili svima nadoknadu gubitka bez obzira na kategoriju u kojoj su bili i bez obzira na potpore koje su prethodno primili. Dodatno smo poslali Europsku komisiju na odobravanje u kolovozu, dodatan još jedan program pomoći koji se odnosio na nadoknadu dijela gubitaka onima kojima nisu eutanazirane svinje ali trpe štete zbog ograničenog prometa prometa te je moguće meso od njihovih svinja koristiti samo za ograničene oblike prerade, dugotrajno zrenje, visoke temperature i slično. Pri tome se dio sirovine gubi. Procijenili smo da je takav gubitak otprilike vrijedan maksimalno 40% od tadašnje tržišne cijene koja je bila 2 eura po kg žive vage i zato je naša predviđena potpora bila 80 centi. Nakon toga smo počeli raditi programe potpore koji su upućeni na usvajanje drugim, te će bit uskoro na Vladi koji se odnosi na indirektne gubitke, na nadoknadu troškova hranidbe, na održavanje proizvodnje prasadi, a od nedavno i pomoć posebna koja će biti isplaćena …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… u vrijednosti od 1,5 eura proizvođačima teških svinja. Hvala ministrice. Idemo prvo s replikama. Za premijera ima ih 14, a za ministricu 12, jel. 12. Prva je na redu kolegica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani premijeru evo kao što je upravo ministrica Vučković rekla jedan značajan dio potpora ide na subvencioniranje gubitka koje uzgajivači s područja ograničenja, a kojima svinje nisu eutanazirane imaju kada prodaju dakle to svoje meso prema velikim prerađivačima i to se subvencionira sa 0,8 eura po kg žive vage. E sad, velik dio tog novca zapravo ide u čisti profit tri velike prerađivačke kompanije, a najveća od njih i tvrtka koja je najviše tog mesa otkupila jest, su tvrtke Brače Pivac, koji su naravno ujedno i vaši donatori. Pa me zanima od tog ukupnih subvencija koji se sada idu prema

Hvala lijepa. Ne znam da li su ljudi koje ste spomenuli donatori, tu je glavni tajnik pa ćemo to provjerit, meni to nije poznato. Možda su donatori neke druge političke stranke. Što se tiče programa potpore, oni su prije svega usmjereni našim svinjogojcima, našim seljacima, onima koji najčešće nisu kao ni nitko od nas pa čak ni od vas, krivi za to što je afrička svinjska kuga došla u Hrvatsku. Mislim da su iznosi sasvim primjereni, da ćemo na taj način kvalitetno kompenzirati gubitke koje oni imaju, a ono što sam rekao u uvodnom izlaganju, ne znam da li ste to vidjeli, mi smo jedna od rijetkih zemalja u Europi koja kompenzira posjednike bez obzira na razinu biosigurnosti koju su oni imali na svojim farmama. Dakle idemo in favorem onih koji imaju svinje bez obzira jel to nulta kategorija ili prva ili druga ili treća i je li četvrta i na taj način radimo sve što možemo u interesu …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… onih koji su ovdje izgubili, a ne da netko ima profit. Povreda Poslovnika, kolegica Benčić izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Povreda čl. 238. kao i obično dakle vrijeđanje saborskih zastupnika neodgovaranjem na pitanje. Postavila sam vrlo konkretno pitanje, koliki dio potpora ide izravno u ekstra profite koje će ostvariti prerađivači. Što se tiče samih vaših političkih donatora, o tome se naširoko pisalo u medijima, pa evo ali naravno slobodni ste to provjeriti. Međutim dajte kad dođete ovdje, ako već dolazite, onda dolaziti odgovarati na pitanja, jer zaista inače potpuno bespotrebno da ovdje sjedite. to nema veze s povredom Poslovnika. Predsjednik Vlade je odgovorio kako je smatrao potrebnim, tako da dobivate opomenu. Kolega Deur, povreda Poslovnika, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. 238. Poštovana zastupniče Benčić zamislite da svu tu svoju pamet i znanje predate gradonačelniku Tomaševiću, koliko bi danas bilo svim građanima bolje, svim zajednicama, ne bi bilo ovolikih problema, nego. Vidim sad ste otišli, kao što uvijek radite pa evo uzmite to vrijeme i priključite se malo gradonačelniku Tomaševiću i sigurno da Jakuševac vjerojatno već bi bio zatvoren da se toliko trudite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Deur, isto tako ovo je bila replika pa dobivate opomenu. Kolega Šašlin, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. U RH od 1. siječnja 2023. g. do danas odstreljeno i pregledano preko 4 tisuća komada divljih svinja. Od toga je samo 9 primjeraka bilo pozitivno na afričku svinjsku kugu. Iako se u početku pandemije mislilo da će ustvari divlje svinje biti glavni prenosnici virusa afričke svinjske kuge, to se nije dogodilo upravo zahvaljujući pravovremenim i pogođenim mjerama i Vlade odnosno Ministarstva poljoprivrede, ali isto tako i savjesnom i odgovornom, odgovornim provođenjem tih mjera, više od 60 tisuća hrvatskih lovaca, na čelu sa Hrvatskim lovačkim savezom koji te mjere doista doslovno provode i poštuju od, ne znam ja,

Hvala lijepa zastupniče Šašlin. Točno, evo, ja sam baš povodom spomendana sv. Huberta u Bjelovaru, gdje je bilo više od 1000 lovaca zahvalio Hrvatskom lovačkom savezu i hrvatskim lovcima koji su isto, u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede dali doprinos, pogotovo za odstrel divljih svinja i za to su, naravno, dobili odgovarajuću kompenzaciju i drago mi je da ste na jedan primjeren način ocijenili paket mjera koji se poduzima u suzbijanju afričke svinjske kuge na području slavonskih županija. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu zastupnica Vidović Krišto, izvolite. Hrvatska nema ministricu poljoprivrede. U vašoj vladi postoji ministarstvo uništavanja poljoprivredne proizvodnje, poticanja uvoza i punjenja vaših i džepova vaših moćnika. Vi dajete subvencije tvrtkama kao što je Žito iz Osijeka ili vašoj koruptnoj prijateljici iz Podravke, a te iste tvrtke dižu cijene i pljačkaju hrvatske građane. Uništili ste hrvatsku proizvodnju, Hrvatska mora uvoziti od teletine do rajčice, od svinjetine do mrkve, a rezultat vaše poljoprivredne politike jest da je Hrvatska zarasla u korovu. Recite mi, jeste li vi svjesni koliku štetu činite hrvatskim građanima koji vas plaćaju? Odgovorite mi na pitanje. Hvala lijepa gđo Vidović Krišto. Što se tiče vašega pristupa, dakle on je konzistentan, stalno difamacija, stalno laži, stalno imputiranje nekog kriminala, ali nažalost niste jedini u HS-u tko to čini, međutim, već smo navikli svi skupa na to i naravno da sve te vaše riječi i diskvalifikacije nemaju nikakve niti težine niti odjeka. Što se tiče hrvatske poljoprivrede, u našem mandatu puno brže raste snaga hrvatskoga izvoza kada je riječ o poljoprivredi nego hrvatski uvoz pa možda da malo pažljivije pratite statistiku, imali biste i te podatke, a naravno da je tu ostvaren i napredak oko samodostatnosti u različitim segmentima hrvatske poljoprivrede. Te vaše insinuacije o tome tko je korumpiran, tko je čiji prijatelj, poštovana gđo Krišto, komentirajte s onim tko vam piše te pitalice. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo povredu Poslovnika, zastupnica Vidović Krišto, izvolite. 238, g. Plenkoviću, vrijeđate, ne odgovarate. Vašu politiku bi utemeljitelj vaše stranke, Franjo Tuđman, stranke koju ste vi i Šeks pučistički preuzeli, Franjo Tuđman bi vašu politiku karakterizirao ovako, okupili ste i žute i zelene i crvene i crne i plave lopove kako biste hrvatske građane pljačkali i raseljavali. To je vaša politika i za to ćete odgovarati. Toga budite svjesni. A dobro, ovdje je tri. Kolegice Vukovac, izvolite, replika. iako bi neki ovdje htjeli zabraniti im javno govoriti je istaknuo svoje zahtjeve i to javno, meni su svi prihvatljivi. Ne znam da li ste s njima upoznati, vjerojatno niste, ja ću vam jedan od njih Dakle traže hitno omogućavanje prodaje zdravih svinja i njihovo klanje, uz naravno prethodni pregled veterinara te preradu svinjskog mesa u objektima vlasnika svinja. Također traže mobilne klaonice tamo gdje je potrebno, posebno dakle na područjima zone ograničenja. Koliko Koliko je teško tome udovoljiti? Ja bih samo još jednu opasku za kraj rekla, a to je da hrvatsko selo ne želi živjeti od vaših pomoći, oni žele živjeti od rezultata svoga rada. Pa vas ja molim ovim putem, omogućite im to. Zahvaljujem. **Jandroković, Poštovana gđo Vukovac, što vi to sugerirate, da prestanemo sa bilo kakvim subvencijama u poljoprivredi? li to bio sukus ove zadnje rečenice, jer ako je to tako, ja sam siguran da bi čak ovi iz ovog nepostojećeg stožera bili oduševljeni sa vašom inicijativom. Dakle te priče o stožeru koji pravno ne postoji, čiji je najuži krug ljudi koji su politički angažirani, čak ne znam jesu li u vašoj stranci ili ne, ali su ove dvije druge sigurno. Trebate otvoreno reći, dakle to je politička manipulacija dijela oporbenih političkih stranaka koji koriste mali jedan dio ljudi koji su u poljoprivredi, od kojih mnogi nemaju baš nikakve veze sa svinjogojstvom, ne bi li radili političke predstave. Dakle to je bit i to je ono što hrvatska javnost treba znati, nije riječ o nikakvom izvornom pravom legitimnom zastupanju hrvatskih seljaka. Sa pravim sugovornicima govorili smo mi danas.

Predsjedniče Vlade, to što se branite tako da ružno vrijeđate druge, to implicira da se osjećate ugroženo. Ali, taj dio razumijem. Brojke ne idu u prilog, izvoz pada, uvoz raste, već je 1,4 milijarde eura više, pad je proizvodnje od 10%, taj dio mi je jasan, ali ono što mi nije jasno, što je točno Vlada radila 7 godina po pitanju afričke svinjske kuge jer je Vlada upoznata sa opasnošću još 2016., EU dala preporuke Ministarstvu poljoprivrede navodi dobar primjer Belgije i Češke. Za usporedbu Belgija je usmrtila 6 tisuća svinja, Hrvatska je 7 godina poslije usmrtila 100 tisuća ili usmrtit će 100 tisuća svinja. Što ste vi radili 7 godina i zašto ste počeli djelovati u trenutku kad se to pojavilo u Hrvatskoj?

Što se tiče afričke svinjske kuge 2019. smo kao država dobili potvrde da je klasična svinjska kuga završena u smislu prisutnosti u Hrvatskoj, a ovo je epidemija koja je nastala u većem dijelu jugoistoka Europe, nastala je u drugim zemljama, došla je u Hrvatsku iz drugih zemalja. Sve mjere koje su se poduzele i koje se poduzimaju sukladne su i našim propisima i onome što je važeća legislativa na razini EU. Ako vi mislite da imate neki bolji način pa bi se možda priklonili onima koji se prave nevješti da smo u EU i da ćemo se praviti da bolesti nema slobodno idite tim putem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Povreda Poslovnika, kolega Petrov. **Petrov, Božo (MOST)** Povrijeđen je Članak 238. i riskirat ću opomenu samo zato što neću poslije imati prilike vam jednu stvar samo reći. Podaci vas demantiraju. Dakle, ono što je Hrvatska prezentirala za razliku od Belgije i Češke koji su uspješno riješili opasnost na koju vas je upozorila EU ono što je demonstrirala je nažalost nesposobnost

**Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi predsjedniče. Uvaženi predsjedniče Vlade svega se ovdje moglo čuti od toga da bi zastupnik Hajduković prešao na afričku šljivu, predsjednik Gradskog vijeća grada Ploče iz kvote SDP-a je već prošao na biznis s narkoticima i tako redom. No, ja kao Slavonac, Baranjac i Srijemac koji iznimno voli svoj kraj iznimno me boli kad pojedinci koji nemaju nikakvog doticaja sa Slavonijom, Baranjom i Srijemom nas prozivaju bešćutnim onima koji nemaju osjećaj za Slavoniju, Baranju i Srijem, a vi možete svjedočiti i vi i ministrica Vučković pa i predsjednica Odbora za poljoprivredu kolika inicijativa upravo saborskih zastupnika HDZ-a za unaprjeđenje života upravo Slavoniji, Baranji ne samo u kad je u pitanju poljoprivreda nego svekoliki život na tom prostoru.

iz IV. i V. izborne jedinice gdje ste na cjeloviti i jasan način predstavili brojne aktivnosti koje se rade ne samo u vezi afričke svinjske kuge nego uopće u vezi sa podrškom Slavoniji i podrškom hrvatskom selu, podrškom poljoprivredi. Ovdje je bilo spomena o Projektu Slavonija, Baranja i Srijem to je projekt koji je nastao nakon parlamentarnih izbora 2016. godine. Do sada je kanalizirao prema 5 slavonskih županija skoro 3 milijardi eura projekata u svim mogućim sektorima i mislim da takva politika, takva usmjerenost, privrženost Vlade prema Slavoniji i prema slavonskim županijama nije postojala nikada niti u jedno vrijeme u suvremenoj Hrvatskoj, a mi ćemo tu politiku … …/Upadica **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade ovo bi vam trebalo biti jednostavno. 8. ožujka 2017. na osnivačkoj sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem čuli smo vaše riječi. Jedan od ključnih ciljeva jest spriječiti iseljavanje iz tog dijela zemlje. Podaci 2021. pokazuju demografsku katastrofu 5 slavonskih županija sa gubitkom stanovništva u prosjeku od 17,69%. Pretpostavljam kada ove dvije premise stavimo u međusobni odnos da zaključak odnosno konkluzija jedino može biti što se tiče sprječavanja iseljavanja iz Slavonije, Baranja i Srijema istoimeni projekt jednostavno nije uspio. Ako pogledamo ova dva argumenta iz tog silogizma čini mi se možete se samo složiti sa mnom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Dretar ne mogu se s vama složiti ni po jednoj osnovi. Prvo zato što evo primjerice samo u poljoprivredu u našem mandatu ima 1.500 poljoprivrednih gospodarstava više nego što ih je bilo prije, to vjerojatno u vašoj statistici ne postoji. Što se tiče iseljavanja podaci popisa zadnjeg govore da je iz Hrvatske otprilike iselilo oko 230 tisuća ljudi. To što ih je iselilo toliko u razdoblju koje se odnose na prvih u tom trenutku 9 godina članstva u EU iskoristili su ljudi ono za što smo se zalagali. Vi niste previše se s time niste nikad bavili kao i 90% zastupnika oporbe u ovom sazivu Hrvatskog sabora. Zadnjih 30 godina priznaju se kvalifikacije, priznaje se obrazovanje, nema kvota, nema radnih dozvola i dio ljudi koristi tu slobodu, ali koristi na način da je to dvosmjerna mobilnost, a to ćete vidjet, to sam vidio sad na primjeru čuvene Irske gdje je ostalo samo 18 tisuća naših državljana. Hvala. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, MOST i Domovinski pokret su se očito dogovorili, dakle jedni će praviti malo nerada oko obljetnice pada Vukovara, a drugi će se baviti afričkom svinjskom kugom, onda evo Božo Petrov je tu jedini zapravo zastupnik svoje stranke koji je, bjelodano je znači stoji iza stožera za obranu hrvatskog sela. To treba naglasiti i ponoviti jer Božo Petrov klima. Dakle, Božo Petrov je jedini znači zastupnik svoje stranke u saboru, a nas iz vladajućih čine ovde 50-ak, znači 50,

tezu koja je bjelodana, da Kristina Bakula koja je članica Predsjedništva i organizacijska tajnica i županijska vijećnica Mosta šalje mailove i potiče ljude na pobunu, tako je na … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Zekanović. Ima jedna velika prednost što ste vi dio ovih vaših godina u Hrvatskom saboru proveli blisko surađujući sa dotičnom ekipom. To je takav intelligence kakav malo tko može imati, pa onda nekako imam dojam da još bolje kalibrirate svoje intervencije razotkrivajući o kakvim ljudima se radi. Ja ne poznam gospođu, ali ono što je dobro da je transparentno, da se zna. Ako je to netko u mudrom rukovodstvu Mosta pa lijepo to potpisuje i predstavlja se da je nekakav stožer ili je to dio ljudi koji su u Domovinskom pokretu koji su svi naravno prebjegli iz HDZ-a mahom tamo iz kraja odakle je zastupnik Šarić onda je sve jasno. Dakle, traži se malo svjetla pozornice, nikakvih reakcija. Tu se gospodin Pavliček to nisam do sada ni znao, ali zahvaljujući vama znam bori za neki prostor na listi ne bi li eventualno obnovio mandat. Nije lako, nije lako! …/Upadica predsjednik: Hvala./… Nije, nije laka situacija. Meni se čini da je to vid vaše intervencije. **Jandroković, **Šarić, Josip (HDZ)** Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, kao što je Vlada reagirala drugi dan nakon olujnog nevremena i bila u Vukovarsko-srijemskoj županiji, odnosno Državni savez za Slavoniju i riješili financijski ono što je potrebno da se sanira ta šteta tako je i Vlada reagirala brzo i na afričku svinjsku kugu i ministarstvo je reagiralo pravovremeno i učinilo ono što je potrebno sve one korake kako bi umirilo javnost. Nas gledaju slavonski seljaci. Od nas se očekuju umirujuće poruke hrvatske Vlade, od ministrice. Pa evo ja koristim ovu priliku da još jednom vas pozovem, da pošaljete umirujuće poruke, argumentirane. Sve ono što radi hrvatska Vlada i da ignoriramo ovo što radi kolega

strukturu ljudi koje ove manipulacije trenutno čine, ali hajde ponovit ćemo ukratko o čemu se radi. Afrička svinjska kuga postoji trenutno u nizu europskih država, postoji kada je riječ o jugoistoku Europe u Grčkoj, u Bugarskoj, u Rumunjskoj, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, postoji u Mađarskoj, postoji u Italiji, postoji u Hrvatskoj širi problem. Nema lijeka za ovu bolest i nema cjepiva za ovu bolest. Mjere koje se poduzimaju su sukladne našem zakonodavstvu, najboljoj europskoj praksi i legislativi, zone ograničenja, eutanaziranje ili usmrćivanje onih svinja koje se nalaze u zaraženim gospodarstvima. Mjere koje Vlada donosi za sada 32 milijuna eura, danas najavljenih još 11 milijuna eura pomoć, kompenzacija našim svinjogojcima, našem seljaku. Nećemo ih ostavit same. Novac za ovo nije problem. Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Vlade ja sam laik u svinjogojstvu baš kao i vi, no postavit ću vam jedno pitanje koje vjerujem da ćete moći odgovoriti. Sami ste spomenuli ostale europske države članice. U vidu vaše koalicije na razini Europskog parlamenta sa Zelenima i njihovog programa, ekstremno ekstremnog ideološkog programa koji pokušavate provesti zajedno sa njima. Nedavno je u Nizozemskoj, odnosno sa Nizozemsku stavljeno sa strane 1,47 milijarde eura kako bi se smanjio stočni fond i kako bi se otkupilo manje-više 3000 farmi koje neće moći funkcionirati. Pa me sad samo zanima jesu li to politike, je li to taj moderni suverenizam koji vi propagirate i jesu li to politike koje mogu hrvatski seljaci očekivati u budućnosti od vas i vaše Vlade s obzirom da poznajemo da ste dosljedni sljedbenici onoga što se kaže u Bruxellesu da se to i provodi u Hrvatskoj? Andrej (HDZ)** Poštovani zastupniče Milanović-Litre ja ne znam što je vama poznato, ne znam odakle vaše konkluzije. Ja ovdje slušam sedam godina, osam godina kako samo što sutra već nisam u Bruxellesu i da slijedimo nekakve europske direktive. A gdje su ovi svi koji su tamo godinama nitko ih ne proziva, stoje u Bruxellesu, lagano uzimaju po 10, 12000 eura. Šta su oni? Šta su oni? Šta ste vi bili dok ste uzimali pare dok je Ruža Tomašić bila u Bruxellesu? Koga ste vi slijedili? Koju politiku? Dakle, malo tu ohladite od tih difamacija prvo jer su neistine, drugo što su loše. Što se tiče Hrvatske trenutno vam se radi revizija višegodišnjeg financijskog okvira. Pozicija broj jedan je bila niti milimetra odstupiti od omotnice kad je riječ o poljoprivrednoj politici, niti milimetra odstupiti od omotnice od omotnice o kohezijskoj politici. To što se u Nizozemskoj radi koja je korisnik ZPP-a od osnivanja Unije je jedno, što Hrvatska radi je obrnuto za hrvatsko selo. …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… A ove teorije o koalicijama sa Zelenima barem kada je riječ o Hrvatskoj objesite mačku o rep. imenom i prezimenom)** Predsjedniče Vlade vas treba prije svega podsjetiti da je vaš posao da u Hrvatskom saboru odgovarate na legitimno postavljena pitanja. I uvredljivo je, bezobrazno i nedopustivo da inicijativu opozicije nazivate manipulatorskim i politikantskim potezom. Jer pitanja koja vam mi postavljamo su strahovi i problemi koji muče naše građane, konkretno svinjogojce. I oni su ti koji vide da je bilo propusta u suzbijanju zaraze. I da je prave sreće da vaša parlamentarna većina može biti na razini ustavnih obaveza, onda bi vam i oni postavljali ta ista pitanja. E sad konkretno. Iz EU dobili smo sredstva za sanaciju lovišta, odnosno za suzbijanje zaraze kod divljih svinja, nedostaju izvješća.

svojevrsnom prosvjetiteljskom pristupu o onome što bi Vlada trebala raditi u političkom smislu kada ovako manipulativne očito politički orkestrirane inicijative dolaze od malih političkih stranaka ne bi li ugledali malo svjetla pozornice, dobili neki eho u medijima, a da pritom u potpunosti ignoriraju uobičajenu metodologiju suzbijanja afričke svinjske kuge, mjere koje su se poduzele, sredstva koja su se alocirala i sve ono što radimo u proteklih nekoliko mjeseci od kraja lipnja ove godine. Dakle, ono što mi radimo je onako kako se radi i drugdje. To što vas smeta da ljudi danas čuju istinu, a ne manipulacije i kreaciju onih koji politički praktički ne postoje osim na slučajnim temama poput ove to je vaš problem. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade nažalost u našoj Brodsko-posavskoj županiji se pojavila afrička svinjska kuga u dvije općine. budući sam ja član lokalnog kriznog stožera održali smo niz sastanaka kojim su nazočili i ministrica poljoprivrede i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i stručni, stručne službe tj. veterinari i načelnici općina i uzgajivači svinja, a isto tako i Udruga svinjogojaca Brodsko-posavske županije. Na svim tim sastancima kojih je bilo više smo donosili određene zaključke odnosno mjere za suzbijanje bolesti afričke svinjske kuge i za pomoć svinjogojcima. Udruga svinjogojaca Brodsko-posavske županije je uvijek sa sastanka izašla zadovoljna. Mene stoga zanima da li Udruga svinjogojaca Brodsko-posavske županije ima neke druge tretmane u odnosu na

Uvažena zastupnice Zmaić ja se nadam da nakon ove replike neće osvojiti nekoliko naslovih stranica jednoga tjednika nego da ćete dobiti pohvalu za ovo što ste rekli, a to je da ozbiljni ljudi koji se bave svinjogojstvom koji sudjeluju u radu stožera bilo na lokalnoj razini, bilo kroz reprezentativne udruge imaju redovit, sustavan, sadržajan, argumentiran dijalog sa predstavnicima ministarstva. Izražavaju zadovoljstvo i razumijevanje načinom djelovanja, sadržajem mjera, a osobito kompenzacijom koja postoji od strane Vlade prema našim poljoprivrednicima, posjednicima svinjogojcima i to sa najširim obuhvatom u odnosu na usporedbu s drugim zemljama EU. Ja vjerujem da su svinjogojci u Brodsko-posavskoj županiji i u Sikirevcima, Gunjavcima ili Velikoj Kopamici jer to su tri mjesta gdje je to utvrđeno u pravu, a da ovi drugi su u … …/Upadica predsjednik: Hvala (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani premijeru dosta kontroverzi i negodovanja je mjera zabrane držanja svinja na objektima od godinu dana izazvala kod svinjogojaca. Vi ste nekoliko puta naveli da bolest je prisutna i u drugim državama, mi smo članica EU pa hajdemo vidjeti što rade recimo Portugal i Španjolska koje nakon eutanazije na zaraženim gospodarstvima i dezinfekcije 3 mjeseca je bez životinja, nakon 3 mjeseca se popunjava kapacitet 3% ako je sve u redu nakon 40 dana se normalno nastavi sa radom. Znači zašto se mi ne ugledamo recimo na jednu Španjolsku koja je veliki proizvođač i recimo jedan Portugal? Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovana zastupnice Vučemilović. Stvari su vrlo jednostavne tamo gdje je stupanj biosigurnosti niži to je period pod navodnicima hlađenja od uzgoja svinja dulji, dakle to je logika, a to je obično tamo gdje je razina biosigurnosti jako niska. U onim farmama, objektima, prostorima gdje je biosigurnost na višem stupnju nakon procesa dezinfekcije ovaj rok od 12 mjeseci se smanjuje. On može bit 3 mjeseca, 6 mjeseci, može biti u svakom slučaju kraći od razdoblja od 12 mjeseci. 12 mjeseci je svojevrsni prag koji je prosjek za niži stupanj biosigurnosti. Da ste bili danas na sastanku sa predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore koji su sa sobom doveli i one koji se bave svinjogojstvom čuli biste još detaljnija i stručna pojašnjenja koja ne razumiju, prihvaćaju i podržavaju kao i ovi svinjogojci u Brodsko-posavskoj županiji. I zadnja replika koja ide prema predsjedniku Vlade, kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče ne očekujem od kolege Pavličeka da govori o mjerama, aktivnostima i potporama koje idu prema seljacima, a koja idu u smjeru interesa svinjogojaca, ali u svome izlaganju ako uistinu želi pomoći seljacima mogao je reći i ovo što ste vi sada krenuli. Dakle, vezano za biosigurnost odnosno kategorizaciju pa primjer da objekti 4 kategorije biosigurnosti niti jedna zaražena svinja, niti jedna eutanazija i zato je dobro da je dosada preko 76 tisuća objekata kategorizirano, a s obzirom da je spomenuo cestu kontejnerski terminal Škurinje 60 miliona eura negativno pa sada je u javnoj nabavi početak obilaznice Vukovar 70 miliona eura, brza cesta Vukovar – Nuštar 40 miliona eura, završetak pruge 40 miliona eura Vukovar – Vinkovci, izgradnja obaloutvrde 37 miliona eura ili to radi neka druga tuđa vlada u Vukovaru. Andrej (HDZ)** Poštovani zastupniče Mažar meni je drago da ste spomenuli nivo biosigurnosti 4. kategorije zato što je to otvoreni uzgoj, tradicionalan uzgoj ali sa duplim ogradama i gle čuda niti jedna svinja zaražena. A tamo gdje su mjere biosigurnosti niže dolazi do prijenosa bolesti i nažalost zaraze. Ja sam odmah zvao s obzirom na ove izjave o 3 km, 70 milijuna eura skoro vrijedne državne ceste 403 koja povezuje zagrebačke obalu Juškurinje ministra Butkovića ne bi li on objasnio i druge projekte u prometu osobito u Slavoniji, koliko su vrijedni ali vi ste to sad izreferirali da je ministru Butković osim da se sjeti koliko smo uložili recimo u koridor 5C,

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice u uvodnom izlaganju premijera čuli smo da ova epidemija nije zahvatila samo RH, da je i u našim susjednim zemljama također prisutno od Grčke pa dalje. Sad mene zanima, naravno da u ovoj jednoj minuti ne možete sve kazati, kakve su mjere u tim državama u odnosu na one mjere koje su kod nas, a ako se ne varam kazano je da je kod nas od nulte do kategorije obuhvaćeno, da u drugim zemljama ta nulta kategorija i nije obuhvaćana. Pa vas molim da malo se referirate. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite ministrice, odgovor. **Vučković, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine zastupniče. Dakle ovaj tip virusa je prisutan na teritoriju Grčke, Bugarske, Rumunjske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Italije. Kad govorimo o drugim državama u kojima se pojavio ranije dat ću primjer Bugarske u kojoj je u jednoj godini eutanazirano više od 130 tisuća svinja, u drugoj godini odmah iza toga 65 tisuća svinja. Spomenut ću da su kod nekih država primjerice kompenzacije davane onima koji ne mogu poštivat biosigurnosne uvjete ali za odustanak na dvije ili tri godine, kod neki i za trajni odustanak. A što se tiče nadoknada na ovaj način, mi smo pregledali sve europske zemlje koje se suočavaju s ovom situacijom. Ovoliki broj programa i za prerađivače i za one

odnosno zašto vaša zadnja naredba nije bila u skladu sa Uredbom Komisije Europske unije, koja je omogućavala znači da se nakon dezinfekcije svinjca, cjelokupnog prostora i objekta, nakon dva tjedna ponovno omogući držanje svinja. ja imam Uredbu ispred sebe, znači prošao sam je s pravnicima, tako piše. Znači rok praćenja je dva tjedna nakon dezinfekcije. Zašto to niste napravili, zašto u vašoj naredbi i dalje stoji godinu dana i danas ove izjave pojedinih predstavnika koji su danas bili s vam u ministarstvu govore da ćete ipak smanjiti na 6 mjeseci. Je li priznajete onda svoju grešku ili su to opet neke dezinformacije u prostoru? Marija (HDZ)** Ništa se nije promijenilo, istih 12 mjeseci sukladno uvjetima na terenu, rizicima i savjesti i znanju veterinarske struke stoji za one koji su bili u kategorijama 0, 1 i 2, a zarazile su im se životinje odnosno kod njih je potvrđena bolest. Samo smo pojasnili, iako to tako piše u svim našim naredbama, nego od silnih ovih zvukova i činjenice da glasne posude najviše zvone, morali smo dodatno pojasniti da u naredbi jasno piše 0, 1, 2, 12 mjeseci, oni s obzirom da je rizik manji koji poštuju, koji su poštivali biosigurnost manje. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice ja vjerujem da vi znate da to nema veze sa vašim radom boljim ili lošijim no danas što je ovaj performans manje-više ide na jednu razinu Most ide u lokalne straže. Oni bi sad htjeli evo idemo i mi napraviti neku inkviziciju, sad idemo kroz afričke svinjske kuge. Pavliček vidi da iza Penave ide, ne može ga nikako sustić i sad je jadan u jednoj totalno na infuziji i sad mu je potrebno idemo sad radit jedan nered u Slavoniji. I cijelo vrijeme, prošli put si tu sa Grlićem, nisi mogao 20 minuta izdržati sam se sjećaš, morali smo bijeli ručnik bacat za sebe zbog predaje. Pa daj budi svoj, nemoj cijelo vrijeme. Jedno vrijeme si bio dogradonačelnik u sjeni ponovno Penave, daj oslobodi se tih okova. Kolega, kolega Deur. Prvo molim vas da se obraćate sa vi, da to bez obzira što smo izvan često na ti, ovdje, ovdje moramo biti svi na vi jer će se srušiti razina rasprave ako to postane uobičajeno. Odgovor na repliku, izvolite. Izvolite. **Vučković, Marija (HDZ)** Ja ću se samo nadovezati na vaše riječi spominjući da je u mandatu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića putem projekta Slavonija, Baranja i Srijem, dodijeljeno milijarda i 92 milijuna eura iz programa ruralnog razvoja za 5 slavonskih županija, a izravnih plaćanja milijardu da su to naši Slavonci dobro iskoristili jer su oni pametni ljudi, da su poboljšali obrazovnu i starosnu strukturu što je preduvjet za ostvarivanje strategije poljoprivrede do 2030. **Jandroković, Štovana ministrice, puno pričamo o brojkama pa je i premijer rekao nekoliko brojaka. Evo 1 500 više ljudi i tvrtki koji se bave poljoprivredom, da imamo veći izvoz, međutim kad pogledate brojke DSZ-a oni govore nešto drugo o padu poljoprivredne proizvodnje od 10,5% u dvije godine. Govorim naravno o fizičkim pokazateljima državnog zavoda, što će reći da veći broj poljoprivrednika bitno manje proizvodi. To je vezano i uz Slavoniju, to je vezano naravno i uz Bilogoru, Podravinu ili u konačnici zašto ne i Dalmaciju. Brojke državnog zavoda su jasne i govore o pojedinačnim smanjenjima proizvodnje, a samim time imamo naravno i povećanje uvoza. Zbog čega uz povećanje potpore Ministarstva poljoprivrede mi nemamo veću fizičku proizvodnju u vremenu dok druge države upravo sada rade na tome, temeljem naravno ratne situacije agresije Rusije prema …/Upadica predsjednik: Hvala./… Ukrajini i htjenja da se …/Upadica Statistiku treba čitati cjelovitu, dakle naravno da je uvoz hrane već nego što je izvoz hrane kao što je bio i prije 10, 15 ili 20 godina i to se ne može riješit u jednom ali je činjenica da je izvoz rastao od 2013.g. za 226% u sektoru poljoprivrede šumarstvo i ribarstvo, a u preradi hrane, duhanu i piću za 165%, da je rasto brže od uvoza i to to je temeljni put, da stopa izvoza raste od brže uvoza. Što se tiče broja poljoprivrednih gospodarstava, predsjednik Vlade se sigurno referirao i na netočno objavljene nedovoljne vijesti da smo u Slavoniji izgubili 7.500 gospodarstava. Od kad se provodi projekt Slavonija, Baranja i Srijem u pet slavonskih županija 1.500 gospodarstava je više, proizvodnja vrijednost proizvodnje koji je …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… temeljni pokazatelj je veće, a količina je zbog elementarnih nepogoda manja. Kada govorimo naravno o DZS-u on je potpuno točno rekao da je ukupna proizvodnja u Hrvatskoj 10% manja i to je ono što zapravo je ključni element. Kada govorimo o tome isto tako onda treba naznačiti da poljoprivredna politika bi trebala dovesti do toga da proizvodimo više hrane za hrvatsko stanovništvo kao i druge države u okruženju. Zašto naša poljoprivredna politika to ne radi? Zašto povećani poticaji ne daju povećanu proizvodnju? Kolega Bajs dobivate opomenu ovo je replika, a ne povreda poslovnika. Kolega Sobota izvolite. **Sobota, Darko (HDZ)** Poštovana ministrice. Početkom mjeseca rujna ove godine boravio sam nekoliko dana u Makedoniji, pa u razgovoru sa svojim prijateljem koji je usput rečeno i veterinarski inspektor u južnom dijelu Makedonije blizu grčke granice došao do saznanja da su samo u tom danu ubili nekoliko tisuća usmrtili nekoliko tisuća komada svinja, mislim da se radi oko 4.000 i u razgovoru s njim zapravo je iznio sva razmišljanja veterinarske struke kao što je to i u RH to i u RH dakle o uzrocima, načinu suzbijanja te bolesti lijeka nema. Mene zanima zapravo mi smo negdje na 34.000 usmrćenih svinja na području RH, to je tri, 3,5% od ukupnog broja.

je spašeno niz svinja putem odvoza spašeno u smislu da nisu se razboljele jer su odvožene ranije putem različitih mjera uz potpore koje su se odnosile i na na otpremu svinja na ograničene oblike prerade. Rađena je paralelno kategorizacija, dakle pružali smo dodatne šanse svima. Iznova je rađena kategorizacija i imamo u odnosu na ukupni fond gubitke nešto više iznad 3%. brojeve eutanazija u drugim zemljama mi možemo reći s obzirom na određene procjene očekivanja u početku s obzirom na zahvaćeno područje i gustoću, evo da su mjere polučile uzorke polučile rezultate i da je eutanazija bila manja od nekih procjena. Nažalost … **Jandroković, **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam predsjedniče. Poštovana ministrice. RH jedna je jedina je zapravo država od svih zemalja u kojima se afrička svinjska kuga pojavila. RH je jedina zemlja u kojoj se bolest pojavila dakle prvo na domaćim, a tek onda na divljim svinjama. Možemo Možemo reći da ovaj podatak zapravo govori kako su evo mjere praćenja i prevencije nisu provodile kvalitetno, a jednako tako ovaj podatak daje zaključit da se slučajevi afričke svinjske kuge nisu dobro, dovoljno dobro, kvalitetno i kontinuirano provodili. Pa evo kako komentirate to da je Hrvatska zapravo država koja je slučaj presedan? I nevjerojatnije možda se i ne radi o presedanu nego jednostavno se radi evo o lošem nadzoru o lošoj kontroli i zapravo o propustima.

pregledavale su se klinički gospodarstva na kojima se odvijalo klanje. A što se tiče situacije s divljim svinjama zahvalila bih se lovcima zato što dobro provode mjere. Evo što se tiče domaćih svinja već je sada nekoliko tjedana situacija dosta dobra, mjere imaju učinke. U Hrvatskoj kod klasične svinjske kuge bolest bila puno u snažnijem obliku kod domaćih svinja, unatoč tome što neki govore da je to bilo riješeno u danas. Ponovit ću 2.600 464 slučaja, 1007. 1.200 i 2008. 33 slučaja, a divljih svinja je bilo u jednoj godini dva, a u drugoj nula. **Mandarić, Marin (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovana ministrice. Prvo dužan sam prenijet vam nekoliko poruka, pozdrava od gledatelja koji nas prate večeras ovu našu saborsku raspravu, mahom poljoprivredni proizvođači koji zapravo, evo rekli su mi da vam prenesem i poruke potpore i da izdržite ovo što radite jer su uvjereni da ste na dobrom putu i sve što ministarstvo čini u .../nerazumljivo/... u provođenju mjera sprječavanja širenja afričke svinjske kuge. Druga stvar, ovdje smo čuli, čini mi se od kolege Pavličeka i još nekih kolega da nakon što se stanje stabilizira, da će u Slavoniji jednostavno nestati običaja tradicijskog kolinja, da tako kažem. Ne vidim zašto bi to nestalo. Oke, ako sad koji mjesec možda ne možemo to raditi, ne vidim zašto to ne bismo, .../Govornik se ne razumije./... ljudi ne bi radili kad se opet bude smjelo raditi. Ja sam uvjeren da će moji i dalje organizirati klanje. Stipa, vjerujem da će isto biti i kod tebe, kolega Pavliček, vjerujem da će i kod vas u Bapskoj ljudi opet normalno sve raditi kao što je bilo do sada. Jednostavno, moramo se strpiti neko vrijeme da prođe ova ASK i nakon toga nastavljamo gdje smo stali. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa i uz to želim zahvaliti svim našim poljoprivrednicima, u ovom slučaju posebno uzgajivačima svinja na strpljenju, na svemu što rade i na unaprjeđenju biosigurnosnih uvjeta i održavanju i održavanju proizvodnje. Što se tiče tradicije, načina na koji su se, ako tako mogu reći, obrađivale svinje na vlastitim gospodarstvima, činjenica da to sad nije moguće u zoni ograničenja proizlazi iz nadležne uredbe jer naime, u zoni ograničenja se to može obavljati samo u odobrenim objektima. Hrvatska ima odobrena 23, 23, dosta smo ih uspjeli odobriti u kratkom vremenu, od kojih su 17 klaonica. Mi s obzirom na epidemiološku situaciju, uz zahvalu na trudu i veterinarima i posjednicima i lokalnoj samoupravi i svima koji su nam pomogli, pripremamo zahtjev koji će omogućiti svježe meso u zonama gdje situacija značajno bolja, nadajmo se da će tako i ostati i onda će i … .../Upadica: Hvala vam./... sve Zahvaljujem predsjedniče HS-a, poštovani potpredsjedniče Vlade, ministrice, državni tajnici. Evo, koliko sam imao pročitati, ovo je 24. interpelacija i jasno da ljudi koji nemaju ideju, nemaju dobar prijedlog, oni jedino na ovaj način mogu doći na naslovnice. Ono što želim reći je da mi nismo otok i da su većina zemalja u okruženju, isto tako, imaju problem s ASK-om, a ono što a ono što je važno je doista, ja sad ovdje nemam namjeru vas hvaliti za neke političke poene, ja imam dovoljno godina da ne trebam više nikoga zapravo hvaliti, ali želim reći da ste poduzeli i poduzimate sve, imate moju podršku za rad. Ono što želim reći je da bi bilo dobro ne kasniti sa isplatama, vidim da se to radi na vrijeme, ali nastavimo to tako da ljudi koji su nevolju, nevolji, da znaju da nisu sami i da je tu ministarstvo koje skrbi o tome. Hvala. poštovani zastupniče, do današnjeg dana za direktne štete isplaćeno je nešto više od 6,2 milijuna eura za nešto više od 1100 korisnika kojima su eutanazirane svinje s gospodarstava, a u tijeku je zaprimanje zahtjeva za program vrijedan 5 milijuna eura o kojima se omogućuje potpora od 0,80 eura

Vi ste sada u replikama i ovom izlaganju spomenuli da imamo veći broj poljoprivrednika, brojka 1500, vi ste i naglasiti da se je promijenila i dobna, a i obrazovna struktura naših poljoprivrednika, što nas posebno veseli, dakle ima sve više mladih poljoprivrednika koji uvode i nove tehnologije i promijenili promijenili su i tradicionalnu kulturu onih biljaka koje su se, sorti koje su se najviše i sadile. Ja bi volila kada bi to još malo, to je nešto što je pozitivno, o čemu se malo govori, potkrijepili sada u ovoj replici. Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Dakle prije provođenja projekta Slavonija, Baranja i Srijem, u 5 slavonskih županija bilo je registrirano nešto više od 36 tisuća poljoprivrednih gospodarstava, a danas ih je registrirano više od 37,5 37,5 tisuća. Što se tiče strukture proizvodnje, činjenica da, recimo, imamo manji broj grla stoke, ne znači da su poljoprivrednici prestali bit poljoprivrednici. Veći dio njih se bavi biljnom proizvodnjom, nama je u cilju, tu u cilju tu strukturu donekle mijenjati, a preduvjet za takvu promjenu i za jačanje stočarske proizvodnje je svakako jest bila i promjena struktura potpora, sve koje smo naslijedili. Preraspodjela dodatna na male i na male i unaprjeđenje obrazovne i starosne strukture, danas imamo oko 24 tisuće mladih poljoprivrednika, još uvijek taj broj treba značajno povećati, no, oni su u slavonskim županijama u pravilu dvostruko sada već veći broj njih je sa visokom stručnom spremnom i dvostruko veći … .../Upadica: Hvala Hvala vam poštovana ministrice Vučković. Činjenica je da Most, Suverenisti i Domovinski pokret opet parazitiraju na bolesti. Najprije su to činili na Covidu, sad to čine na ASK za koju nema niti lijeka niti cjepiva i to njihovo paradiranje i parazitiranje je ustvari jedan politički i moralni užas i to je ono što ljudi vide. Činjenica je također, da stožer koji je politički uvjetovano tijelo koje zaista ne postoji, budući da nije registrirano kao nikakva pravna osoba, a kojem je na čelu jedan profesionalni prosvjednik koji s prascima nema baš prevelike veze, isto tako niti sa svinjogojstvom, a drugi pak ima kaznenu prijavu,

Hvala lijepa poštovana gđo zastupnice. Ja ću samo spomenuti da su mjere značajne, vrijedne, višedimenzionalne, zahvaliti se opet svima koji su doprinijeli dobrim rezultatima i naglasiti i referirat ću se na jedan dio mali vašeg izlaganja, ali značajan, reći da samo jedno nezakonito premještanje zaraženih svinja, mogu sve naše napore vratiti nazad, više mjeseci i mogu uzrokovati desetke milijuna šteta, eura. I zadnja replika, dolazi iz Bakra. Da čujemo šta kaže kolega Klarić. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Uvažena ministrice, evo vidim da predstavnik predlagatelja kolega Pavliček je izašao iz sabornice vjerojatno, vjerojatno razotkriven od kolege Deura, išao na konzultacije sa najpoznatijim hrvatskim gastabajterom i ekspertom za svinjsku kugu, očito nisu upoznati da borba protiv svinjske kuge ne traje ovih par mjeseci od kad su oni ugledali ovo svjetlo reflektora u godini pred izbore, koji traje od 2018. godine i da tu borbu je počelo vodit gotovo 69 tisuća ljudi u RH prvenstveno članova lovačkih društava. Velike desetine lovačkih društava diljem Hrvatske, od barijera, od edukacije, od komora, od svih onih sredstava i od pojačanog odstrela koji se sve ove godine provodi,

Hvala vam lijepa zastupniče. Ja ću iskoristiti ovu prigodu i još jednom se zahvaliti svim hrvatskim lovcima na vrijednom radu i suradnji u provođenju naredbi koji su prethodili pojavi potvrdi bolesti, a isto tako koje smo nastavili poduzimati samo još na drugi dodatan način i ubrzano nakon potvrde i pojave ove bolesti. Hvala ministrice. Ovime smo došli dakle do kraja ovog uvodnog dijela. Sada otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Mišel Jakšić. Izvolite. Izvolite. Ne, ne nije pauza nego pada interes. interes. Ajde molim vas da napustite polagano sabornicu. Možete početi izvolite. Molim vas, molim Kolegice i kolege molim vas da oni koji ne želite sudjelovati u raspravi, da napustite sabornicu. Kolega Begonja, kolega Kolega Jakšić govori u ime Kluba zastupnika SDP-a i molim vas da mu dozvolite da to učini. Izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Sad mi je malo jasnije kako je bilo premijeru. Hvala poštovani predsjedniče, poštovana ministrice, predstavnici ministarstva, potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Da se na početku samo malo našalim zbog tih svih naših mališanki i mališana, kolega Bauk me zamolio da naglasim da s obzirom kako je to krenulo je bitno da se i ovdje provuče da Pepu Pig u Hrvatskoj ne diramo. To je jako važno za odgoj naših najmanjih. Šalu na stranu. Dakle, vrlo nam je drago što smo čuli iscrpno izvješće od predstavnika Vlade, premijera i ministrice i od vladajućih saborskih zastupnica i zastupnika o tome koliko dugo traje afrička svinjska kuga u našem okruženju. Što se događa i što se dogodilo u ostalim zemljama i stvarno statistički gledano tu smo dobili jako, jako puno podataka. No ono pitanje koje se postavlja i koje je apsolutno opravdano ako znamo da je to negdje oko nas 5, 6, 7 godina, kako se nama točno dogodilo da nas to apsolutno iznenadi i da smo sada si jako važni i jako sposobni jer tumačimo kako smo eto u mjesec dana poklali pola svinja u Slavoniji i u mjesec dana smo izdali mjere i naputke što se mora napraviti da bi uopće svinjogojstvo kao takvo moglo ići naprijed. Zašto to nismo počeli raditi prošle godine, zašto to nismo išli raditi pretprošle godine, zašto smo se pravili kao da ta pošast ne postoji i ne funkcionira. I nitko ne može reći nismo htjeli, nismo mogli, nije bilo potrebe jer samo da podsjetimo javnost da u početku Covid pandemije kad su Vlada i Stožer imali enormnu podršku i političku uključujući i oporbe i u javnom prostoru naših sugrađanki i sugrađana. Donijeli smo vrlo brzo odluke gdje smo ljudima zabranili iz svojih mjesta prebivališta, da budu zatvoreni u samoizolaciju, da sad ne nabrajamo sve mjere. Dakle s ljudima smo se mogli organizirati u nekoliko dana, a imali smo puno manje saznanja o tome što je Covid nego što je afrička svinjska kuga ali eto nešto što navodno traje 4,5, 6 godina u našem okruženju, nismo znali kako da se pripremimo i to nas je iznenadilo i zapravo bi sad trebali biti sretni i zahvalni jer ćemo do kraja studenog mjeseca poklati poklati sve svinje u Slavoniji. Onima malima će naravno kao uvijek biti jako, jako teško, jer takve stvari najviše lupe po glavi one male, oni veliki će se operjati. Namjerno neću sad spominjati Gordana Grlića Radmana i Agroproteinku, zato jer ajmo danas vjerovati da je to sve ispalo oko njega slučajno, a i uzimajući u obzir koliko nam je važan u našim vanjsko političkim aktivnostima od Njemačke, Amerike pa na dalje, ne bi bilo zgodno da čovjeku uzimamo fokus njegove koncentracije sa prevažnih aktivnosti u vanjsko političkom renomeu političkom renomeu naše zemlje. Danas imamo to što imamo, da tumačimo da je dobro što ćemo sve slomiti preko koljena, da je dobro jer smo osigurali neka sredstva kojima ćemo ljudima kao malo namaknuti štetu, ali ne pričamo o tome što će oni raditi narednih godinu dvije i sada ćemo jako brzo imati dovoljno sredstava da potaknemo ljude da stvore one uvjete koji su potrebni da bi se normalno mogli početi baviti svinjogojstvom. To definitivno je jako loša poruka, to je definitivno jako loše odrađeno i to je nešto što dovodi nas u opasnost da hrvatsko svinjogojstvo stvarno do kraja baci na koljena. Mi smo danas samodostatni u proizvodnji svinjskog mesa, to prije ovih svih događaja sa svojih 52% EU je na 125%. Dakle, past ćemo još i ispod tih 52%. To je navodno naša borba za vlastitu proizvodnju, to je navodno naša borba protiv inflacije. I danas umjesto da čujemo što su sljedeći koraci dobivamo hrpe statističkih podataka kojima kao tumačimo da se u tome svemu ipak vidi nešto pozitivno i da će to zapravo biti super za hrvatske poljoprivrednike, stočare i da će biti na kraju super za hrvatske građane, a svi vidimo po ovome što se danas događa da se to dogoditi neće. Tako kako se sada ponašamo prema svinjogojstvu u ovih 30 i nešto godina se u totalu ponašamo i prema hrvatskoj poljoprivredi. Dobili smo danas podataka koliko milijardi eura je ušlo u hrvatsku poljoprivredu što kroz EU fondove, što kroz poticaje Vlade. Jako puno je toga, jako puno toga je kao napravljeno. To je sjajno, moramo zbog toga biti sretni i zahvalni. Ali onda se postavlja pitanje kako se to reflektira na našu proizvodnju i na našu samodostatnost. To nije samo poljoprivreda i proizvodnja, to je nešto što je jako usko povezano i sa demografijom. 1991. godine, dakle prije rata u Republici Hrvatskoj se obrađivalo na 3,2 milijuna poljoprivrednih površina. Sa stalnim trendom pada danas smo ispod milijon i pol. Dakle, prepolovili smo se sa stalnom tendencijom pada. Dobit ćemo odgovor to nema veze sa demografijom, pojavljuju se neki mladi, vidimo porast, nešto se mijenja. Ali onda se postavlja pitanje zašto smo '91. imali milijon stanovnika više i to dobrim dijelom u ruralnim krajevima koji se danas apsolutno prazne, prazne. I mi i dalje ne vidimo korelaciju, da ako ne sačuvamo tamo proizvodnju, da nećemo imati uvjete da ostavimo ljude. Povući ćemo europska sredstva, dat ćemo nešto iz vladinog proračuna, obnovit ćemo društveni vatrogasni dom, možda ćemo obnoviti vrtić. Ako je politički važno obnovit ćemo crkvu ili nešto drugo, dat ćemo malo nogometašima, malo vatrogascima i reći ćemo eto sve je super, selo na papiru postoji. Samo ćemo imati trend daljnji ovog nestanka milijon ljudi. To što vidimo u obradivim površinama je apsolutno vidljivo i u postotcima naše samodostatnosti. Spomenuo sam svinjsko meso, spomenuo sam koliko smo pali u obradivim površinama. Danas smo na 60% samodostatnosti u povrću. 45% smo na samodostatnosti u voću, jer valjda nemamo resurse. Obrađujemo duplo manje nego '91. Padamo ali nemamo resurse za obradu. Sa mlijekom smo došli na 44% ako se ne varam, jer je to jako zahtjevno, jako teško, nije to samo tako, puno toga se mijenja, naši stočari, mljekari se moraju prilagoditi tržištu. Ne ide to preko noći. E onda uvezemo više od 100 milijona kilograma mlijeka iz Mađarske i Slovenije, jer oni znaju i mogu, a mi očito ili ne znamo ili nam je stalo da uvozimo. Danas imamo samodostatnost samo na polju žitarica i uljarica i ono što sam već spomenuo u svojem traženju stanke. U uljaricama da, imamo samodostatnost u kulturi, ali isto tako imamo pad u proizvodnji ulja, gdje do kraja vidimo da zapravo uništavajući hrvatsku poljoprivredu u svemu što možemo apsolutno radimo na tome da do kraja prevlada uvozni lobij. Kako dolazimo do uvoznog lobija? Prošle godine smo imali 1,5 milijardi eura deficita izvoza, uvoza poljoprivrednih proizvoda. Dakle, milijardu i pol eura smo više uvezli proizvoda u Hrvatsku nego što smo sa našim resursima koji su ogromni izvezli u inozemstvo. Podaci o produktivnosti naše poljoprivredne proizvodnje govore da smo na 30% prosjeka EU. I da sad sve ove podatke o samodostatnosti stavimo u tablice, stavimo u statistiku vidjeli bismo kako smo zapravo sa našom poljoprivrednom proizvodnjom na samom dnu EU, a a imamo resurse koje oni nemaju. Imamo čistu zemlju, nemamo još toliko zagađen okoliš kao oni i u konačnici do '91. smo pokazivali da znamo raditi u poljoprivrednoj proizvodnji. Na našoj poljoprivrednoj proizvodnji su nastajale određene industrije diljem Lijepe naše. I sakriti se iza nekog broja u statistici ili iza pokazatelja da je milijarde eura otišlo u krivo nije nešto što će spasiti hrvatsku poljoprivredu i ne mislim da je za to sve kriva ministrica Vučković, jer to predugo traje. Njezina krivica je što očito nije uspjela taj kotač koji sva ta desetljeća ide krivo okrenuti u boljem i kvalitetnijem smjeru. Kad pričamo o toj samodostatnosti znamo da stvaramo mnijenje u javnosti da je poljoprivreda totalno tabula rasa, da se sa njom ne treba zamarati. Ako ideš u urbanije krajeve kad gledaju prema ruralnijima uopće nas to zapravo ne zanima, ali nije to samo par stotina farmera koji kao nešto proizvode, pa ćemo mi onda to na placu kupiti, pa ćemo bit sretni jer kupujemo domaće. To se reflektira i na inflaciju koju danas proživljavamo. Jer ako znamo da je hrana u ovoj inflatornoj krizi poskupila u prosjeku za preko 50%, krumpir 135%, perad 60%, mlijeko, kruh da sad ne nabrajam šećer 50% a mi smo na svemu samodostatni 50%. Pa zašto si ne damo truda da dođemo na 100%, da nismo toliko pod presijom uvoznog lobija i da zapravo nismo toliko pod presijom krupnog mahom stranog kapitala koji nas u ovoj inflaciji guli na najjače. Da li se možemo zapitati da zapravo oni gule one najslabije i najsiromašnije jer ne trebaš bit ekonomski kandidat za Nobelovca da možeš utvrditi i izračunati da ovakvi inflatorni pritisci najviše pogađaju one koji najviše svojih mjesečnih prihoda troše na hranu, a to najviše troše na hranu oni koji imaju ili najmanje plaće ili najmanje mirovine. I zašto onda jednostavno ne podvučemo crtu, puno smo pričali o tome u koroni, puno smo pričali o tome da nam je i korona pokazala koje imamo strukturne probleme u našem ekonomskom modelu, u koliko toga nismo samodostatni i mogli smo u koroni vidjeti kako su se puno razvijenije zemlje od nas predvođene Njemačke, Njemačkom okrenule zaštiti svojih interesa. Mi smo i kroz tu koronu plivali na način da se ne zamjerimo ni jednoj interesnoj skupini, došlo je nešto europskih sredstava, namirili smo one koji nisu mogli raditi i uvjerili smo sami sebe da imamo savršen model, pa je nakon korone lupila inflacija gdje sad do kraja vidimo da nemamo savršen ekonomski model poglavito kad pričamo o poljoprivredi i našoj proizvodnji. I umjesto da vidimo kako podvući crtu i kako osoviti poljoprivredu koja može jer ima predispozicije za to na noge, kako tu olakšati život svim onim ljudima koji odlaze u trgovačke lance, kako zapravo dati prostora našim ruralnim krajevima da ljudi tamo ostanu živjeti da im damo demografski impuls mi imamo besplodnu raspravu nažalost koliko novaca smo dali, koliko ćemo dati i ne možemo si pomoći jer se to događa u našoj okolici još samo čekam da do kraja rasprave čujemo da je apsolutno normalno da ne možemo proizvesti vlastitu rajčicu, vlastitu mandarinu, vlastito svinjsko i juneće meso jer je eto sve to tržište, mi to ne možemo, država se u to ne može petljati pa je onda najbolje da sve dolazi iz Slovenije, Mađarske, Italije i Austrije jer oni to znaju. I zato jednostavno danas u ime Kluba SDP-a moram reći da ne možemo podržati ovakvo stanje u hrvatskom poljoprivrednom segmentu koje se snažno reflektira na demografsku sliku ruralnih krajeva RH. Hvala lijepo. E sad u ime predlagatelja poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege, evo nadovezat ću se na kolegu Jakšića i opće poznato je da je naše svinjogojstvo već godinama u padu, svi pokazatelji su negativni. Bili smo i prije ove afričke svinjske kuge na povijesno niskim granama, a nakon kuge će to biti još i gore, pa evo još malo brojki kažu ja volim brojke. Znači početkom 2000. imali smo oko milijun i 200 tisuća svinja. Kad smo ušli u EU imali smo milijun i 100 tisuća, krajem prošle godine bilo ih je 945 tisuća komada. I nemojmo se mi zavaravati da smo mi nešto jako bitni u toj EU po pitanju proizvodnje bilo kojeg poljoprivrednog proizvoda pa tako i svinja. Znači mi smo prije ove bolesti zadovoljavali sa proizvodnjom tek nekih 55% naših potreba, a na razini cijele EU stvari ne stoje tako loše. Znači u EU se proizvodi 25% više nego što su ukupne potrebe jedino što kontinuirano kod nas raste je uvoz svinjskog mesa kojeg smo uvezli za 250 milijuna eura. Sve su to brojke koje su porazne, a bit će još gore nažalost jer namjerno sam pitala i namjerno taj, ta zabrana od godinu dana je ljudima sporna. U principu premijer je u odgovoru na to moje pitanje samo potvrdio ne moje sumnje nego sumnje svih ovih ljudi koji se bune, a vi kažete da su oni lutkari, da su oni instrumentalizirani, uvredljivo je to. Znate uvredljivo je to za te ljude koji su se usudili usprotiviti ovoj politici i činjenica je da neće više biti uzgoja na objektima koji su u kategoriji 01 i 2. To se vidi sada iz ovoga jer nakon godinu dana a nema šanse da će netko ponovo se upustiti u to i da će krenuti baviti se svinjogojstvom. Ostat će farme, dosada su već znači ti mali svinjogojci bili na udaru, oni nemaju novaca sada izgraditi i krenuti u sve te velike investicije i dobro da se nisu upustili u to. Što bi sada radili? Rate kredita bi pristizale, a oni ih ne bi mogli platiti. I sad pazite Vukovarsko-srijemska županija sudjeluje s više od 20% proizvodnje svinja u Hrvatskoj i karakterizira ju baš držanje svinja na velikom broju manjih gospodarstava, dok u Osječko-baranjskoj su to ipak velike farme. Znači nije slučajno se to proširilo baš u Vukovarsko-srijemskoj županiji i nije slučajno ovo što se tu događa. Nisam teoretičar zavjere, uistinu nisam, ali mi bi bilo pošteno nemojte ljudima govoriti ne smijete godinu dana jer to ako pogledamo druge države uistinu nije tako niti to ima nekakvog temelja. Recite im pošteno na tim objektima više na taj način neće moći držat svinje. Kolega Mandarić je iz Đakova iz srca Slavonije i lijepo mi je slušati njegov entuzijazam bit će svinjokolje trebamo se malo, pa možete vi i sad imati tradicionalnu svinjokolju, ali ne od svinje koju ste sami uzgojili. Odete u neki trgovački lanac, kupite polutke pa uostalom to se i sugeriralo, državni tajnik Pavić je to sugerirao, znači kupite polutke ne možete ono što ste sami uzgojili niti ćete moći. To treba ljudima otvoreno reći. Ovo je udar i kraj tradicijskoj svinjogojstva. Ono što su naši ljudi do sada, ha imam ne znam 10 svinja, 8 ću prodati, 2 za moje pa ću se prehraniti toga više neće bit i to ljudima treba otvoreno reći. Uostalom kad smo ulazili u EU bilo je takvih naznaka, pa onda su govorili priča se gluposti, ali evo vidite prije ili kasnije nešto dođe za dvije, nešto za pet, nešto za 10 godina ali činjenica je da će ostati svinjogojstvo samo na velikim farmama ili ako imate autohtone pasmine na objektima iz kategorije Imamo nekoliko replika, prva je poštovana Ružica Vukovac. To traje dvadesetak godina, dakle jednako toliko doživljavamo opći potop u stočarstvu, u proizvodnji mlijeka i sada u svinjogojstvu. No, ono što vas želim pitati je vezano zapravo uz kategorizaciju. Da li mislite da je država trebala preuzeti na sebe teret kategorizacije, pa i financirati ga? Jer evo spomenuli ste u jednom svom izlaganju danas koliko je zapravo apsurdna treća i četvrta kategorija kada ih usporedimo. Dakle, od treće se inzistira na mrežicama na prozorima, …/Govornica se ne razumije./… barijeri, dvostrukoj ogradi plus ogradi čitavog dvorišta. A kod četvrte, dakle susjeda do je dovoljno samo dvije razvučene žice i to je to. Dakle, otkriveno bez ograđenog dvorišta, bez barijera. Zar njima muha neće prenijeti bolest? Komarac, štakor, nametnici razno razni? Zapravo mene interesira jesmo li svi skupa svjesni da nam se ljudi na terenu smiju … …/Upadica Sanader: Vrijeme, vrijeme./… … vezano uz ove mjere koje nemaju veze sa zdravim razumom. Hvala lijepa kolegice Vukovac. Da, vi ste spomenuli ono što sam spomenula i ja. Ti komarnici na vanjskim otvorima, kategoriji četiri su svinje cijelo vrijeme vani, pa ispada da za njih svi ti kukci nisu pogubni, a za ove druge svinje valjda jesu. Ne znam, ima tu dosta nelogičnosti budimo iskreni, ali meni se čini da neke stvari jednostavno valjda tako je netko odredio. Tko je odredio? Ja sam očekivala da ćemo mi čuti tko je to tako odredio i zašto to tako mora biti, ali na ta pitanja nismo dobili preko toga se nekako prešućuje. I ono što je meni interesantno to je ta brzina kojom su u Osječko-baranjskoj županiji se napravila prekategorizacija koja se inače ne radi za vrijeme epidemije, ali 85% gospodarstava u tri mjeseca je prešlo u treću kategoriju što je dobro. Ali zašto to nismo radili prošle tri godine? Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovana kolegice Vučemilović, evo upravo sam malo prije htio pogledati što točno predstavnici svinjogojaca na sastanku sa ministricom danas ste rekli u medijima, pa su rekli da će se smanjiti rok zabrane držanja svinja na šest mjeseci. I danas se, evo malo prije ministrica kaže ne. Znači i dalje će ostati godinu dana za nultu, prvu i drugu kategoriju. Mislim realno gledajući u trećoj kategoriji malo koji svinjogojac je i pretrpio neke značajnije štete, tako da u biti godinu dana nikakve, tj. držanja svinja neće biti. To je ubojstvo tradicijskog svinjogojstva. Ali niz nelogičnosti, evo ja sam bio prije 2 tjedna u Rijeci kod jednog rođaka koji drže svinje. U pozadini ima 30 prasica, ima 2 krmače, ima 20-tak bravaca i on ih mora poklati već do kraja ovog mjeseca. Kakve on veze ima sa afričkom svinjskom kugom, drži svinje na otvorenom, u prvoj je kategoriji. Da bi ušao u višu treba mu minimalno 5 do 6000 eura i kaže više se s tim baviti neće. Ma slažem se sa vama, treba jednostavno ljudima otvoreno reći. To više nećete smjeti raditi i gotovo. Ili ste velika farma iz treće kategorije ili idite u dućan i kupite si svinjetinu, u mesnicu ili već gdje idete. Znači to je potpuno jasno iz ovoga što smo mi danas čuli. Ljudima treba otvoreno reći više nećete smjeti uzgajati svinje za svoje potrebe na način na koji je to bilo do sada. evo ministrica je izašla, nema je ali bilo bi pošteno od nje da to ljudima kaže. A kako će preživjeti, mislim uz ove cijene, uz ovaj rast cijena, uz ovu inflaciju i uz sve ovo što mi imamo kako će ti ljudi kod nas u Slavoniji preživjeti ja stvarno ne znam. A kakve veze ima netko u Rijeci sa onim što se događa u Vukovarsko-srijemskoj, nema nikakve veze. Ali to je dokaz da ministarstvo svoj posao nije odradilo kako valja. **Sanader, Ante Poštovana kolegice, upravo ste mi odgovorili na pitanje koje sam vam mislio postaviti, ali zadržao sam pravo replike zato da bih vam dao mogućnost da elaborirate. Dakle, moje pitanje je trebalo ići u smjeru s obzirom na današnju situaciju, s obzirom na sve informacije koje ste iznijeli na koji način vi vidite budućnost svinjogojstva u Hrvatskoj? Ali evo ja vam dajem još minutu vremena samo da elaborirate ovo sada što ste rekli zašto mislite da će tako biti. Ja se u konačnici slažem sa vama sa onime što ste vi rekli. Hvala kolega Petrov. Ako pogledamo sve što se događa i na razini EU ovo nije ništa neuobičajeno i neočekivano. Znači imate u Nizozemskoj Europska komisija je dala milijardu i 470 milijuna eura da bi se 3000 farmi otkupilo i zatvorilo, zatvorilo. Znači ovo je onako kombinacija, afrička svinjska kuga je bolest. Ne možemo mi pobjeći od toga to je bolest, ona je pogubna za svinje i i to je vrlo jedna nezgodna situacija. Dogodila nam se, ali ne možemo zanemariti i tendencije koje provode te bolesne zelene politike koje se provode pod utjecajem krajnje ljevice koje promiču wook kulturu, veganstvo itd. i jednostavno idu na smanjenje stočnog fonda koje su sada rezultirale time da recimo u Nizozemskoj je stranka farmera jedna od jačih stranki. izbore sad idući, evo ovaj mjesec ako se ne varam i boje se kako će sve proći jer to im je jedna od jačih stranki nakon onih prosvjeda …/Upadica Sanader: Vrijeme./… prošle godine. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani Davor Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice Vučemilović vi ste jedna prava Slavonka, a budući da mi premijer nije odgovorio, molim vas da mi vi odgovorite. Dakle 2017. je predstavljen projekt za Slavoniju, Baranju i Srijem kojem je jedan od ključnih ciljeva bio zaustaviti iseljavanje iz 5 istočnih hrvatskih županija. Popis stanovništva iz 2021. jasno ukazuje da smo izgubili u prosjeku 17,69% u svih 5 slavonskih županija sa katastrofalnim podacima od preko 20% stanovništva to se odnosi na Vukovarko-srijemsku županiju. Možete li barem onda vi meni pomoći da ih ove dvije premise izvučemo konkluziju da projekt Slavonija, Baranja i Srijem, barem što se tiče sprječavanja iseljavanja iz tih 5 županija, ne da nije uspio nego je u potpunosti krahirao. Hvala lijepa na odgovoru. Hvala lijepa kolega Dretar. Kažu 18 milijardi kuna je uloženo u Slavoniju i čujte ne može se reć, neke stvari su napravljene. Imamo najduži most koji je otvoren pa jedno tri puta ako se ne varam bio je jako lijepa predizborna kulisa, ali evo sad je konačno stavljen u funkciju zahvaljujući ministru Butkoviću koji je počeo raditi na koridoru 5C prema, prema ovom dijelu kroz Baranju prema Mađarskoj. Još malo i bit će gotov. Dakle, ne znam šta bi vam rekla. Uloženo je puno novca, demografski pokazatelji su jako loši. Nema tu oporavka, nema tu načina nekog da se to preokrene, trendovi su takvi kakvi jesu. U šta se ulagalo, trebalo bi malo pročešljati te projekte, a ako se krene u to tu bi se našlo puno toga jer vidimo da nismo povećali samodostatnost u brojnim kulturama, vidimo da ljudi i dalje odlaze pa onda stvarno se trebamo zapitati gdje je novac, ali to će istražit europski istražitelji vjerojatno.

da li mislite da su programi koje Vlada ovog momenta pokušava implementirat, da su adekvatni za oporavak svinjogojstva. I 2. hoće li se svinjogojstvo u Slavoniji oporaviti i ako, kada. Samo to. Hvala lijepa kolega Vidoviću. Ha možda i hoće ali ne na ovaj način kao što je to bilo do sada. Kažu bolje da umre selo nego običaji. Imam osjećaj da će nam uistinu i ostati samo običaji jer sela se prazne, to je jasno. Ako vi nemate tog tradicijskog uzgoja, ako na selu ljudi ne mogu živjet onako kako su živjeli do sada, oni tamo više ni neće živjet. Ostat će velike farme. Taj industrijski način proizvodnje to bez daljnjega, ali svi ovi mali svinjogojci pa i po nekim pokazateljima nakon ovakvih mjera i svega možda 15 do 20% se nastavi kasnije bavit svinjogojstvom. Najviše je sporna ova mjera od zabrane od godinu dana ali koliko ja evo to mogu iščitati to je de facto zabrana u tim kategorijama 0, 1 i 2 više ni neće biti svinjogojstva.

ali mislim da u suštini nam nisu europske politike krive za propuste koji su se dogodili na terenu. Mislim da se u onim prvim danima, barem tako kažu svi koji se baš s tim poslom bave, zaraza mogla suzbiti ili spriječiti tako da su se radile klasične karantene, a ne da se omogućava da se virus probije. Dakle to je bilo temeljno pitanje nestručnosti, nepripremljenosti, neznanja i nestruke. A o tome koliko je loše obavljen posao evo govori i podatak o tome gdje smo bili u početku izbijanja zaraze, a na kakvim smo brojevima po dvorištima i po broju općina i županija sada. Dakle treba kriviti nešto drugo, treba kriviti možda neke druge interese …/Upadica Sanader: Vrijeme./… koji se na prvu ovdje ne vide Hvala lijepa kolegice Orešković. Tendencije u EU su takve kakve jesu jel, to su isto brojke i činjenice koje ja ne izmišljam, nego su one jednostavno takve. Možemo ih mi zanemariti, a možemo ih i uvažiti i onda ubacit u tu našu jednadžbu, jel. Ovo što ste rekli pa ja bih malo proširila cijelu priču i postavila pitanje je li trebalo veterinarsku inspekciju izdvojiti iz Ministarstva poljoprivrede u Državni inspektorat. Brojne inspekcije su recimo ostale po ministarstvima. Na neki način neki kažu da je tu onda i bio problem malo na terenu zbog dvojne linije zapovijedanja. Ne znam, evo možda bi bilo dobro da ministrica kaže je li to se pokazalo kao dobra praksa ili nije. Možda je trebalo veterinarsku inspekciju ostaviti u ministarstvu pa bi možda sve skupa išlo brže. Ne znam, evo tu je ministrica pa možda bi nam ona mogla odgovoriti na to pitanje.

Jedna mala digresija anegdotičnog narativa koja vam zapravo pokazuje cijelu sliku. Za vrijeme jednog odgovora na repliku ministrica je rekla da se kroz projekt Slavonija, Baranja, Srijem uložilo milijardu i 92 milijuna eura, čime su Slavonci poboljšali starosnu strukturu. Ljudi moji još ako Slavonci shvate da imaju mogućnost kroz te novce osobno pomlađivanje, beauty zahvate kad već nemaju svinje onda su na konju. A to je slika koja pokazuje razumijevanje svega onoga što se događa. Nažalost, jer ono što se može primijetiti na koji način danas Ministarstvo poljoprivrede djeluje, ja iskreno ne mislim da je ovdje u pitanju sadašnja ministrica poljoprivrede jer ono što smo mogli vidjeti svaki put kada sadašnji predsjednik Vlade imenuje čelne ljude po određenim ministarstvima to bude samo gore od gorega, tako da dok god se na ovakav način i ovakvim uzorkovanjem imenuju ministri situacija se neće promijeniti, ali ono što se može vidjeti u sadašnjem funkcioniranju Ministarstva poljoprivrede u u opisu uloge Ministarstva poljoprivrede na njihovim stranicama pronaći ćete ovoliki tekst, a ono čime se u stvarnosti bave su socijalne pomoći. I to je realnost. Dakle, oni su trebali djelovati zadnjih 7 godina po pitanju afričke svinjske kuge, podići biosigurnost farmi i tr, druge zemlje jesu Hrvatska nije, Ministarstvo poljoprivrede je valjda čekalo dok dođe onaj prava što oni barem misle ona prava realna njihova uloga socijalna pomoć. Ministarstvo poljoprivrede ove godine nije zaštitilo mandarinu vjerojatno i tu slijedi socijalna pomoć. Dakle, pravo ime sadašnjeg ovog sustava umjesto Ministarstvo poljoprivrede moglo bi se nazvati to bi bilo iskreno, istinito, pošteno ministarstvo poljoprivredno socijalne pomoći. To je stvarnost jer ja bih volio ljude upoznati sa jednom stvari i to je ono što ja nisam dočekao kao odgovor od sadašnjeg predsjednika Vlade. Vrlo jasno možete pronaći na internetu 2016. EU daje regulativu u kojoj jasno naznačava opasnost afričke svinjske kuge i mjere za suzbijanje istog štetnika 2016., 2016. tadašnji ministar poljoprivrede upoznaje cijelu Vladu. Iste te mjere u međuvremenu koriste Belgija i Češka i oni su riješili problem. Čak štoviše sadašnje Ministarstvo poljoprivrede danas na svojim stranicama spominje upravo Belgiju i Češku kao jedan dobar primjer dobre prakse, oni su samo slijedili upute, smjernice koje je EU dala apsolutno svim članicama EU već 2016., a među njima je i RH, pa onda mene zanima ako su to već primjer jedne dobre prakse i sa tim istim smjernicama je upoznata i Belgija i Češka i Hrvatska kako to da se onda u Belgiji u zadnjih 7 godina ubilo 6 tisuća svinja ili eutanaziralo ili usmrtilo, a u Hrvatskoj će broj doseći 100 tisuća odnosno da prevedem, što je točno Ministarstvo poljoprivrede i sadašnja Vlada radile 7 godina, 7 godina su upoznati s opasnošću. A kako izgleda kada se djeluje, pa vi imate isto tako zarazu kvrgave kože koja se je riješila u trenutku kada se s njom upoznalo, kada se je slušalo struku, kada se je nastupalo adekvatno i promptno ta bolest kod goveda se je riješila, ali ovaj put nije. I kada mi spominjete da za bolest kvrgave kože postoji cjepivo što mi pokušavate dobaciti iz svojih klupa onda ću vam reći da trebate pogledati sve smjernice i upute kojima se rukovodila i Belgija i Češka, mogli biste se poprilično iznenaditi jer kad već citirate primjere dobre prakse onda budite i upoznati sa tom praksom koju citirate. 5 godina, nakon 5 godina eradikaciju, a vi niste uspjeli postići ništa. Da, lažem vi ste uspjeli postić da usmrtite 100 tisuća svinja. To je vaš uspjeh. Čekajte, kao što je rekao kolega iz vaše vladajuće većine, ne brinite se sve će bit u redu samo trebamo biti strpljivi, trebamo prvo potamaniti sve, pa onda za godinu, dvije dana tko živ ostane tko još uvijek preživi na svom kućnom pragu taj će se možda jednog dana i baviti svinjogojstvom. To je ta taktika. Dakle, moje jasno pitanje ja stvarno želim da mi se odgovori na njega. Imali ste upute, zašto se uputa niste držali? Ako mi kažete da ste se držali uputa zašto su upute profunkcionirale u Belgiji, u Češkoj i drugim zemljama u Hrvatskoj nisu? Samo mi to odgovorite. Kako to da su se druge države spremile za taj problem, a mi nismo? I kako to da u zadnja 3 mjeseca vi možete kategorizirati objekte, a u 7 godina niste mogli? Što točno niste odradili? I kada mi dobacujete broj svinja koji je ubijen samo molim te izračunajte u postocima u odnosu na naše svinjogojstvo i to će biti zanimljivo. I onda se poklopite ušima i šutite, ali nije problem opet ću ponoviti afrička svinjska kuga, nije jedini problem. Problem je sustav koji jednostavno ne funkcionira. Ja ću vas dijelom vratiti nazad u dolinu Neretve odakle je ministrica koja je došla slikati se na početku rujna sa županom i s ostalima da imamo odličan urod mandarine. Ja vjerujem da je upoznata da će se minimalno 20% mandarina baciti u smeće, a to vam zapravo iznosi 10 tisuća tona odnosno 10 milijuna kilograma mandarina će završiti u otpadu što je minimalno 3,5 milijuna eura. Zašto? Zato što Ministarstvo poljoprivrede, nakon koliko, jedno desetak godine, nije nabavilo zaštitu. Koliko zaštita košta? 350 tisuća eura. Barem je tolika bila javna nabava koju su raspisali. 10 puta manje košta nabava i zaštita od štete koju, za koju se sad zna koliko će iznositi minimalno i koju će snositi poljoprivrednici u dolini Neretve, neće ministarstvo osim ako im ne udijeli socijalnu pomoć jer ipak, oni su ministarstvo poljoprivredno-socijalne pomoći. I ako mislite da iznosim neistine, onda bi vam bilo dobro otići malo u dolinu Neretve pa ćete vidjeti da sam još konzervativan u procjenama jer ja iznosim podatke na 20%, a postoje oni koji su trenutno trpe još veće gubitke koji se negdje penju i do 50%, ovisno o mjerama koje su provodili. I to su istine. Ali, u našoj dolini Neretve i našoj županiji mi vam imamo i Povjerenstvo za mandarine, osnovano pri županiji. Voditelj nije agronom, voditelj nije poljoprivrednik. Nemam ništa protiv te osobe, samo njezina struka ne znam koliko odgovara procjeni rasta i cijelog sektora mandarina jer je učitelj razredne nastave pa onda fino, kada spojite učitelja razredne nastave kao osobu koja vodi Povjerenstvo za mandarine, župana hotelijera, ministricu ekonomisticu, ja iskreno ne znam tko se u Povjerenstvu za mandarine na odgovornoj poziciji bavi stvarno mandarinama. Da li postoji članovi tog Povjerenstva koje jesu agronomi i poljoprivrednici. Da, isto tako i otkupljivači, ali oni ne donose odluke. Odluke donose ljudi van struke koje je imenovala županija i ni tu nije kraj jer ja vam samo govorim apsurde sadašnjeg sustava. Ne imenujem ja ljude, ja ću ponoviti da se promijeni sadašnja ministrica, vjerojatno bi došao i gori, to je sustav uzorkovanja pokazao zadnjih 6, 7 godina od kad je sadašnji predsjednik Vlade na čelu ove Vlade, ali ima još jedna, još jedan apsurd. Dolina Neretve, odnosno županija koja se eto, bavi jednom jačom, intenzivnijom granom poljoprivrede jer može ići više kultura godišnje jer imamo od dragog Boga danu takvu klimu pa možemo imati i intenzivniju poljoprivredu. Mi vam nemamo pročelnika za poljoprivredu već godinu dana. I to su ovako, malo onako smiješne, apsurdne situacije, koje vam pokazuju koliko se sustav zaista bavi onim čime bi se trebao baviti. Sustav bi treba omogućiti ljudima koji se žele baviti poljoprivredom da mogu svojim rukama steći kruh. Sustav bi se trebao baviti svim onim što je napisano na web stranici Ministarstva poljoprivrede, ali se sustav s tim ne bavi. Gdje god da dirnete, iskoči vam problem. I kao što je prije nekoliko mjeseci iskočila afrička svinjska kuga, ali nije odnikle iskočila, ona je tu postojala, ona je na to i upozoreno još 2016., kao to je prije mjesec, dva dana se dogodio problem u dolini Neretve s mandarinom, tako ćemo sutra-prekosutra dočekati nove slične stvari. Zašto? Zato što sustav ne funkcionira jer da sustav funkcionira, onda bi zaštita za mediteransku muhu u dolini Neretve postojala, u dolini Neretve u svibnju ove godine jer je normalno da se zaštita dalje u svibnju, ali agencija pod Ministarstvom poljoprivrede nije raspisala javnu nabavu u svibnju, nego u srpnju, u srpnju ju je raspisala i propala. Uspjeli su čak biti toliko sposobni da im javna nabava propadne. I da glavna sorta kojom se bavi dolina Neretve ostane nezaštićena i da propadne 10 milijuna kilograma mandarine. Ja ću podsjetiti ministricu poljoprivrede i ovo nije osobno i napad, ali ja ću je podsjetiti na njezine riječi, da uvijek u trenutku kad nešto obećava, bude jako oprezna jer se riječi vrate kao bumerang. Još 2017. obećavala je da će cijena mandarine biti 3 kune, 2017. Danas je 2023., da, mogu vam pronaći vaše riječi na internetu, internet pamti, dakle 2017., danas, nakon ovolike stope inflacije, nakon ovoliko bačenih mandarina u otpad, cijena mandarine nije 3 kune. Zato nemojte .../Govornik zato se nemojte izmotavati, ne znam koliko ćete još uvijek biti ministar, koliko god da budete, iskoristite vrijeme jer ministarstvo koje vi vodite ne bi trebalo služiti za davanje naknada. Za to postoji socijalna skrb. Omogućite poljoprivrednicima da sami svojim radom steknu kruh. Sad imamo povredu Poslovnika, poštovana Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Čl. 238, zastupnik Petrov je uvrijedio ministricu iznoseći neistine na početku svog izlaganja gdje je rekao da je ministrica rekla da je su ulaganja u projekt Slavonija, Baranja i Srijem se spriječilo starenje stanovništva, da će biti svi pomlađeni. Naravno, rekla je nešto drugo, a to je da su ova ulaganja doprinijela tome da se poboljšala starosna i obrazovna struktura novih poljoprivrednika. U nedostatku argumenata služimo se …, …/Upadica Sanader: Vrijeme./… banaliziranju i lažima. Vi ste to koristili kao repliku dobivate opomenu. Imamo povredu poslovnika poštovani Božo Petrov. **Petrov, Božo (MOST)** Povrijeđen je čl. 238. molim vas vratite nazad pa ćete vidjeti da je ona točno to rekla, poboljšala se starosna struktura u Slavoniji ulaganjem. Ali mogao sam ja iznijeti još jednu stvar isto ne bi bila laž, kolko puta ste obećali centar za agrume 5, 6, 10 puta? Gdje je centar za agrume od 2014. do danas? Vidite mogu ja i jače, nije problem. Vi ste to koristili kao repliku dobivate i vi opomenu. U ime predlagatelja poštovani Davor Dretar. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani g. potpredsjedniče Vlade, poštovana gospođo ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. afrička svinjska kuga uglavnom dominirajuća u ovom dokumentu kojim se traži smjena ministrice Vučković, ja ću iskoristiti ovih nekoliko minuta da vam skrenem pozornost na još nekoliko stvari zbog kojih gospođa ministrica ili ili treba otići već večeras ili nažalost je to već trebala učiniti. Osim afričke svinjske kuge prije možda 20-ak minuta poštovana ministrica rekla je kada je govorila o količini odnosno o smanjenju količine poljoprivrednih proizvoda da je to uglavnom razlog elementarne nepogode, da su tome razlog. Pa eto strahovita nebriga oko prevencije elementarnih nepogoda jest jedan od razloga zbog kojih i Klub zastupnika Domovinskog pokreta jest pridružen ovoj inicijativi. Govoreći o Zakonu o sustavu obranu od tuče desetak sam puta molio samo da se poštuje zakona, poštovana gospođo ministrice vi još uvijek znate da je važeći zakon koji je propisao postojanje i provođenje obrane od tuče vi ga sustavno ne provodite. Može li se itko ko prođe kroz crveno svjetlo na semaforu i bude zaustavljen od policije braniti time, pa prošao sam kroz crveno, ali nije bilo prometne nesreće? Ne može jel ne postojanje posljedice ne rješava odnosno ne abolira vas od obaveze poštivanja pravne norme, kraj, točka. Ne provodite taj zakon. Kasnije ću u govoru ispred kluba objasniti cijelu problematiku. Druga elementarna nepogoda suša, pogledajmo samo evo podataka, kada smo sjedili ovdje evo imam i ovdje na klupi vašu prekrasnu slikovnicu Strategija poljoprivrede do 2030.g. definirala je 8% poljoprivrednih površina u sustavu navodnjavanja. Trenutno nemamo niti 3%. vratit ćemo se svi zajedno kolegice i kolege 6.000 godina u rikverc unazad kada su na ušću Eufrata i Tigrisa nastajale civilizacije Sumerana, Akađana, Babilonaca koji su tehnologijom kamene sjekire navodnjavali 100% svojih poljoprivrednih površina. Sa današnjom tehnologijom u Hrvatskoj nama je cilj u idućih sedam godina doseći 8%. Pa shvaćate li vi da je to montipajtonovska situacija? Pa to je da ne vjerujete. Dakle, osim svega onoga što je navedeno u inicijativi svih onih koji su potpisali ovaj dokument još ću jednom naglasiti, frapantna nebriga, frapantna. Čime se mi hvalimo? Neradom, nesposobnošću i što je najgore ne poštivanjem i ne provođenjem važećih zakona RH. To je poštovana gospođo ministrice ono zbog čega se morate ozbiljno zabrinuti kako radite vaš posao. Budući da na temi afričke svinjske kuge možemo iznositi svoje argumente, svoje teze, pobijati jedni drugima svaku priču Zakon o obrani od tuče ne provodite, nema dalje, nema razgovora već samo ta činjenica je dovoljna da se već sutra zahvalite na suradnji svima nama i hrvatskoj javnosti. Ne provodite ju, nema argumentacije, kasnije ću vam pokazati izvješće Svjetske meteorološke i Svjetske zdravstvene organizacije koje precizno pokazuju ono što podupire moje teze. No o tome ćemo kasnije kada za to dođe vrijeme. Pogledajte recimo ovaj primjer, ko se još sjeća Petra Čobankovića, 2008. otvorio je Akumulaciju Opatovac, to vam je kraj Lovasa, 2013. završena je druga faza projekta trebalo se navodnjavati 75.000 oranica, Znate da smo sada u 2023. prošlo je 10 godina od kada je taj projekt Opatovac trebao zaživjeti. Znate gdje smo sada? Nula, jedan decilitar vode nije potekao iz akumulacije na koju je dame i gospodo potrošeno 44 milijuna kuna, 44 milijuna kuna 2013.g.. pa uračunajte inflaciju do sada pa ćete vidjeti da je to 50 možda i 60 milijuna kuna sada dok vam, kako bi rekla moja babica Ankica, hik et nunc, ovdje govorim, ovdje i sada. Pa to je već samo to, samo zbog Opatovca trebate položiti oružje i zahvaliti se na suradnji. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa kolega Dretar kad govorite o navodnjavanju, dakle ja sam sam mali maslinar, malo ću privatizirat ovu raspravu jel ću reć svoje iskustvo. Dakle, od mog posjeda koji je nekih 50-ak maslina vodovod prolazi na 30 metara ja ne mogu dobit vodu, prisiljen sam kupiti plastične kontejnere, a onda tu istu vodu kupujem od vodovoda. Dakle, postoji u Hrvatskoj neujednačena praksa u Istri je priča drugačija, u nekim drugim županijama je drugačija, al dajte evo vi ste ministrica još uvijek poljoprivrede ujednačite tu praksu. Il možemo dobiti vodu il ne možemo dobit vodu, a ne na taj način. Hvala lijepa poštovani kolega Vidović na pitanju. Da, kada govorimo dakle o pristupu sustava navodnjavanja onda razumijemo svi postoji nekoliko problema, neizgrađena infrastruktura, ne realizacija planiranih ili navodno već ostvarenih projekata, postoj nešto gdje možemo čak poštovanoj gđi ministrici i malo skinuti jedan dio odgovornosti, to je nevoljkost poljoprivrednika da se priključuju na sustave navodnjavanja budući da su oni često skupi, ustvari uvijek su skupi, ali njima se ne može pristupiti zbog ili neuređenih zemljišnih knjiga ili zbog jednog problema. Pazite, poljoprivrednik je u zakupu državnog zemljišta i sad bi trebao uložiti velik novac u sustav navodnjavanja. Ne zna hoće li iduće godine ponovno imati pravo zakupa na tom području, hoće li moći zadržati svoje pravo zakupa? Zašto i kako onda investirati ozbiljan novac u sustav navodnjavanja? suglasan sam, eto tu vam možemo skinuti djelić odgovornosti, ali vi morate ljudima osigurati i, ajmo to tako reći, investicijsku … .../Upadica: Vrijeme./... sigurnost za razdoblje koje dolazi. Hvala. Poštovani potpredsjedniče HS-a, ja ću se pokušati kratko osvrnuti na glavne elemente prethodnih rasprava, pa ćemo krenuti od prve, od g. Jakšića, saborskog zastupnika koji je, eto tako, u svom govoru spomenuo i besplodne rasprave, pa bih ja rekla, ne želeći ga uvrijediti, da točno onako kako je govorio, može govoriti o bilo kojoj temi, samo mjesto poljoprivreda je mogla biti neka druga gospodarstva. Što se tiče priče o samodostatnosti koju je otvorio, treba reći da Hrvatska proizvodi određene kulture na velikim površinama 2 do 3 puta više od svojih potreba. Mi smo svoju ambiciju djelomične promjene strukture proizvodnje izradili u strategiji poljoprivrede koji je prošle godine usvojio ovaj HS. Mi smo tada izradili skromne i poklone za prezentaciju pa su se ovdje u Saboru, mi smo željeli iskazati jedno poštovanje, kao što su i druge države izrađivale takve prezentacije, željeli bismo iskazati poštovanje pa te male skromne poklone i saborskim zastupnicima odnijeti, ali to je naravno, ovdje od nekih zastupnika na neviđen način ismijano. Dakle što se tiče samodostatnosti, mi u nekim kulturama jedno samodostatne i one zauzimaju više stotina tisuća hektara. Ako uspijemo promijeniti samo par postotaka, onda će biti značajno veća samodostatnost i u trajnim nasadima i u povrću, što smo jasno iskazali i što pokušavamo postaviti putem zakona o zemljištu prioritizirajući upravo te proizvodnje, tražeći odnos uvjetnih grla hektara ratarskih kultura, davajući dodatne bodove za trajne nasade i sl. Ljudi rade ono što im se u ovom trenutku isplati, što oni procjenjuju prihvatljivom kulturom, na svom privatnom zemljištu radit što žele, a na državnom mi putem javnih natječaja prioritiziramo ono što mislimo da Hrvatskoj treba. Što se tiče statističkih podataka, kao i svi u Europi, ističemo one koji se ističu putem službenih statističkih izvješća pa možemo reći da je u posljednjih 7 do 8 godina ili od trenutka ulaska u EU, ali kako je se promijenila metodologija, ja volim govoriti o 7, 8 godina jer je to ustvari preciznije, vrijednost proizvodnje narasla 28%, a produktivnost 62%. Ovdje je netko spominjao produktivnost, spomenuo je zemlje poput jedne susjedne koju ja neću imenovat jer cijenim koja recimo ima nižu produktivnost od Hrvatske u poljoprivredi, samo to nisko ovaj, očito od onih koji o tome govore, ne zna. Dalje, također je ovdje rečeno od zastupnice Vučemilović da će nakon kuge biti još i gore. Neće jer mi radimo, manje zvonimo, više priradimo. Pa i tako kad smo već pristupili u suradnji s Veterinarskim fakultetom izrade malih tipskih farmi koje su primjerene da nadoknade potencijal koji su ljudi izgubili, takva će idejna rješenja tipske farme biti prezentirane u narednih mjesec do mjesec i pol dana i mi ćemo započeti i mi ćemo započeti ljude pomagati, sve koji budu htjeli obnoviti svoju proizvodnju, naravno uz poštivanje biosigurnosti. Kad govorimo o klanju za vlastite potrebe do 10 svinja, zastupnica Vučemilović koja je sveučilišna profesorica i koja eto, tako se u svojim izlaganjima do sada volila pozivati na nekakve tužitelje u oba svoja izlaganja, ako mogu primijetiti je spomenula da ljudi samo žele, evo, do 10 svojih svinja, kako su navikli ovaj obrađivati tradicionalno i prodavati. Spomenula je izraz prodaja, tako imali su nešto za sebe, to vam nije nikad bilo dopušteno, vlastite potrebe znači nema prodaje. To nije nikad bilo dopušteno. Klanje za vlastite potrebe je klanje za vlastite potrebe, tako da vi govorite možda o nečemu što nije bilo dopušteno ni prije pojave svinjske kuge. Što se tiče izlaganja g. Petrova, Ministarstvo poljoprivrede provodi 10 specifičnih, želi ostvariti putem različitih mjera 9 specifičnih ciljeva. Među takvim ciljevima, kao i u svakoj drugoj zemlji EU jest generacijska obnova, vrlo važan, zato imamo različite mjere i investicijske mjere za mlade poljoprivrednike, veći intenzitete potrebe, preraspodijeljeno plaćanje za mlade poljoprivrednike, to rade druge … .../Upadica: Vrijeme./... mandarine, bit će pomoći, akcijski plan se radi, javna nabava, ne da je bila jedanput, bila je dvaput od strane HAPIH-a, nitko se nije javio, Izrael … .../Upadica: Vrijeme, ministrice./... Hvala vam lijepa. Evo, poštovana gđo ministrice. Dozvolite samo da eto ostanemo i dalje u ovom tonu, ja ću se pokušati tijekom cijele večeri, budući da kolegice i kolege pokrivaju dio vezan uz afričku svinjsku kugu, držati upravo ovoga dijela. Dakle recite mi molim vas, evo sada ovdje pred svima premda podaci sa terena govore, ha možda o nekoj 10%-tnoj aktivnosti na tom polju, kako mislite da ćemo subvencijama za stvaranje odnosno zasnivanje polica za osiguranje od šteta od elementarnih nepogoda nahraniti i te ljude i te proizvođače i sve ljude u Hrvatskoj. popriličan broj gastronomskih eksperimenata pokazao je da ne možemo jesti novac. Hvala lijepa. Dakle što se tiče navodnjavanja drago mi je što imam priliku odgovoriti u mandatu ove Vlade financirano je projekata javne infrastrukture 19, blizu nešto više od 18 tisuća hektara, dakle tih 19 projekata omogućit će navodnjavanje više od 18 tisuća hektara putem programa ruralnog razvoja, a dodatno naravno i druga tijela rade projekte koja su u njihovoj nadležnosti. I ovo je u nadležnosti Hrvatskih voda koji su opet u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i županija i oni su pripremali projektnu dokumentaciju ali Ministarstvo poljoprivrede je financiralo putem jedne mjere programa ruralnog razvoja. Što se tiče provođenja zakona o sustavu obrane od tuče, ne provodi ga ministarstvo po zakonu, provodi ga Državni hidrometeorološki zavod. Ono ga provodi na način na koji to smatra ispravnim što zakon i omogućuje kad ga pročitate. Omogućuje takvu procjenu. Ove godine se provodio putem 300 prizemnih generatora …/Upadica Sanader: Vrijeme./… sa 600 poslužitelja, a mi smo financirali veći dio

U medijima nisam primijetila niti jedan podatak ili vijest o tome da se provodila nekakva akcija istrebljivanja divljih svinja na lovištima. U svom Vlada je navela da je bilo 9 zaraženih svinja. S terena nam ljudi javljaju da zapravo lovci šalju uzorke poštom na Hrvatski veterinarski institut. Nalazi se dobivaju nakon nekoliko dana u međuvremenu se ne zna što se zapravo događa sa tom zaraženom svinjom, divlje svinje se kreću u krdima što znači da u tom razdoblju se zaraza nekontrolirano širi. Niste naveli podatke na kojim područjima je koji broj svinja. Na taj način se ne može zapravo niti pratiti jesu li se uopće provodile mjere suzbijanja zaraze na tom području. (HDZ)** Hvala lijepa. Dakle naravno da se provodi program nadziranja i uzorkovanje pojačano, provodilo se i prije pojave svinjske kuge. Spomenula sam 17 tisuća uzoraka. Što se tiče ove godine do 30.09. – 4 tisuće uzorkovanja, 9 pozitivnih nalaza, od toga 4 u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Vlada RH je donijela kojim Ministarstvo poljoprivrede zadužilo za provođenje pojačanog odstrela u suradnji s lovcima. Mi smo naredbu na taj način napisali, plaćamo odstrel 75 eura, rezervirali 800 tisuća eura lovišta u zonama ograničenja zaraze, oslobodili 50% zakupnine, zakupnine, a Europska komisija je procijenila da dobro radimo taj posao čim smo za divlje svinje već dobili regionalizaciju, znači nije se širilo. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana ministrice mi u stvari danas govorimo o stočarstvu koje je u Hrvatskoj na niskim granama. Pa me interesira slijedeće. Kažete da jako brinete za stočare, svinjogojce i sve ostale. Poznato vam je da je Visoki upravni sud donio presudu u korist krčkih stočara, 500 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kojima slijedi obeštećenje. Moje pitanje je vrlo jasno pa bih molila i takav odgovor, a moje pitanje glasi kada ćete krenuti u te aktivnosti i nadoknaditi ljudima sve ono jer oni su godinama se povlačili po sudovima umjesto da su se bavili svojim poslom. Kada će krenuti obeštećenje, to nije malo, to je 500 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. (HDZ)** Poštovana gospođo Vučemilović ne znam zašto to pitate Ministarstvo poljoprivrede koje nije stranka bilo u tom sporu niti je bilo tuženik. Dakle Hrvatski krški pašnjaci su koliko je meni poznato tužili Hrvatske šume zbog odluke o odluke o prinudnoj naplati, a Hrvatske šume su se očitovale da je riječ o internoj odluci i da oni ne vide pravne posljedice no pričekat ćemo daljnji, pričekat ćemo daljnji slijed događanja. Mi smo inače u mandatu ove Vlade stavili u funkciju zakonit pravni posjed putem ugovora. Mi. Otprilike 60 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta u 10. mjesecu 2019. je pod zakonitim korištenjem bilo 13 tisuća hektara.

Zadnja od 10. listopada i još jedna od 2. studenog, što je bila izmjena i dopuna naredbe. Po toj zadnjoj znači su ljudi morali 0, 1 i 2 kategoriji u istočnim županijama poklati do 30. listopada, 31. listopada svinje. Nakon toga ste produljili rok izmjenama i dopunama naredbe da to mogu do 30. studenog pa me zanima y osoba, Đuro Ivić iz primjerice Vrbanje je poklao …/Govornik se ne razumije./… 20. listopada bravca od 120 kila, a sad da nije poklao mogao ga je klati sa 160 kila. Hoće li čovjeku itko platiti odštetu tj. razliku. Nije mogao praviti suhomesnate proizvode krajem 10-og mjeseca jer je bilo pretoplo, ne može se meso dimiti i pušiti na toj temperaturi. Hoće li itko mu i tu razliku snositi što nema kome …/Govornik se

Kad govorimo o produžetku onda govorimo o činjenici da određeni broj subjekata koji se prijavio za rekategorizaciju nije uspio zadovoljiti uvjete, stoga je bilo fer da im omogućimo, da im omogućimo dodatan rok za rješavanje ovog pitanja.

Ovog trenutka prema podacima koje smo danas čuli isplaćeno je, iako je rečeno da je to vrlo mali dio u ukupnosti poljoprivredne proizvodnje svinja u Hrvatskoj 112 svinjogojaca. Njima je dano 6,3 milijona eura. Međutim, postavlja se pitanje, dobili su uz tu naknadu i rješenje, rješenje o prestanku rada na 12 mjeseci. Kada govorimo o tome, dakle 12 mjeseci se ne mogu baviti poljoprivredom i stočarstvom, u ovom slučaju svinjogojstvom, a oni su svinjogojci. Ministarstvo nije naznačilo na koji način će pomoći njima da uspostave proizvodnju, da uspostave zapravo mogućnost daljnjeg bavljenja poljoprivredom jer isplatom samo 6,3 milijuna eura sasvim sigurno je samo nadoknađena šteta, ali nije im omogućena daljnja proizvodnja. A mi u Ministarstvu poljoprivrede ne podcjenjujemo ni jedan broj, svaki je važan i svaki je vrijedan i pomoći i pokušaja vraćanja u poljoprivrednu proizvodnju naravno uz poštivanje biosigurnosnih biosigurnosnih uvjeta. Direktne naknade su išle svima za eutanazirane životinje. Velik broj tih ljudi ima različite poljoprivredne proizvodnje. Riječ je o velikom broju farmi sa malim brojem svinja, ali sa različitim drugim proizvodnjama. Trenutno su u savjetovanju ili u proceduri usvajanja od strane Vlade drugi programi koji nastoje nadoknaditi indirektne troškove onima koji su poštivali biosigurnosti, jer je takva regulativa i nadoknaditi povećane troškove hranjenja proizvođačima prasadi za držanje krmača i nazimica. Još jedan dodatan program za male prerađivače na području zona ograničenja, te dodatan program pomoći za one koji imaju teške svinje, a započeli smo suradnju sa Veterinarskim fakultetom na izradi tipskih farmi. Sljedeća replika poštovani Mišel Jakšić. mlijeko 44%. Kad smo ulazili u EU bilo je 65%. Voće 45%, kruške 36%, jagode 42, šljive 54, jabuke 82% s tendencijom pada, povrće 60% od toga rajčica 31%, luk i češnjak 62%, salate 43%, mrkva 25%. Dakle, za sve ostale te artikle tu su nam police stranih lanaca sa moš mislit hrvatskom poljoprivrednom proizvodnjom. Moje pitanje za vas je u čemu smo samodostatni? (HDZ)** Pa recimo prvo je potpuno krivo navedena samodostatnost u mesu peradi. Meso peradi je između 90 i 100% ovisno o godini, jaja, mandarine primjerice i još neke vrste voća i povrća. A kao što sam rekla Hrvatska proizvodi proizvode u Sektoru ratarstva žitarice, uljarice ovisno o vrsti dva do tri puta više na stotinama tisuća, na Promjena sustava potpora onog koji smo naslijedili u smislu dodatnih potpora za trajne nasade, domaći uzgoj, stočarstvo što nije podržavala Vlada koja je bila prije nas pa je potpuno suprotno kreirala sustav potpora će u određenom vremenu ne preko noći donijeti isto tako pomake prema ovim nekim drugim vrstama proizvodnje koje nastojimo povećati. Božo Petrov. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovana ministrice, čekajući repliku sjetio sam se jedne zanimljive lijepe zgode. Bivši ministar poljoprivrede iz vaših redova u jednom trenutku je rekao da ćemo svinje izvoziti u Kinu. Mislim da biste to sad trebali izbaciti iz svojih izbornih kampanja. Možda biste čak kompletan pojam svinja mogli izbaciti iz svojih izbornih kampanja. I naravno da nisam sumnjao hoće li biti pomoći ili neće biti pomoći za Neretvane. Naravno da ćete im pomoći nakon što ste ih uništili svojom nesposobnošću i trpe štetu od tri i pol milijuna eura. Najbolje da im nećete pomoći. Nego još se hvalite kako ste napravili dva natječaja, odnosno dva propala natječaja. Mene zanima bi li tako pravili natječaje ti koji su pravili natječaj kad bi znali da bi štetu trebali refundirati iz svog džepa, a ne iz državne blagajne. Ali uporno mi se ne odgovara na jedno pitanje što sedam godina Hrvatska nije napravila, a Češka i Belgija su napravile pa imaju deset puta manji postotak usmrćenih svinja. Evo molim za odgovor. Gospodine Petrov Hrvatska, Češka, zemlje koje spominjete nemaju uopće isti podtip bolesti, niti istu vrstu širenja, niti istu gustoću, niti iste vrste uzgoja. Situacije nisu ni malo usporedive i riječ je o različitim podtipovima bolesti koji se na različit način šire. Mi dijelimo onaj podtip koji sa zemljama južno od nas i istočno i sa Italijom, Grčkom, Bugarskom, Rumunjskom, Makedonijom, BiH, Srbijom i sada eto određenim talijanskim pokrajinama. I da, smatram da smo napravili sve. Još ću vam nešto reći za centar. Ja vam ne obećajem prvo cijene nikad, jer ja vjerujem u moderno tržišno gospodarstvo, a možemo vidjeti tko je šta prenio. A što se tiče Centra za mandarine Ministarstvo poljoprivrede se time nije bavilo, no Dubrovačko-neretvanska županija je bila vrijedna, pripremila dokumentaciju. Ima građevinsku dozvolu, potpisan je sporazum sa

dakle u zadnjih 7 godina vi ste uspjeli doći do građevinske dozvole i 6 puta ponovljenog obećanja. Dobro. što, što vi govorite zapravo da vi niste provjerili 7 godina podtip i način na koji ćete se nositi sa tim podtipom, pa naravno da je moglo biti drugčije, pa vaša uloga jest bila to provjeriti i pripremiti se za to. To je bila vaša uloga. I sad ste samo pokazali da 7 godina ste stajali sa strane. I to je to, sve u redu. Hvala. Sami ste naveli da je replika, pa dobivate opomenu i to je vaša 3 opomena, gubite dalje pravo riječi, a riječ ima u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista poštovani Damir Bajs.

potpredsjedniče Vlade, štovana ministrice sa suradnicima danas smo ovdje da raspravimo o dvije stvari, to je stanje u poljoprivredi i to je pitanje aktivnosti ministarstva i Vlade vezano uz epidemiju svinjsko afričke kuge u našim krajevima. Ja ću reći da već u uvodu smo čuli niz lijepih stvari kad govorimo o stanju u poljoprivredi. Naime, u ovo predbožićno vrijeme, vrijeme blagdana jasno da se moraju pričati lijepe priče, lijepe storije, lijepe bajke, pa tako smo čuli da u Hrvatskoj imamo 1.500 više proizvođača u poljoprivredi, čuli smo da kada govorimo o poljoprivredi ministarstvo je dobilo znatno veća sredstva u proračunu ima i prije ovoga, a tek u 2024., da se puno daje na poljoprivredu. Rečeno je da postoje značajni pomaci u poljoprivredi to znači da imamo puno više obrazovanih poljoprivrednika sa visokom stručnom spremom, da se pomlađuje poljoprivreda, da mlađi poljoprivrednici sve bolje i bolje radiju. Čuli smo podatke da je 62% povećana produktivnost u poljoprivredi i 28% ni manje ni više nego je financijska vrijednost poljoprivredne proizvodnje. Čovjek bi očekivao nakon tako prekrasnih brojki, nakon tako lijepog izlaganja da stanje u poljoprivredi u Hrvatskoj je nikad bolje. A šta zapravo piše u našoj Strategiji poljoprivrede, šta piše u onome što je dokument koji smo mi donijeli, a to je da mi želimo povećati poljoprivrednu proizvodnju, želimo biti samodostatni. I da, postavlja se pitanje da li smo to uspjeli? Naime, uz sve te naznake svih tih brojaka, mladosti, pojačanje struke, investicija, ogromnog ulaganja u poljoprivredu brojke Državnog zavoda za statistiku govore nešto drugo, pa ću ja pročitati šta kaže taj dosadni izvještaj Državnog zavoda za statistiku za recimo 2021. godinu. Kaže ovako fizički obujam poljoprivredne bruto proizvodnje u 2021. u odnosu na 2020. smanjen za 3,7%. Na pad poljoprivredne proizvodnje u 2021. u usporedbi sa 2020. utjecao je pad biljne proizvodnje i to za 6,6%, većine proizvoda sa većim udjelom u biljnoj proizvodnji pala je kukuruz za 7,8%, soja za 14,7% i grožđe za cijelih 5%, cijelih 9%. Proizvodnja pšenice za vašu informaciju je malo porasla. Od proizvoda koji imaju znati udio u stočarskoj proizvodnji u 2021. u odnosu na 2020. proizvodnja svih proizvoda porasla je osim proizvodnje kravljeg mlijeka. U ukupnoj proizvodnji biljna proizvodnja je 61,3, a stočna proizvodnja …/Govornik se ne razumije./… Čovjek bi očekivao da će se ove brojke bitno poboljšati u 2022. Međutim, ne. Bez obzira na mlade poljoprivrednike koji su visoko obrazovani, koji rade, koji su puno više produktivniji brojke pokazuju nešto drugo. Fizički obujam poljoprivredne bruto proizvodnje u 2022. godinu u odnosu na 2021. smanjen za 6,7%. Na pad poljoprivredne proizvodnje u 2022. utjecao je pad biljne proizvodnje opet za 8,6 i stočne proizvodnje 3,2. Na pad proizvodnje u 2022. utjecao je i pad većine proizvoda sa većim udjelom u biljnoj proizvodnji kukuruz 26%, soja 14,5 i pšenica za 1,6. A kada govorimo o onome što piše u strategiji što je ministrica nekoliko puta naznačila, a to je zapravo da se u strategiji povećava udio stočarske proizvodnje, brojke pokazuju da se upravo obratno stočarska proizvodnja u 2022. smanjila u odnosu na ratarstvo. Zbog čega je ona to rekla? Ona je potpuno ja bih rekao ispravo, naime stočarska proizvodnja sasvim sigurno daje veće rezultate u ukupnosti bruto proizvoda to je viši stupanj i s te strane većina drugih zemalja upravo preferira ne ratarstvo nego stočarstvo pa tako i RH i to piše u našoj strategiji. stočarstva manje više je preko 50%, rade, čine 3 županije moja Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka i Zagrebačka županija. One čine dakle onaj gro tog stočarstva koji očito se počeo smanjivati. Shodno tome potpuno je razvidno da se postavlja pitanje zbog čega mi imao smanjenje fizičke proizvodnje. Naime, novaca ima, kaže se da se on dobro ulaže, poticaji rastu, a proizvodnja pada. Da li je to tako i u drugim državama? Pa ne. Naime, prehrana je postala jedan od strateških faktora za niz država u Europi posebice i kad govorimo o tome onda govorimo o činjenici da nakon ruske agresije na Ukrajinu, sve države su se htjele pobrinuti za to da proizvodnja raste. I da, raste ali ne u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je pala za 10,5% samo dvije godine unatoč tim mojim lijepim rečenicama, bajkama i pričama. To znači da Hrvatska ne može sebe prehraniti ni u čemu, a ove dvije, tri kulture koje je ministrica spomenula, očito da ako ćemo jesti samo ono što je ona ja ne znam o čemu je tu stvar ali ona će to objasniti. Dakle gdje mi to zapravo prednjačimo u Europi u kojoj proizvodnji, po podacima Državnog zavoda za statistiku gotovo nigdje. Stoga ako se samo pouzdamo da sa 10,7% manje proizvodnje imamo 28,8% povećanje financijskog prihoda to samo znači da inflacija kad govorimo o poljoprivrednim proizvodima bila najmanje 38%. To je brojka, ako na isti broj proizvoda imate puno veći financijski efekt, a taj efekt mogu provjeriti i svi naši građani u bilo kojem supermarketu u bilo kojoj trgovini. 38% i po podacima koje je ministarstvo dalo zapravo porasla dakle inflacija kad govorimo o prodaji poljoprivrednih proizvoda. I naravno da tu još moramo ubrojiti trgovinske marže i još mnoge druge stvari koje su dovele do toga da se mnoge poljoprivredni proizvodi iz Hrvatske zapravo više nego duplo skuplji nego prije dvije godine. Stoga ja se nadam da će ministarstvo i Vlada, očito ne ova možda neka druga imati zapravo onaj cilj na umu, a to je ne da imamo dakle veću financijsku samo dio priče nego da imamo i veći obujam i veću proizvodnju. Ja sam bio ministar turizma. Da smo imali 10% pada u turizmu gledajući dolazak i noćenje, mene bi tada razapeli. Sada ovdje padne 10% proizvodnja svi podaci idu u pogrešnom smjeru ali nikome ništa. Sve će to pokrit inflacija. Neće. A kada govorimo o onome što je današnja druga tema, a to je pitanje zapravo promptnosti i rješavanja dakle epidemije koja nas je zadesila odnosno u ovom slučaju dakle Slavoniju i posebice naravno dio koji se tiče nekoliko županija, ono što je ključno je vrijeme. Naime, prvi uzorak je uzet 23.06., međutim nakon 5 mjeseci sada mi pričamo o tome da je epidemija afričke svinjske kuge pod kontrolom. 5 mjeseci, to je jedan od najduljih razdoblja koje je ikad bilo u bilo kojoj od država u kojoj se možemo porediti. Imamo dakle strukovne udruge i struku izvan Ministarstva poljoprivrede koja je rekla šta ona misli o tome. Pa kaže ovako reakcija nadležnih tijela nakon pojave afričke svinjske kuge nije bila promptna. To je bilo zapravo najvažnije po pojavi i opažanju nužno je bilo odmah izolirati područje zaraze i eutanizirati sve svinje u krugu od 3 km od mjesta zaraze. Onemogućiti bilo kakav kontakt drugih osoba na to područje, sve uz pomoć policije. Trebalo je u krugu od 10 km proglasiti zonu nadzora, bez obzira da li je to zakonska obveza. To nije učinjeno. Eutanazija svinja u općini Drenovci trajala je mjesec i pol dana dok je cijela Vukovarsko-srijemska županija proglašena zonom nadzora. Dakle nisu bile ni pravovremene, niti organizirane. Ja moram reći da mi zapravo podupiremo sve aktivnosti koje su poduzete ali dajemo upitnost na način vremena i aktivnosti koje je provelo ne samo resorno ministarstvo nego i službe koje su podržane inspektoratom. Shodno tome postavlja se pitanje da li smo uspjeli u tome. U konačnici jesmo i uspjet ćemo ali pod koju cijenu. Također sjetimo se i neorganiziranosti rješavanja pitanja koji su bili vezani uz opremu naših usmrćenih svinja. Dakle one scene koje smo mi imali, a to su svinje koje su usmrćene i ležale su na ulicama naših općina i na cestama Andrijaševcima i drugdje sigurno nije nešto što želimo vidjeti. To je pitanje koje se ne može ponoviti i ne smije se ponoviti. A kada govorimo o tome kako je plaćeno. A da plaćeno je onima koji su ovaj u konačnici podnijeli najveći teret. Moram naglasiti da je ovdje rečeno izrijekom da je broj usmrćenih svinja vrlo malen na ukupan broj onoga što se dešava u svinjogojstvu Hrvatske. Međutim kad govorimo o broju svinjogojaca, a tih je 1 112, doduše prije koji dan ih je bilo samo 900. Kada se vidjelo da ovo dolazi na raspravu u sabor, onda je u roku od doslovce 3 dana još isplaćeno 200 naknada. Drago mi je da je to bar bilo pravovremeno, neki su čekali po 2 mjeseca i duže da dobiju naknadu. U toj dakle ukupnosti stvari isplaćeno je 6,3 milijuna eura. uz naknadu da li je ona pravedna, nije, bilo je povika da je i to premalo da nije ono što su oni očekivali i da nije to pravedna kompenzacija, ali svejedno kako god bilo, ja ću naglasiti da neovisno o tome država je ipak eto ovih dana riješila ukupnost gotovo svega onoga što je bilo zahvaćeno s time. Međutim svi ti poljoprivrednici, svi ti svinjogojci koji se ipak pretežito bave svinjogojstvom, ministrica je rekla da je to dobro i to je točno, nije to samo svinjogojstvo ali je pretežito, su dobili rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti svinjogojstva u njihovim objektima u narednih godinu dana. Ono što je ključni element, šta će oni raditi tih godinu dana. Čuli smo rade se akcijski planovi, rade se strategije, rade se sve ono što treba biti. Međutim tih 12 mjeseci će proći prije tih godinu dana zabrane njihovog rada nego što oni zapravo, nego što oni zapravo Shodno tome, kad gledamo ukupnost poljoprivrede RH, da kratko rezimiram, pad od 10%, jedne desetine u dvije godine u trenutku kad druge države rastu, ne može pokrit nikakve brojke vezane uz porast onih koji su sa visokom spremom, porast primjerice prihoda ili bilo čega drugoga kad brojke državnog zavoda pokazuju dok druge države rade na tome da u ovoj situaciji koja je ratna povećaju svoju proizvodnju ona rapidno pada. Sve one strategije koje smo donijeli one se ne provode, a posebice ću upozoriti na stanje u inače stočarstvu ne samo u Slavoniji nego i u županijama koje zapravo čine srce zapravo srce zapravo proizvodnje, a to je ove tri, to je moja Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka i naravno Zagrebačka županija. Pogledom u statistiku ustanovit ćete da one čine preko 50% ukupnosti stočarske proizvodnje u Hrvatskoj, a ovo smanjenje ukupnosti, dakle stočarstva u ukupnosti poljoprivrede koja inače je dakle u padu je nešto što ne možemo ni na koji način podržati. Očekujemo da novci koji će iduće godine kako se čini biti bitno još povećani koji će omogućiti ministarstvu da daje veće poticaje dođu na ona prava mjesta, da se vidi rezultat. Rezultat je samo jedan povećanje fizičke proizvodnje uz činjenicu da to mora pratiti i ono što je ključno naravno financijska isplativost, ali i u konačnici budućnost Hrvatske koja mora biti zasnovana na onome što i drugi žele, a to je samodostatnosti u proizvodnji Hrvatske. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog Domagoja Hajduković. Hvala potpredsjedniče, ministrice sa suradnicima, potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Pa evo ja ću početi možda od kraja slušajući intervencije i ministrice volio bih postaviti i par pitanja. Nadam se da će biti prilike da mi odgovori. Kaže osuđujući Vladu prije nas i što je Vlada prije nas kako kaže ministrica radila u poljoprivredi. Moje pitanje je misli li na Vladu Tihomira Oreškovića ili prvo Vladu Andreja Plenkovića, ali ono što je sigurno da se slažem sa njom o osudi obje, jer su učinile ne baš sjajne stvari za poljoprivredu. E sada, drago mi je da ste kritični prema tim vladama i kažete da vjerujete u slobodno gospodarstvo, valjda mislite tržište a u isto vrijeme ste dio Vlade koja fiksira određene cijene. To ne smatrate kao intervenciju slobodno tržište. Dakle, volio bih tu malo pojašnjenja čuti, jer neke oksimoronske situacije ovdje imamo koje se zapravo vide i u našoj politici prema poljoprivredi. A ako ćemo govoriti o problemima u poljoprivredi o čemu želim govoriti onda vjerojatno cijela večer ne bi bila dovoljna i nije sve da se razumijemo samo odgovornost jedne Vlade, ima tu sukcesija Vlada koje su radile loše stvari. Ali govoreći o sedam godina ono što mogu govoriti koliko prilično blisko pratim politiku poljoprivrede prije svega strategija razvoja poljoprivrede i to nas vraća u vrijeme Vlade prvo Tihomira Oreškovića, pa onda prve Vlade Andreja Plenkovića i tadašnjeg ministra Tolušića koji je govorio o toj strategiji, jako je dugo najavljivao. Kad sam ga pitao kao tada potpredsjednika Odbora za poljoprivredu kada ćemo vidjeti strategiju, kaže tinta se suši, taman je izašlo iz štampe i onda vam tek nakon skoro dvije godine mi vidimo tu strategiju kojoj se taman tinta sušila izašla je iz tiska. I onda što vidimo u toj strategiji? Zapravo opći jedan dokument koji nema niti jasni cilj, niti jasnu viziju, niti uopće uzima u obzir činjenicu da smo dio jednog velikog europskog tržišta. Da vam ne govorim da smo prije donošenja strategije mijenjali čitav niz drugih zakona poput Zakona o poljoprivrednom zemljištu i čitavog niza drugih zakona koji bi zapravo trebali proizlaziti iz strategije, a strategija ne bi trebala proizlaziti iz partikularnih zakona. zanemarimo kolegice i kolege, znači osim činjenice da smo europskom tržištu, osim činjenice da ako na njemu želimo opstati i uspjeti van zadovoljavanja svojih potreba ne možemo si priuštiti previše svaštarenja, a onda ako to i želimo treba poštovati prije svega ono što je autohtono, ono što je naša, po čemu smo jedinstveni na tom velikom tržištu i u čemu onda po toj logici možemo biti i konkurentni. Čak ni rat u Ukrajini i sve što je slijedilo nakon toga bojim se nije dovelo do nekih jasnih zaokreta u ovoj politici i reći ću vam i zašto. Dakle, proizvodnja hrane je nikad bitnija. Uvijek je bila bitna, ali sada je nikad bitnija jer su poremećaji u lancima opskrbe zapravo pokazali koliko je cijeli kontinent, pa onda posljedično i Hrvatska ranjiva na bilo kakve poremećaje u globalnim opskrbnim lancima i u globalnom tržištu. I ni to nas nije motiviralo da ozbiljnije se pozabavimo zapravo ovom problematikom, jer ono na čega se vraćamo uvijek i iznova je zapravo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Ja razumijem da ministrica mora braniti svoj mandat, svoju Vladu, svoje odluke. No, ako razgovarate sa poljoprivrednicima, pa za boga ako gledate „Plodove zemlje“ svake nedjelje kao što ja radim prije ručka, tada će vam biti jasno da je situacija daleko od crno-bijele i daleko od fantastične. Dakle, nitko ne spori da je bilo i dobrih odluka, da bilo ih je. Ali isto toliko puno bilo je i loših i često smo birokratski postupajući posebice u raspolaganju zemljištem, često smo zapravo stvarali dodatne probleme proizvođačima, a nismo zapravo napravili ono za što nas je ministarstvo uvjeravalo da je to dobra stvar, da smo vratili raspolaganje državnim zemljištem jedinicama lokalne samouprave. Znači upravo onaj argument da će načelnici, gradonačelnici biti upoznati sa potrebama svog podneblja, svojih proizvođača itd. vam može pasti u vodu sa samo nekoliko primjera, evo koje možete vidjeti svaki dan, tj. svaki tjedan u emisiji „Plodovi zemlje.“ Puno malih proizvođača koji iz razno raznih razloga ne mogu doći do zemljišta, koji čak nude, dakle da zemljište koje je davno izašlo iz prvobitne namjene, dakle poljoprivrede i privedu svrsi ga ne mogu dobiti itd. zbog nefleksibilnosti našeg sustava koje u nekim stvarima jako fleksibilan posebice kad se radi ne daj bože o predstavnicima vladajućih, a u nekim stvarima je izuzetno nefleksibilan primjerice kad se radi o mladim poljoprivrednicima. Pa ćemo tako doći recimo do projekta Slavonija gdje su vam tvrtke koje nemaju nikakvog iskustva niti su se dugo bavile poljoprivredom dobivale značajna sredstva, zemljišta itd. A onda se zapitate pa zašto? A povezani su sa HDZ-om. Možda ne direktno, ali znate ono rođaci, susjedi, prijatelji, poznanici, viđenijih HDZ-ovaca su eto tako mogli uživati u projektu Slavonija dok drugi nisu. I zato sam i rekao ranije da sam protiv takvog projekta Slavonija, jer to nije projekt Slavonija, to je projekt slavonski HDZ, a to je jako bitna razlika. Dakle, dolazimo do raspolaganja zemljištem koja je izuzetno bolna točka. Pa hoćemo govoriti o cijeni repromaterijala u poljoprivredi. Kada je počeo rat u Ukrajini, kada su otišle gore cijene plina prilikom krize koja je i proživljavala naš jedini proizvođač mineralnih gnojiva Petrokemija, ali drugog repromaterijala smo na Vladu i ministarstvo opetovano upozoravali na to. Ali vidite tada ministarstvo vjeruje u tržište, tada nije bitno koliko naši poljoprivrednici plaćaju repromaterijal, ali opet s druge strane pred izbore se fiksiraju cijene. E onda ne vjerujemo u slobodno tržište i onda ne vjerujemo tržišnim mehanizmima da sami reguliraju sebe, odnosno da se tržište samo regulira i samo postavlja cijene. hoćemo govoriti o recimo onome čemu smo bili svjedoci na žalost u mandatima Vlade Andreja Plenkovića gašenju proizvodnje šećera u Hrvatskoj. I sad možemo raspravljati o tome je li to bilo održivo, nije li bilo održivo, jesmo li to mogli sačuvati ili nismo. Ali činjenica je da smo bez tvornice ostali, da smo ostali bez radnih mjesta. Da su neke naše šećerane sa dugom višegodišnjom, pa čak i stoljetnom tradicijom postale ako su imale sreće samo pogoni za pakiranje tog istog šećera koji su prije proizvodili. Dakle, opet govoreći u nekim globalnim razmjerima što kontinentalnim, što šire opet smo propustili zaštititi našu industriju, posebice njezinu modernizaciju itd. Pa hoćemo doći onda do raspolaganja EU sredstava, odnosno sredstava iz EU fondova. To su naša sredstva, javna sredstva, odnosno novci i tu se vraćamo onda i na projekt Slavonije i sve ostalo. Vjerojatno zato što smo bili transparentni i dobro radili i što smo više puta upozoravali mi iz oporbe sad nam na vrata kucaju Olafi, revizori i slični i traže što se tu zapravo gospodo i gospođe događalo, zašto su se namjenska sredstva trošila nenamjenski posebice jer se radi o sredstvima koji za razliku od ostalih možete avansno isplaćivati i koliko ćemo penala platiti za to. To je ostavština recimo i bivšeg ministra i koliko ćemo penala platiti i za kasnije razdoblje i tko će za to biti odgovoran na kraju hoće li biti predsjednik Vlade, hoće li ministar, ministrica, netko treći, volio bih to znati. I sad vam na kraju ovog kratkog skraćenog oktroiranog popisa poljoprivrednih problema, odnosno problema u poljoprivredi dolazimo do ovoga o čemu večeras raspravljamo i što je povod raspravi, a to je svinjogojstvo, odnosno način na koji se ministarstvo prema njemu postavilo. Evo prije je rečeno, dakle nisam ja koji je to otkrio niti znao, ali za problem epidemija afričke svinjske kuge se zna već jako dugo 2016. ako se ne varam, dakle nekih 7 godina. U tih 7 godina jako je bitno zapitati se što je to ministarstvo zaista napravilo. Dakle, slušali smo to o seriji edukacija, informiranja, tiskanja promotivnih materijala, letaka itd. No, koji su zapravo rezultati toga? Mogli smo mi producirati milijarde tona što se papira tiče, materijala a kojih nitko ne čita. I za to smo nećete vjerovati kolegice i kolege dobili novce iz EU, dakle da educiramo i pripremimo proizvođače na mogućnost ponovne epidemije, odnosno epidemiološke situacije. Što smo napravili s tim novcem? Gdje je on otišao? I zašto su rezultati ovakvi kakvi jesu? E baš u Hrvatskoj, a ne recimo evo spominjana je Mađarska ili neka druga zemlja. I to bi se dalo preispitivati, odnosno vjerujem da će nas Olaf to jako brzo i pitati, odnosno javni tužitelj, odnosno odvjetnik Također onda kad smo se već i suočili sa epidemijom provedbene mjere bile su u najmanju ruku upitne. Dakle, ja ću vam reći ovdje, ja ću se pouzdati u struku no međutim provedbene mjere i način na koji su se provodile nisu bile dobre. Evo neki su vam zastupnici ovdje posvjedočili za govornicom da su, da je nadzor prometa među županijama bio loš, da nije bio, dakle visini onoga što je trebao učiniti, da su neke mjere možda bile prestroge. Znači da su se čitave populacije svinja eutanazirale, a možda nisu trebale, da su onda i nakon što je to učinjeno trupla, odnosno lešine ležale tako na suncu, da su insekti slobodno oko njih kružili itd., dakle šireći mogućnost dalje infekcije itd. No hajde sve i to da stavimo na stranu i da kažemo o.k. možda se nismo snašli najbolje, možda mjere za provedbu, odnosno borbu protiv epidemije nisu bile najsjajnije. A što smo onda napravili da pomognemo poljoprivrednicima, odnosno stočarima, svinjogojcima. Tražili smo i predlagali smo čitav niz načina na kojim se moglo pomoći, jer kada govorimo o svinjogojcima u pravilu su to mali i srednji proizvođači, dakle ne svima. I velikih, ali mali i srednji dakle i oni koji ili su dodatne prihode, a neki samo egzistenciju vežu uz ovo. I dakle kako smo im pomogli? Prvo otkupne cijene mesa su pa nisu tržišne u najmanju ruku, a vjerujemo u tržište kolegice i kolege ili barem tako ministrica kaže. A druga stvar, znači ako ćete nekome zabraniti dvije godine da se bavi djelatnošću svinjogojstva, to znači da mora čekati više od dvije godine, dakle hajde recimo to okvirno tri godine da bi mogao početi ostvarivati prve prihode. I što smo za te ljude napravili? Pa ništa. Malo pa rečeno. Eto rekli smo da smišljamo neke akcijske planove, da se tu domišljamo itd. A što oni rade u međuvremenu? Odustaju od poljoprivrede, odustaju od stočarstva, mnogi odlaze iz Hrvatske itd. Što smo mogli napraviti a nismo? Pa vrlo jasno, dakle ne moramo izmišljati ništa novo i to je ono što smo mi predlagali. Pomagali smo obrtima i poduzećima tijekom covida. Ovo je vrlo slična situacija, dakle imamo situaciju epidemije. Ako oni zbog opravdanog razloga, a ovako nešto je opravdani razlog ne mogu se baviti svojom djelatnošću, ako je i žele nastaviti pa onda bi im trebali pomoći da te dvije godine, odnosno dvije i pol ili tri prebrode na način da prežive, dakle da mogu očuvati svoju egzistenciju i da se nakon toga mogu nastaviti baviti svinjogojstvom ukoliko to žele. Ne bih volio i ne volim da se o Slavoniji raspravlja čisto iz perspektive poljoprivrede, stočarstva i slično. No, ono što je izuzetno važno posebice za ruralni prostor ako o njemu pričamo je upravo poljoprivreda i stočarstvo. Dakle, ne govorim samo o Slavoniji, ali naravno Slavonija je tu izuzetno ranjiva. Kada govorimo o starim domaćinstvima, kada govorimo o mladima koji u posao ulaze, dakle poljoprivreda je radno intenzivni posao posebice stočarstvo, ali sa mogućnošću dobre zarade, ako se dobro radi, ali se radi puno. I sada imajući to na umu bojim se da niti gospodarski naravno niti demografski, niti politički uostalom ostaviti sve te ljude na cjedilu nije dobro. A nije dobra poruka niti ostalima poljoprivrednicima, stočarima. Ako se ne daj bože dogodi opet nekakva ovakva situacija kako će proći, hoće li biti zaštićeni? Sjetite se imali smo mi epidemija i prije i ptičju gripu i svašta se događalo, na žalost rijetko kada što dobro za nas. Ali država se nekad bolje, nekad manje uspješno postavljalo u zaštiti tih istih proizvođača. Pa tako kada brinemo o ruralnom prostoru, kada brinemo o održivosti revitalizacije ruralnog prostora, kada brinemo o istoku Hrvatske isto tako, kada brinemo o autohtonim proizvodima koje Hrvatska može ponuditi širem tržištu EU pa možda pa možda i šire ali svakako hrvatskom internom tržištu tada moramo razmišljati o našim proizvođačima, moramo ih zaštititi, moramo im dati određenu razinu sigurnosti kako bi baš zaštitili i taj ruralni prostor i te ljude i istok Hrvatske. Hvala lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnica CENTRA, GLAS-a i Stranke sa imenom i prezimenom poštovane Dalije Orešković. Kolegice i kolege, ja ću pokušati skratiti svoju raspravu i fokusirat se na ono što mi je bitno. Nisam dobila odgovore na postavljena pitanja u replici, pa ću ih sada ponoviti. Zanima me u suštini, a mislim da to zanima i uzgajatelje svinja je li bilo propusta i imamo li mi mrtvi kut u suzbijanju ove bolesti kada su u pitanju divlje svinje. Ministrici ću postaviti izravno pitanje gdje su izvješća, postoje li uopće izvješća o tome kako su se tretirala pojedina lovišta? Vrlo šturo je samo ministrica odgovorila da od 9 divljih svinja kod kojih je utvrđena prisutnost bolesti četiri je bilo na području Vukovarsko-srijemske županije, ali ne znamo gdje je bilo preostalih pet. Također me zanima što se zapravo na terenu događa nakon što je utvrđena prisutnost bolesti, odnosno što se konkretno poduzima u pojedinom lovištu s obzirom na to da je morbiditet oboljelih svinja sto posto, dakle one su sto posto zaražene, a samo je mortalitet 50%. Drugim riječima, zanima me na koji način se tretiralo zaraženo područje u lovištima kada su u pitanju divlje svinje. Ministrica kaže da su se provodile mjere pojačanog odstrela, no nemamo nigdje podatak koliko je točno svinja na taj način uklonjeno i gdje su područja, odnosno koliko je uklonjeno s pojedinih područja, od ove brojke od 17000 koja se onako paušalno navodi ne znajući jesu li to žive ili usmrćene svinje. Također me zanima tko su koncesionari i vjerujem da na ova pitanja neću dobiti odgovor u ovoj raspravi, morat ću ih postaviti u pisanom obliku. I time dolazimo do bez smisla čitave ove današnje situacije, a i čitavog niza drugih. Ako ne možemo dobiti odgovore na pitanja ima li odgovornosti u propustima resorne ministrice i ove Vlade Andreja Plenkovića samo zato što će parlamentarna većina poslušnički dizati ruke onda ova demokracija zapravo ne funkcionira. Primarno bi trebalo biti u zdravoj demokraciji vladajućima u interesu da se na sva sporna pitanja, sporna za građane dobiju kakvi takvi pristojni odgovori. Ono što smo danas čuli i od premijera i od ministrice sasvim sigurno pristojni odgovori nisu. Mislim da naše građane također zanima kad već govorimo o tome da se sa početnog malog broja žarišta i izvora zaraze zaraza proširila na tisuću dvorišta, na tri županije sve skupa. Elementarno pitanje zašto se nisu provodile jednostavne mjere poput kompletne dezinfekcije dvorišta nakon što se u njemu provede kompletna eutanazija? Evo to je ono što su pitali svi koji se uzgojem svinja bave? Odgovora danas tijekom čitave ove rasprave nismo čuli. I zašto je tome tako? Evo ja ću reći da ta politička klima ne samo da prazni Slavoniju, prazni čitavu državu. Jer ono što vide naši građani vide jednu brutalnost, silu i neodgovornost vlasti. Danas tu silu ne prikazuje samo ova rasprava, prikazuje i ono saslušanje budućeg ministra Ivana Anušića. Dakle, on je danas na saslušanju pokazao da je zaboravio sve što je ikada rekao i o Frani Barbariću i o premijeru, zaboravio je sve za što se predstavljao onog trena kada su mu ponudili stolicu u Vladi i time je zapravo postupio onako kako postupa svaki HDZ-ovac, pa ću ja reći jednu istinu, a vi mi Slavonče Ivanoviću slobodno možete zamjeriti, mogu mi zamjeriti i svi drugi. S obzirom da se ovako ponašate evo ja ću izgovoriti, nijedan HDZ-ovac ne može biti Slavonac. Vi biste eutanazirali ne samo svinje nego i čitavu Slavoniju ako vam je to uvjet za ostati na vlasti. Pitanje koje vam je danas postavila opozicija bilo je vrlo jednostavno, je li bilo propusta? Pa bilo je propusta, bilo je propusta to govore ljudi koji su na tim slučajevima radili na terenu i nisu dobili odgovore, nisu dobili ni ispriku, niti su dobili uvjerenje da će se ubuduće nešto drugačije raditi. Jedan od problema je što ti ljudi koji znaju pravu istinu zapravo rade u Državnom inspektoratu. Kolegica je postavila pitanje treba li veterinarsku inspekciju izdvojiti iz Državnog inspektorata. Pa to je jedna tema, ali problem će biti isti sve dok je na čelu takve institucije koja bi trebala biti neovisna i nepristrana stranačka osoba. Nama je Mikulić član HDZ-a i u uvodnoj raspravi danas na jednu drugu točku dnevnog reda rekla sam da Hrvatska na izborima treba tražiti radikalan otklon od HDZ-ovog nasljeđa, pa to je taj radikalan otklon. Na prvoj točci dnevnog reda rekla sam da se on sastoji u tome da se napokon donese politička odluka da ćemo ustrojiti javno dostupan registar nekretnina. Na ovoj točci dnevnog reda kažem da je radikalan otklon od HDZ-ovog nasljeđa to da se propiše da šef Državnog inspektora ne može biti čovjek sa stranačkom iskaznicom, ne samo HDZ-a nego bilo koje političke stranke, to ne može biti stranačka osoba. E tek kad takve pomake napravimo koji su vrlo jednostavni, sastoji se u jednoj rečenici, ali traže jasnu viziju i političku volju onda ćemo možda reći da napokon imamo državu jer ova nije kao što sam rekla ni lijepa ni naša. Hvala. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Naravno čl. 238., uvažena zastupnice Orešković na početku ove vaše rasprave čak mi se i činilo da govorite suvislo, da ste se pripremili za temu, a onda niste mogli izdržati morali ste vrijeđati. Govorili ste nešto što nije istina, ja sam bio danas na Odboru za obranu tri i pol sata ja nigdje nisam vidio da je budući potpredsjednik Vlade i ministar obrane govorio nešto o čemu vi govorite. Govorio je suvislo, jasno, argumentirano rekao da stranačke stvari su stranačke stvari ne iznose se u javnosti.

građana sve manje i manje. A tko tamo vlada od kako je samostalne i neovisne države? Samo HDZ. Pa doslovno dok ne potaracate u ovoj državi do zadnjeg čovjeka koji nema vašu stranačku iskaznicu vama neće biti dosta i ja sam vam onda kriva što vam to u lice kažem. E pa nisam, krive su vaše politike, vaše vlasti i vaša Vlada. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku poštovane Ružice Vukovac. Poštovani predstavnici Vlade RH, poštovana ministrice, uvaženi suradnici. Dakle, danas bih ispred Kluba zastupnika postavila niz pitanja o odgovornosti ministrice poljoprivrede za do sad učinjeno odnosno neučinjeno. Prvenstveno o odgovornosti za strahovito do sad neviđeno brutalno postupanje prema svinjogojcima, za uništavanje tradicije, uništavanje egzistencije, protjerivanje preostalog stanovništva, financijsko osiromašivanje i destrukciju onog svetog, onog najvažnijeg u našoj državi, a to su naše obitelji. Da, ministrice Vučković smatram da ste odgovorni jer ste svojim nevjerojatno ne empatičnim pristupom hrvatskoj obitelji razorili mnoge, tjeranjem iz naše zemlje Hrvatske očeva na rad u druge zemlje, razorili ste obitelji, stare i nemoćne roditelje ostavili ste na rubu, osudili ste ih na samoću i čežnju za unucima. To je rezultat rada vas i vaših suradnika, ujedno i vaših prethodnika, nema razlike. Nitko od vas se nije zapitao što se događa kada se stočarima oduzme zemljište na kojemu je uzgajao hrane za svoje životinje, nitko od vas se nije pitao koje su posljedice pogodovanja velikim sustavima, koje su posljedice zatvaranja vrata ministarstva OPG-ovima, koje su posljedice neopravdanog brutalnog kažnjavanja poljoprivrednika. Uskraćivanja isplata potpora, nitko se nije zapitao kako će preživjeti već i onako osiromašeno i poniženo hrvatsko selo ako im poubijate svinje koje su održavale ljude na njihovim ognjištima, svinje koje su osiguravale financijsku opstojnost valjda svake kuće u Slavoniji. Krivo ste startali, zakasnili ste s reakcijom, niste opremili veterinare, niste ih ni uvažavali. Pet dana vam je trebalo da reagirate, a znali ste da je bolest ušla u zemlju, bili ste obaviješteni o tome. Niste pozvali ravnateljicu Uprave za veterinarstvo da se vrati s godišnjeg jer da, razumijem, gospođa jeste zaslužila svoj godišnje, al hrvatsko selo očito nije zaslužilo adekvatnu i pravovremenu reakciju. Bolest se probila preko granice, a vi ste na moru, pa to je skandal sramotnih razmjera. U vrijeme dok je bolest harala pograničnim područjem vi ste na službenim stranicama pisali kako se provode preventivne mjere zaštite od bolesti, pa ovo je vrhunac zapravo koje preventivne mjere. Je li bila ijedna jedina mjera koja je preventivno poduzimana kako bi se spriječio proboj bolesti u našu zemlju iz susjedstva, a svi smo znali da nam je pred vratima Nije bilo dezinfekcijskih barijera na granici, nije bilo pojačane kontrole unosa namirnica, nije bilo kontrole stanja odnosno svojevrsnog monitoringa situacije s divljim svinjama. E da, kažete da ste educirali lovce. Zanimljivo, njih nekoliko odabranih očito, a svinjogojce ste izostavili, njih nekoliko desetaka tisuća, a i one koji po vama službeno i nisu svinjogojci jer svinje drže da bi popravili svoj kućni proračun jer su svedeni na rub egzistencije i bez vlastite proizvodnje hrane vi ih osuđujete na propast. Njima čak prema do sada dostavljenim informacijama niti ne planirate isplatiti obeštećenje za usmrćene životinje. S njima je situacija takva da im se očito uđe u dvorište, poubija sve što diše i zalupi im se vrata pred nosom. Bravo. Ja bih rekla da ovo nisu radili niti najgori u najgore vrijeme komunista, komunizma. Možete reći da predlagatelj, ali i većina zastupnika koja je danas govorila u Saboru nastupa iz političkih razloga, možete reći da vas prozivam jer ste proizvođačima mlijeka koji poput posljednjih Mohikanaca u ovoj zemlji pokušavaju preživjeti od teškog i mukotrpnog rada dopustili oduzimanje posljednjih kvadrata državnog zemljišta i dopustili dodjelu onima koji niti nemaju OPG, ali su aktivni članovi HDZ-a i to je zapravo očito jedini kriterij koji se danas uvažava. Možete reći da vas prozivam jer sam Slavonka kojoj se gadi model po kojemu uništavate sve čega se na selu dotaknete, možete, ali ovaj put i dobar dio naše javnosti uvjeren je kako je reakcija Ministarstva poljoprivrede u ovoj kriznoj situaciji bila prespora, bila neadekvatna i u konačnici promašena. A to je sve rezultiralo činjenom da je Hrvatska uz Rumunjsku trenutno najgora država odnosno država s najviše aktivnih slučajeva afričke svinjske kuge kod domaćih svinja unutar unutar EU. Ponovit ću, ono što se trebalo učiniti odmah čim se za prvi pozitivan nalaz doznalo u taj petak popodne je bez odlaganja istog trena blokirati mjesto, prići popisu životinja … higijenske mjere i do idućeg petka najkasnije eutanazirati sve životinje u žarištu i sva kontaktna gospodarstva. Tu je još onda i bio mali broj životinja i štete bi tako bile najminornije moguće. A vi ministrice kao i predsjednik Vlade tvrdite da je učinjeno sve kako bi se epidemija afričke svinjske kuge suzbila te da nema govora o tome da bi se ta bolest mogla oteti kontroli. No ipak smo svjedočili širenju bolesti čak i na onu najosjetljiviju županiju na Osječko-baranjsku. Županija je to koja ima najveću svinjogojsku proizvodnju u Hrvatskoj. A s obzirom da je i meni osobno najvažnija komunikacija s ljudima na terenu u ovom slučaju sa svinjogojcima, moram priznati da smo zajednički detektirali mnoge nelogičnosti već u prvim potezima, pa ću podsjetiti dakle vlasnik gospodarstva u Posavskim Podgajcima, selu u kojemu je zabilježen prvi slučaj afričke svinjske kuge 15. lipnja ove godine obavijestio je svog veterinara da njegove svinje slabije jedu. Ubrzo mu je u nekoliko dana i uginulo desetak životinja, u petak 23. lipnja ovlašteni veterinar naziva veterinarsku stanicu u Županji alarmira. Reagiraju promptno, na gospodarstvu se uzima uzorak, iako nam je sama sumnja na bolest koja već hara u neposrednom susjedstvu trebao biti ozbiljan alarm, toga dana kada se analizirala krv zaraženih životinja Ministarstvo poljoprivrede na svojim stranicama objavljuje i piše kako je afrička svinjska kuga sve bliže Hrvatskoj te da je prvi slučaj potvrđen u BiH. A bolest nam je u dvorištu, mi pišemo o BiH. Ministarstvo dalje piše da su na snazi pojačane preventivne mjere kojima je glavni cilj očuvanje trenutno povoljnog statusa RH, ali rano otkrivanje virusa kako bi se pravovremeno i žurno u slučaju pojave bolesti provele mjere radi sprječavanja daljnjeg širenja. A razvoj događaja demantira navode ministarstva da će pravovremeno i žurno reagirati, uzorak sa sumnjom na afričku svinjsku kugu uzet je u petak 23. lipnja, a Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane ne reagira. Nažalost, taj pozitivan rezultat je bio gotov tri dana nakon uzorkovanja u ponedjeljak 26. lipnja kada su uzorci prema odgovoru ministarstva iz Vinkovaca stigli u Zagreb u službeni laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta za afričku svinjsku kugu. utorak 27. lipnja na gospodarstvu na kojemu je zabilježen prvi poznati slučaj počinje eutanazija životinja. U tom periodu iako je bolest potvrđena u susjednim zemljama te iako je uzroka iz prvog sumnjivog dvorišta poslan na laboratorijsku analizu ne poduzimaju se konkretne mjere iako svi znamo da je riječ o virusu koji se izuzetno brzo širi. Dakle, od petka kada su veterinari posumnjali na opasnu bolest sve do utorka nije se dogodilo ništa. Uprava za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede morala je imati podatak da je postavljena sumnja na afričku svinjsku kugu jer je Veterinarska stanica Županja tako i napisala. Morali su imati prijavu sumnje na zaraznu bolest koju je lokalni veterinar poslao Upravi za veterinarstvo u njoj je navedeno na koju bolest se sumnja i na koju bolest se traži analiza. O tome su obaviješteni po protokolu i Državni inspektorat i Ministarstvo poljoprivrede, trebalo je tvrde upućeni i iskusni veterinari odmah donijeti rješenje, proglasiti sumnjivo područje. zabranu kretanja i ostale mjere do rezultata analize. Po pravilima veterinarske struke za ovakve bolesti nema vikenda i nema godišnjih odmora, iako je već subota bila rok za reakciju Uprave za veterinarstvo, iako je trebalo odmah osnovati krizni stožer zašto se nije odmah osnovao stožer i izašao u zaraženu zonu? Čija je to odgovornost? Ako nije vaša ministrice, mi želimo danas znati čija jeste. Lokalne terenske ekipe su reagirale, ali ja i dalje propitkujem odluke Uprave za veterinarstvo kada se pojavila sumnja nije bilo postupanja na na prvom zaraženom gospodarstvu nego tek kad je stigao pozitivan nalaz. Zone ograničenja određuju se dan kasnije, dakle 27. lipnja i ovdje vidim nelogičnost zašto su kao zonu ograničenja odredili cijelu općinu, a ne samo zaraženo područje kružno 3 kilometra te ugroženo područje od 10 kilometara. Zašto su odmah naveli i udaljene općine što je znatno i nepotrebno zakompliciralo provedbu mjera. Struka je zakazala i prilikom određivanja metode eutanazije te su eutanizirane svinje u nekom broju žive stizale u Agroproteinku. Ministrice svinje su žive stizale u Agroproteinku i znam da su vas ljudi s tim upoznali. No, danas mi je zapravo najspornija odluka o tzv. odmoru objekata od godine dana. Mjere sprječavanja širenja bolesti trebaju biti rigorozne, treba dosljedno provoditi eutanaziju životinja na pozitivnim i kontaktnim gospodarstvima s se svi slažemo, ali ako se čišćenje i dezinfekcija obave po pravilima struke dovoljan je bitno kraći odmor objekata jer zabrana držanja od godine dana je besmislena i ekonomski pogubna za hrvatsko selo. Ozbiljan problem je to što je ljudima onemogućeno da se bave s daljnjim uzgojem, da obnove tovilišta i uzgajališta ako se korektno odradi dezinfekcija gospodarstva mogu biti u pogonu za 3 do 6 mjeseci. Nema niti jedne znanstvene studije koja potvrđuje da će se virus zadržati godinu dana u objektu ako su mjere napravljene po pravilima struke. Struka precizno definira dakle u sasušenoj krvi virus je infektivan do 15 tjedana, 2-3 mjeseca u fecesu, u svinjcu i do mjesec dana. Čak ako se zbog mjera opreza odredi dvostruko duži rok znanstveno utvrđenog vremena opstanka u objektima koji je onda 60 dana čemu onda godina dana. Da bi se obnovila bilo kakva ekonomska proizvodnja potrebno je još barem 6 mjeseci da se bilo što stavi na tržište. Mnoge farme su poljoprivrednici podigli na kredit pa je pitanje kako će svinjogojci bankama plaćati rate ako najmanje 18 mjeseci nemaju nikakve prihode. Javnost zamjera i najbizarniji odgovor u jeku krize od strane Veterinarskog fakulteta s kojeg su javnosti poručili da su se s Ministarstvom poljoprivrede dogovorili da nema izjava dok hara afrička svinjska kuga. Katastrofa. Svjedočili smo i da se svinje ostavljalo satima, negdje i danima nakon što ih se ubije. Takav leš je na otvorenom bio predmet zaraze. Trebalo ih se odmah utovariti u kamione, a ne da svjedočimo prolascima kamiona s natkrivenim prikolicama iz kojeg cure tekućine ili još gore takve kamione iz kojeg cure tekućine je išao pokupiti leševe uginule stoke od nekih drugih bolesti u druge općine i druge županije u kojima nije bilo zaraze. Čija je to odgovornost? Vaša ministre ili možda ministra Grlića Radmana? Prema pisanju odgovora iz Vlade čini se baš ničija. Ljude koji su od pamtivijeka kod kuće klali svinje i prerađivali meso ozbiljno pogađa ovaj problem. Godinama su gradili povjerenje kod kupaca, a sada je to povjerenje izgubljeno. Lanci opskrbe su prekinuti. Kolika je njihova šteta? Tko će to procijeniti i uvažiti? Očito nitko. Hrvatska je po broju žarišta zaraze u društvu Srbije Rumunjske, BiH te je jedna od rijetkih zemalja kod kojoj se afrička svinjska kuga pojavila prvo kod domaćih, a onda kod divljih svinja. Inače prirodni tijek širenja bolesti je takav da se afrička svinjska kuga prvo pojavljuje preko divljih svinja koje su i rezervoar bolesti pa se prenosi na domaće svinje različitim kanalima. I ovaj podatak u nizu navedenih podataka izaziva sumnju u stručnost naših postojećih službi. I zaključujem, dakle epidemija bolesti afričke svinjske kuge mogla bi imati katastrofalne posljedice po naša gospodarstva i po naše društvo ne samo za hrvatske uzgajivače svinja već i za cjelokupnu hrvatsku poljoprivredu, a procjene su da bi šteta mogla narasti čak i do 200 milijuna eura. Nedvojbeno Vlada Andreja Plenkovića i ovu nebulozu spremna je obraniti. Zahvaljujem. U ime predlagatelja poštovana Vesna Vučemilović. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana ministrice, potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege, evo čuli smo nekoliko stvari ministrica se pohvalila sa brojkama vezano za samodostatnost. Nije nikakva tajna da smo mi samodostatni u temeljnim ratarskim kulturama, ali isto tako nije tajna ni da se i ratari žale po konkretno kada je u pitanju raspodjela poljoprivrednog zemljišta. Tako da vjerojatno ste to danas isto čuli od predstavnika komore koji su se također žalili već nekoliko puta na neke nelogičnosti vezano za Zakon o poljoprivrednom zemljištu jer oni smatraju da on nije dobar i ukazuju da bi tu trebalo promijeniti neke stvari, a ponajprije se žale na jedinice lokalne, na čelnike jedinica lokalne samouprave jer o njihovom postupanju puno toga, puno toga Interesantno je da ste evo danas naveli da će se raditi ti neki tipski objekti, a to je isto bio prijedlog Hrvatske poljoprivredne komore kada su govorili o što bi trebalo napraviti, a vezano za afričku svinju kugu, pa su oni znači rekli da treba pripremiti jedan model tipskih objekata, ali postavlja se pitanje tko će to financirati i bojim se da bi to moglo završiti kao oni tipski objekti za obnovu kuća na Banovini koje su još bivši ministar Horvat i bivši državni tajnik središnjeg ureda u jednoj emisiji prikazivali, a onda smo vidjeli da od svega toga jako dugo nije bilo ništa dok ministar Bačić se nije prihvatio toga posla. E sad ne znam jesu vam se žalili i na uvoz ukrajinskog brašna jer to isto njih pati i Hrvatska poljoprivredna komora se žali na to jer kažu da im to jako remeti sve skupa i da jednostavno oni ne mogu prodati svoju pšenicu. No vi nekako nemate baš previše sreće, evo iskreno, svašta se tu kod vas pojavljuje u ovom resoru, osim te bolesti koja se pojavila i koja je, a mislim činjenica je da bilo je samo pitanje kada će se afrička svinjska kuga pojaviti u Hrvatskoj. Vidimo danas pojavila se i ptičja gripa na jednoj farmi purana u Hrvatskoj, Brodsko-posavska županija je u pitanju, ako se ne varam. Pa evo ako smo već ovdje zakazali, ako već imamo prosvjede, ako imamo toliko nezadovoljne stočare, rekli ste da smo blizu samodostatni u tom dijelu peradarstva, pa nemojmo sad i sa ovom bolesti da i tu nam se brojke definitivno opet odu u nekakve minuse i možda ne bi bilo loše da nam kažete što će ministarstvo sada napraviti. Mislim svi znamo kada se zadnji puta pojavila ptičja gripa na ribnjaku Grudnjak tako u okolici Orahovice, dosta brzo se to sve skupa riješilo. Bilo je negodovanja ali u konačnici, u konačnici znači riješeno je. Tako da evo kad već ste nam došli u sabor bilo bi lijepo pa da se umire ljudi i da se kaže što se planira napraviti i koliko će se ovaj, će se tu eutanazirati, da li samo na toj farmi, da li na nekom širem perimetru i u principu da ljudi vide da se brine, da se radi i vodi računa. Ja još uvijek moram istaknuti tu jednu brojku koja je meni fascinantna, a odnosi se na Osječko-baranjsku županiju i tu prekategorizaciju koja se u tako kratkom roku obavila i stvarno ne mogu shvatiti da mi u zadnje četiri godine nismo mogli ipak malo temeljitije se tome posvetiti i više i žurnije jer ako smo u tri mjeseca 85% objekata prebacili u višu kategoriju, nekako računam ove zadnje četiri godine da se to moglo napraviti ipak malo više, malo žešće jer svi znamo kakva je obrazovna struktura velike većine naših poljoprivrednika. Možda su ti poljoprivrednici savjetnici, možda trebali biti agilniji, žurniji, malo više raditi na terenu. Hvala. Hvala vam poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana kolegice Vučemilović vi ste do sada ovaj, nebrojeno puta stali u obranu poljoprivrednika. Sami ste spomenuli samodostatnost no imamo, mi smo svjedoci modernog suverenizma koji je na vlasti, a taj moderni suverenizam nekako se svodi na poslušnost prema Bruxellesu i centrima moći unutar EU gdje nerijetko hrvatski narod postane zadnja rupa na sviralu ali dobivaju se politički poeni u Bruxellesu i Strasbourgu. Ako pogledamo politiku odnosno politike koje pokušavaju uvesti trenutno u EU putem petogodišnjih planova poput onih koji su se događali u SSSR-u. Možemo vidjeti i jedan simptom, a to je da se sustavno uništava poljoprivreda pa čak i u onom trenutku kada smo svi shvatili koliko je poljoprivreda bitna za samodostatnost, za održivost, za suverenitet bilo koje države u trenutku

se išlo na smanjivanje stočnog fonda, konkretno broja goveda. Veliki su prosvjedi bili u Nizozemskoj, sad se formirala i stranka farmera koja je na lokalnim izborima jako dobro prošla. Nisu zadovoljni farmeri sa tim politikama koji su u stvari stvari politike koje vodi ekstremna ljevica, zeleni sa svojim nekakvim teorijama koje u principu ne drže vodu previše ali na žalost evo u Europskom parlamentu imaju većinu i provode te svoje politike. Nadamo se da ćemo na slijedećim Euro parlamentarnim izborima, sve one koji se vode zdravim razumom i sve one koji u principu se bore, ne samo za našeg hrvatskog nego i za europskog seljaka farmera, nekako da će oni ostvariti većinu i da ćemo sa tim lošim politikama stat na kraj, a mi se moramo zapitati budući da nismo samodostatni, a bit će …/Upadica Sanader: Vrijeme./… za Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice kažete da se zakazalo. Sva relevantna struka kaže da se nije zakazalo, Europa isto kaže da se nije zakazalo, dakle samo političari i to malih stranaka kaže da se zakazalo. S druge strane kažete poljoprivrednici su nezadovoljni. Jesu nezadovoljni poljoprivrednici ili politički aktivisti koji glume poljoprivrednike. Ja znam većinu poljoprivrednika koji nisu rekli da su nezadovoljni nego su baš pozitivno reagirali na sve poteze koje je imalo i ministarstvo i Vlada. Još ste spominjali nezadovoljstvo oko podjele poljoprivrednog zemljišta. Vaš kolega koji je isto predlagatelj zajedno s vama spominjao je da u stvari poljoprivrednici su nezadovoljni pa se ne bave poljoprivredom i zbog toga poljoprivredna zemljišta su obrasla dračom. To je rekao sa ove govornice danas. Sad jel onda su poljoprivrednici zainteresirani za zemlju ili nisu? Ja mislim da su u stvari jako zainteresirani za zemlju i da nema gotovo obraslog zemljišta, možda jedno od tisuću. Pa daj se dogovorite. Hvala lijepa kolega Totgergeli. Očigledno vi i ja znamo različite poljoprivrednike, a ima ih dosta, znate. Ima tih OPG-ova u Hrvatskoj jako puno. Pa onda valjda vi poznajete ove koji su zadovoljni, a ja poznajem ove koji su nezadovoljni, ali ja ću vas podsjetiti da su recimo u Čepinu bili prosvjedi i bunili su se ljudi protiv načelnika, inače nezavisnog. Evo da ne kažete da ja stalno nešto imam protiv HDZ-a, protiv ovoga, protiv onoga. Pa evo tamo je nezavisni gradonačelnik pa su bili prosvjedi i poljoprivrednici su bili nezadovoljni načinom na koji je on podijelio zemljište i u županijskoj skupštini se o tome govorilo, a to vam je samo jedan od primjera, a zna i ministra iz Hrvatske poljoprivredne komore su također ovaj nisu prosvjedovali ali su se žali i tražili da se neke stvari izmijene jer se lokalnim čelnicima tu dosta ostavilo prostora da oni neke stvari određuju

Hvala. 238., vi u stvari ste sa govorom koji ste imali u ime predlagatelja uvrijedili sve načelnike jer ste ih sve stavili u istu kategoriju zbog jednog načelnika i jednog primjera. Dakle, jedan ja recimo znam ih 100 općina gdje su poljoprivrednici uglavnom zadovoljni i da oni koji obrađuju zemlju su mogli doći do zemlje. Možda nisu došli do 100 hektara, ali su došli do 90 ako im je to potrebno. Prema tome, nemojte zbog jednog primjera sve načelnike strpati u isti koš i vrijeđati

Hrvatska ima preko 500, 560 i nešto ovaj jedinica lokalne samouprave pa onda ako vi znate ovih 100 koji su to dobro odradili to je manje od 20% ja bih evo to sam onak brzinski sračunala, matematika mi je uvijek dosta dobro išla pa ja bih rekla da je to mali broj načelnika koji to dobro odrađuju. **Sanader, Ante (HDZ)** Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. E sad u ime Vlade poštovana ministra, ministrica Marija Vučković. Pa poštovani potpredsjedniče ja se neću puno osvrćati na ovo, ove navode o protjerivanju obitelji, protjerivanju stanovništva, ne empatijama, razaranju obitelji, osuđivanju starih na samoće i slično, vratit ću se na poljoprivredu pa ću samo komentirati ekonomske račune i reći kako je to išlo od 2017. do danas. Vrijednost poljoprivredne proizvodnje 2017. je 2 milijarde 183 milijuna eura, 2018. 2 milijarde 297, 2019. 2 milijarde 386, 2020. 2 milijarde 423, 2021. 2 milijarde 746 i 2022. 3 milijarde 245, kontinuitet. Što se tiče žaljenja na poljoprivredu nikad se, nikad javni natječaj može udovoljit svima niti može javni natječaj garantirati tko će dobit zemljište to bi onda bilo fingiranje javnog natječaja. Naravno da će nezadovoljni logično je očekivati biti oni koji ne dobiju zemlju no mi smo to zakonom postavili tako da su bodovi, da nema diskrecijskog prostora i da smo strateški tim bodovima dali određenu težinu pritome smo komunicirali i s Hrvatskim saborom i prihvaćali mnogobrojne prijedloge Hrvatskog

u zonama i onim koji, i zonama zaraze ne samo zoni ograničenja koja traži da se divlje svinje svedu na 10% od matičnog fonda. Reći ću da je ove godine odstrijeljeno otprilike u lovnoj godini '22. i '23. nešto više od 48 tisuća Što se tiče Osječko-baranjske županije kategorizacije ne znam odakle su ti podaci koje navodite. Znam koji je podatak točan, a to je da je u prethodne 4 godine kategorizirano više od 74 tisuće subjekata. Više od 74, danas nešto manje od 77. Ono što smo mi radili u vremenu od potvrde kuge jest da smo onima koji su se davno kategorizirali i ako su imali priliku, ako zadovoljavaju više uvjete to napraviti dodatno, znali su propise jer smo mi uveli veterinarske preglede ponovo pa je lani provedeno 34 tisuća i 800 veterinarskih pregleda, ove godine nešto više od 23 tisuće, ali smo svima pružili šansu koji imaju ili mogu steći uvjete za poštivanje biosigurnosti u kratkom vremenu i po tome smo, i po tome smo posebni da smo to uspjeli provodit. Ali ova priča o 75% o vremenu kategorizacije ja nema pojma šta je to iskreno. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Uvažena ministrice, naravno teško je odgovoriti na neka od ovdje postavljenih pitanja jel jednostavno ja ne znam možda ni umjetna inteligencija ne bi znala odgovoriti na njih. 39 saborskih zastupnika je potpisalo inicijativu za vašom smjenom, 39 slovom i brojkom. Ovdje ovog trenutka sjedi 3 potpisnika. Da je stanje u hrvatskoj poljoprivredi toliko loše, da je toliko alarmantno onda bi ovdje bilo više od 40 ili 50 zastupnika koji bi to suvislo, argumentirano objasnili. No, međutim ovdje imamo jednu predstavu koja nije uspjela, kojoj ne vidimo odnosno vidimo joj kraj ali ne vidimo uopće smisao cijele ove rasprave. Tako da nemojte se uzbuđivati previše ova inicijativa je već na početku bila osuđena na, na propast, a evo sada ovo je dokaz da 3 zastupnika od 39 potpisnika sjedi ovdje u sabornici. Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Članak 238., kolega Ivanoviću možda nas troje ovdje koji smo potpisnici, al koliko vas ovdje iz vladajuće opozicije brani ministricu, isto troje. Onda, znači vi ste vladajući vas je više, vas bi trebalo biti ovdje više danas, al nažalost nema vas. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro i vi dobivate opomenu jer ovo je bila replika. Slijedeća replika poštovana Vesna Vučemilović.

suverenisti)** Hvala predsjedavajući ali zar nije trebalo odgovorit na repliku kolege Ivanovića, ministrica možda. Al, dobro. pa evo mene zanima ta prekategorizacija, znači budući da je evidentno da više na objektima kategorije 0, neće se moći držati svinje, to je sada ja mislim svima jasno i ako ništa drugo iz ove rasprave doznali smo to da ljudi znaju na čemu su. pomoći svinjogojcima i na koji način da oni prekategoriziraju znači i da, jer moraju investirati. Znači oni će morati investirati u te objekte da bi oni zadovoljili sve biosigurnosne uvjete koji su propisani pa da uđu u 3. kategoriju jer em su sad ostali bez svinja, em moraju opet uložiti novce, ugrožena im je likvidnost, imaju nekakvu dobit na koju su oni računali jer su htjeli prodavat možda suhomesnate proizvode. Ne znam, nemojte se sad hvatat za svaku riječ,

Pa iako vi ne vjerujete da će od ove naše ideje o tipskim projektima i ideje Hrvatske poljoprivredne komore, to ste ispravno, hvala vam, spomenuli. To je, riječ je o suradnji, biti nešto u dovoljno brzom roku slijedom našeg iskustva u Sisačko-moslavačkog županiji i u mnogim nepogodama koje smo imali, a nemamo tamo ni gubitak proizvodnje, imamo obnovljene objekte, znalo bi se uglavnom da je drukčije. Naravno da će se nać uvijek neki slučaj kojem smo možda mogli i bolju pažnju posvetiti i brže riješiti ali gledamo sistemski. Prema tome mi mislimo da ćemo i ovo riješiti inače smo podnijeli jedan zahtjev za promjenu strateškog plana u kojem bismo intenzitet potpore tamo gdje je potrebno uložiti u biosigurnost i obnovu farmi mogli podignuti sa onog prosječnog ili povišenog na 70% do 100%. Ako taj zahtjev se ne odobri mi ćemo opet naći neki drugi način da povećamo intenzitet potpore i da svima pomognemo u uspostavi ponovno djelatnosti svinjogojske proizvodnje …/Upadica Sanader: Vrijeme./… na obnovljenim novim farmama uz poštivanje biosigurnosti.

Naravno, ispred Kluba Hrvatskih suverenista sasvim sigurno ćemo ovaj zahtijevati kao što smo i napravili povodom ove inicijative smjenu ministrice, no htio bih ovdje samo utvrditi gradivo zašto smo danas ovdje. Afrička svinjska kuga prepoznata je kao jedna od najopasnijih životinjskih bolesti u svijetu i predstavlja ozbiljnu prijetnju. Ne samo našoj poljoprivrednoj ekonomiji već i našoj tradiciji uzgoja svinja, svinjokolju u u Slavoniji. Sasvim sigurno praksi koja je duboko ukorijenjena u naše kulturno tkivo. Na žalost odgovor Ministarstva poljoprivrede na ovu krizu bio je najbolji u slučaju neadekvatan, a u najgorem krajnje nemaran. Statistika govori sama za sebe. Od ulaska Hrvatske u EU 2013. godine, naša populacija svinja bilježi stalan pad pa se broj svinja smanjivao odnosno smanjio sa 1,1 milijun u 2013. godini na nešto više od 930 tisuća u rujnu ove godine. Slično je pao i broj rasplodnih krmača. Unatoč prisutnosti afričke svinjske kuge u susjednim zemljama i EU od 2014. godine s brojnim epidemijama prijavljenim diljem kontinenta, napori ministarstva u preventivnim mjerama i edukaciji su bili krajnje nedostatni. Napori ministarstva u edukaciji, podizanju svijesti među uzgajivačima svinja, lovcima, veterinarima i veterinarskim inspektorima o afričkoj svinjskoj kugi, bile su krajnje neadekvatne. Uz gotovo 29 tisuća uzgajivača svinja u Hrvatskoj, edukaciju je samo 1500 njih, znatno je manja od onoga što je potrebno za učinkovito upravljanje i prevenciju ove bolesti. Ovaj nedostatak sveobuhvatnog obrazovanja učinio je većinu onih koji su izravno uključeni u uzgoj svinja ranjivima i loše pripremljenima za suočavanje s izbijanjem afričke svinjske kuge. Zakašnjelo i neučinkovito reagiranje na epidemije, prvi slučajevi afričke svinjske kuge u Hrvatskoj potvrđeni su u Posavskim Podgajcima ako se ne varam, Vukovarsko-srijemskoj županiji, no odgovor ministarstva obilježen je velikim kašnjenjem i neučinkovitošću. Početni neuspjeh da se odmah eutanaziraju svinje u skladu s preporučenim europskim smjernicama na 3 km od mjesta zaraze, omogućio je brže širenje virusa. Nadalje, proces eutanizacije u Drenovcima trajao je predugih mjesec i pol tijekom kojih je cijela Vukovarsko-srijemska županija proglašena kontrolnom zonom, mjera koja se pokazala kao totalni promašaj. Nedosljedna i obmanjujuća komunikacija, komunikacija ministarstva tijekom ove krize bila je u najmanju ruku nedosljedna i povremeno kontradiktorna sama sebi. Izazivajući zbunjenost i dezinformacije među poljoprivrednicima i javnošću. Primjerice izjave Mladena Pavića, državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede od potpune zabrane tradicionalnog svinjokolja, dopuštale su ga pod određenim uvjetima u roku od samo nekoliko tjedana. Takvo mijenjanje političkih najava tijekom krize, nije samo neprofesionalno već je i štetno za učinkovito upravljanje ovakvim bolestima i krizama. Nadalje neuspjeh ministarstva da osigura jasne i koncizne smjernice za upravljanje izbijanjem afričke kuge bio je očit. Izdani propisi i direktive često su bili nejasni onima na terenu, što je dovelo do daljnjeg kaosa i lošeg upravljanja. Ovoj nejasnoći pridonijele su već spomenute kontradiktorne izjave predstavnika ministarstva koje su samo pojačale zbunjenost i nepovjerenje među poljoprivrednicima i drugim dionicima. Usprkos poznavanju visokog rizika od širenja afričke svinjske kuge iz susjednih zemalja preventivne mjere ministarstva bile su značajno izostale. Nije bilo stroge kontrole ili praćenja kretanja svinja unutar i preko granica posebno s obzirom na velik broj slučajeva afričke svinjske kuge u susjednoj Srbiji. Nadalje nepostojanje odgovarajućih biosigurnosnih mjera na farmama svinja i kašnjenje u provedbi potrebnih ograničenja u pogođenim područjima pokazuju ozbiljan propust. Potpora ministarstva poljoprivrednicima pogođenim afričkom svinjskom kugom bila je nedovoljna. Odšteta ponuđena poljoprivrednicima za ubijanje svinje nije bila razmjerna njihovim gubicima. Hrvatski suverenisti su predložili izmjenu, odnosno dopunu na proračun Republike Hrvatske, na rebalans no vladajući su smatrali da to nije potrebno. Potrebna podrška u smislu savjetovanja, usmjeravanja ili alternativnih mogućnosti za život za pogođene poljoprivrednike uglavnom je izostala. Ovo zanemarivanje nije prouzročilo samo financijski napor već i emocionalnu nevolju za zajednicu poljoprivrednika u Hrvatskoj. Nespremnost Veterinarskog fakulteta ključnog, stručnog tijela da da izjave ili savjetuje, odnosno savjete u suradnji sa ministarstvom tijekom izbijanja afričke svinjske kuge znak je neuspjeha ministarstva da učinkovito surađuje sa relevantnim stručnim i akademskim institucijama. Takva je suradnja ključna u suočavanju sa krizom ovih razmjera gdje su stručne smjernice intervencije temeljene na istraživanjima od životne važnosti, životne važnosti U svjetlu ovih konkretnih propusta evidentno je da Ministarstvo poljoprivrede pod vodstvom ministrice Marije Vučković ne samo da nije ispunilo svoju dužnost zaštite našeg svinjogojstva već je ugrozilo našu nacionalnu poljoprivrednu baštinu. Potreba za odgovornošću i trenutnim korektivnim djelovanjem nije samo hitna, ona je ključna za oporavak i buduću otpornost našeg poljoprivrednog sektora, jer očito pod ovom vlašću to nije moguće. Posljedice ovih neuspjeha nisu samo u brojevima već i u samim sredstvima za život naših poljoprivrednika i naslijeđu naše nacije. Više od 22000 svinja je eutanazirano, a cijene svinjskog mesa su pale što što je ozbiljno utjecalo na prihode i samih farmera. Kulturni utjecaj također je značajan. Naša tradicija uzgoja i prerade svinja je ugrožena uz moguću dvanaesto mjesečnu zabranu uzgoja svinja u pogođenim područjima, a danas smo imali prilike čuti posipanje pepelom i smanjenje te zabrane na šest mjeseci, a onda se opet i to promijenilo, pa nije ipak na šest nego samo za određene svinjogojce što je još jedan očit dokaza nesposobnosti i neznanja ministarstva. Usporedba s drugim državama EU pokazuje veliku razliku u rješavanju takvih kriza. Zemlje poput Njemačke, Nizozemske, Danske i Austrije postavile su svinjogojstvo kao strateški gospodarski sektor. Hrvatska to nije. Čak je i Srbija postigla sto postotnu samodostatnost u proizvodnji svinjskog mesa, a mi kao što smo već čuli tek smo na 55%. U svjetlu ovih činjenica postaje jasno da je sadašnje vodstvo Ministarstva poljoprivrede iznevjerilo ne samo poljoprivrednike, nego i naciju i kulturu koju imamo oko svinjogojstva. Loše postupanje sa afričkom svinjskom kugom, krizom pod nadzorom ministrice Vučković zahtijeva hitnu odgovornost. Ne radi se samo o gospodarskom učinku, nego i o očuvanju naše kulturne baštine i nacionalnog ponosa kao što sam već i rekao. Trebalo bi uspostaviti nekakvu radnu skupinu, formirati namjensku radnu skupinu koja se sastoji od stručnjaka za veterinarstvo, poljoprivredu, krizni menadžment, za sveobuhvatno rješavanje afričke svinjske kuge, poboljšanje obrazovanja i obuku odnosno provoditi opsežne programe obrazovanja i obuke za sve uključene, tj. poljoprivrednike i lovce i veterinarsko osoblje. Poboljšati sustave nadzora i brzog odgovora, razviti sustav tog nadzora za rano otkrivanje i izbijanje afričke svinjske kuge i naravno brzo reagiranje, a ne čekati tjedan dana da se naprave, da se Pružiti financijsku i tehničku podršku poljoprivrednicima pogođenim afričkom svinjskom kugom uključujući i pravednu naknadu za ubijenu stoku i pomoć u osiguranju biosigurnosnih mjera. Treba ojačati suradnju sa susjednim zemljama i institucijama EU radi razmjene najboljih praksi i koordinacije napora u borbi protiv afričke svinjske kuge. Zaključno bih rekao da opoziv ministrice Marije Vučković nije stvar političkog manevriranja kao što su neki to danas htjeli prikazati već nužan korak ka ispravljanju propusta u upravljanju jednom od najznačajnijih kriza sa kojima se naš poljoprivredni sektor suočio. To je korak prema podupiranju naše odgovornosti prema našim poljoprivrednicima, našoj baštini, našoj naciji. Kao predstavnici naroda izabrani naša je dužnost osigurati da oni na pozicijama vlasti odgovaraju za svoje postupke ili u ovom slučaju za nečinjenje. Tako da pozivam sve kolege u Hrvatskom saboru da razmotre činjenice koje su pred nama i podrže prijedlog za opoziv. Trebamo raditi zajedno na ponovnoj izgradnji i očuvanju naše ponosne tradicije uzgoja svinja i osigurati prosperitet, zdravlje našeg poljoprivrednog sektora. Hvala.

Poštovani želim spomenuti nešto što danas još nitko nije spomenuo, dakle između ostalih i Udruga prijatelji životinja u pismu upućeno ministrici javno je upozorila da mjere propisane naredbom o suzbijanju afričke svinjske kuge, pa niti ekonomski razlozi ne mogu biti opravdanje i dopuštenje za kršenje propisa koji se odnose na dobrobit životinja. Kažu da su primili brojne dojave svjedoka koji navode da se u kamione trpaju zajedno krmače, bravci, prasad pri čemu se uspaničeno međusobno gaze, te da ih bude i polomljenih, a naravno bravci onda i grizu i jedu i ubijaju krmačama prasce. Opća katastrofa. To se navode događa pri svakom utovaru svinja u kamione i svjesni su da životinje idu na klanje no strahota je gledati kako se s njima nehumano ponaša. Neadekvatno postupanje prema životinjama tijekom prijevoza predstavlja kršenje Zakona o zaštiti životinja i Uredbe vijeća broj 1/2005 koja propisuje da nitko ne smije prevoziti životinje niti učiniti da se prevoze na bilo koji način koji bi kod njih mogao izazvati ozljedu ili nepotrebnu patnju. I te smo odredbe očito prekršili. Spomenut ću i izjave bivšeg pomoćnika ministra poljoprivrede za veterinarstvo i sigurnost hrane doktora veterinarske medicine koji je izjavio da je klanje zdravih životinja odnosno zdravih svinja neshvatljiva i posve nelogična mjera u ovom trenutku, a još strašnije je ono neobjašnjivo inzistiranje na tom činu u tom opsegu. Da su se eutanazirala sva grla u mjestu pojave tada bi to kaže on imalo smisla, a i bio bi zanemariv broj životinja, ali spominjati ovolike cifre uništavanja zdravih svinja je van svake pameti. To je bila reakcija na spomenutih 50 tisuća grla koja se planira poklati u manje od mjesec dana. Važno je zapravo danas dobiti i odgovor je li to Europska komisija odredila taj broj iako koliko znam oni traže samo da se afrička svinjska kuga stavi pod kontrolu do određenog datuma točnije 20. studenog. Europska komisija nije zadovoljna naravno jer kod nas se afrička svinjska kuga širi među populacijom domaćih svinja i nešto malo u Rumunjskoj, a u ostalim zemljama je uglavnom u populacija divljih svinja što i nije toliki problem. Dakle, pojedine zemlje išle su čak tako daleko i mudro da su platile poljoprivrednicima da ostave usjeve nepožnjevene kako bi divlje svinje imale što jesti i kako ne bi migrirale zbog hrane. To je primjerice učinila Češka, Latvija, Estonija, Slovačka i oni su veoma uspješni u kontroli ove bolesti. Ja ću citirat sad nekoliko riječi od samog bivšeg pomoćnika ministra, on kaže ovako, ovi naši sad ne znaju što bi pa kažu poklat će 50 tisuća svinja, pogubljeni su. Trebali bi otići u Bruxelles i obrazložiti kako i zašto će nešto učiniti, ako to ima glavu i rep komisija će to i prihvatiti. Dodajući da mi u Hrvatskoj nažalost imamo gladnih ljudi, a bacamo zdrave i kvalitetne svinje, nema onoga tko to može razborito obrazložiti. I ja se tu slažem s njim. U Hrvatskoj je zabrinjavajući broj gladne djece, a mi ubijamo i vozimo u kafileriju zdrave svinje. To jasno govori o tome koliko cijenimo i poštujemo domaću proizvodnju. S druge strane imamo inzistiranje na zabrani klanja svinja za potrebe vlastitog gospodarstva. Pa gospodo ako treba smanjiti broj životinja onda to trebamo dopustiti i dapače poticati. Kada bi sve išlo normalno broj svinja zaklanih za potrebe vlastitih gospodarstava primjerice u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji bio bi negdje 40 tisuća po sezoni, pa zar to nije rješenje. Hrvatska javnost svjedočila je i kako eutanazija i odvoz lešina uopće nisu bili sinhronizirani pa se u više mjesta odvijalo izuzetno izuzetno neugodno s neugodnim prizorima i neprimjerenim prizorima pa dodajem svemu da je i dezinfekciju objekata trebalo ponoviti 6 tjedana nakon pražnjena, ali na puno farmi ni to nije obavljeno i ne čudi onda da sami inspektori javno izjavljuju da je ovo najgore vođena i najneuspješnija epidemiološka akcija suzbijanja bolesti ikada, a veterinarska struka je očito dočekala povijesno sramoćenje. Zahvaljujem. Završna rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, poštovanog Davora Dretara. Poštovana gospođo ministrice sa suradnicima, poštovani gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, za početak koji je smisao ove inicijative koju je potpisao respektabilan broj saborskih zastupnica i zastupnika. Naravno da smo svi svjesni da unutar postojećeg sustava u Hrvatskome saboru ta inicijativa na samome glasovanju koje nas očekuje sutra proći neće. To smo svjesni svi. Svjesni smo između ostalog i da o problemima treba govoriti, nuditi rješenja ne samo ukazivati na probleme jasna stvar, to je apsolutno jasno svima. Nut kako bi rekli naši stari Hrvati problema ima mnogo više nego što su prikazani i način na koji su prikazani u ovom oporbenom zahtjevu. Generalni problem jest da mi ne samo u ovom slučaju nego i u slučajevima kada je oporba tražila zahtjeve zahtjeve za izglasavanjem nepovjerenja i mnogim ministricima i ministrima prije poštovane ministrice Vučković jednako tako ukazuje na probleme, a isto tako jednakom snagom predstavnici tijekom rasprave, a onda naravno glasajuće ruke tijekom glasovanja odbijaju te zahtjeve. Argumentacija je gotovo uvijek ista. Što se to oporba buni kad je u stvari dobro. Pa zato i mi jesmo ovdje da kažemo da mnoge stvari nisu dobre jer da su dobre pa koji bi razuman čovjek uopće želio da se bilo što promijeni niti u svojoj obitelji kao osnovnoj zajednici društva, niti u vašem širem društvu, niti u vašoj općini, gradu, županiji i bilo gdje ako je nešto dobro ne želite da se to promijeni. Naravno pod osnovnim preduvjetom da vam je cilj da se ide na bolje, ako želite zadržati stečeno stanje onda ne talasaj kažu naši istočni susjedi. Žao mi je što večeras nije ovdje, bila je tu, ali ću se evo javno zahvaliti poštovanoj gospođi Marijani Petir koja je 6. listopada prošle godine sazvala tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu na kojoj smo govorili o potrebi očuvanja odnosno unapređenja sustava obrane od tuče u RH. Naime, ja vam želi govoriti izvan samog konteksta afričke svinjske kuge o problemima koji apsolutno zahtijevaju ozbiljnu raspravu pa eto u ovome trenutku i izglasavanje nepovjerenja aktualnoj ministrici poljoprivrede. Da bih na neki način izbjegao politikanstvo i izvrtavanje ili iskretanje informacija istine ili utemeljenih podataka, upravo ću se utemeljenim podacima i poslužiti. Dakle poštovana gospođo ministrice mnoge stvari ne radite dobro i mi vam na to želimo ukazati. To je ne samo naše pravo, nego kao oporbi i naša obveza. Spomenuo sam već, a i svi jako dobro znaju da se eto već preko dvije i pol godine bavim pravom hrvatskih poljoprivrednika da imaju adekvatan, funkcionalan i kvalitetan sustav obrane od tuče kao jednog dijela obrane od vremenskih nepogoda. Taj se sustav iako jest ove godine kao što je poštovana gospođa ministrica rekla i proradio, ne provodi onako kako bi trebalo. Spomenula je poštovana gospođa ministrice i 300 poslužitelja, ako se ne varam, jednak broj generatorskih stanica no naravno svjesni ste i vi poštovana ministrice jednako kao i svi koji ovdje sjedimo, a naročito oni kojima je tuča uništila cjelogodišnji trud, da to nije dovoljno. Nama treba operativan, usudio bi se reći, moderan sustav obrane od tuče koji će biti primjer drugim zemljama. Da samo na tren izađem iz samog sustava obrane od tuče je se najčešće u argumentacijama DHMZ spominje činjenica da taj sustav nije učinkovit. iz Abu Dhabija 2010. izvješće Svjetske meteorološke organizacije koji u stavku 1. točka 4. precizno navodi, pročitat ću vam. Ekonomske analize pokazuju da suzbijanje i obrana od tuče može imati značajne ekonomske učinke ali kako oni ovdje kažu unsurtinties odnosno nesigurnosti ili nemogućnosti realne procjene, investicije u takve sustave čine podložnim rizicima. To je sasvim tako napisano i to je sasvim istina ali to ne mora značiti da mi taj sustav provoditi ne moramo, ako on ima rizike. Pa mnogo puta u životu nešto radimo i osobno, a i na državnom nivou znajući da postoji rizik. točka 8. kaže, kada se naime pokušava oboriti sustav obrane od tuče koji koristi tzv. srebrni jodid za smanjivanje tučonosnih oblaka, često čujemo iz DHMZ-a ili iz nekih drugih izvora, da je to agens koji ulazeći u atmosferu pa onda kasnije u zemlju može izazvati onečišćenje i naravno potencijalnu opasnost za sve one koji će konzumirati bilo što, što je na tom zemljištu proizvedeno. Čl. 1. st. 8. kaže, objavljene studije, govorim još jednom izvješće Svjetske meteorološke organizacije, objavljene studije pokazale su da ne postoji mjerljiv učinak srebrnog jodida tijekom operacija, kako ih ovdje nazivaju weather modifications, dakle obrane od tuče u ovome slučaju, niti na ljudsko zdravlje niti na okoliš. Eto toliko je o tome imala za reći Svjetska meteorološka organizacija. Mi imamo pravo reći da zahtijevamo da taj sustav profunkcionira. Ne samo da ne funkcionira nego je tek nakon silnih političkih pritisaka dignut na noge tamo negdje recimo u travnju ove godine iako smo i to debelo zakasnili. Ako želite poštovana ministrice dobar i učinkovit sustav obrane od tuče morate ga početi razvijati sada 22.21. 15. studenoga, da bi na negdje na proljeće iduće godine kada se naravno očekuje sezona tuče, mogao biti u potpunosti operativan. To je razlog zbog kojeg mi znamo da nećete sutra biti smijenjeni ali vam želimo to otvoreno reći. Ne radite to dobro i nemojte to zamjerit tko vam nešto kaže barem iskreno ovako kako vam ja govorim, želi samo dobro i želim da bude bolje. Želim da tim ljudima koji svoje tvornice imaju pod vedrim nebom barem pružimo jedan dio sigurnosti jer to je naime posao države. Ovdje između ostalog kada već ostajemo pri tome, možemo reći da se ponekad i Državni meteorološki zavod, hidrometeorološki oprostite, skriva iza činjenice da županije ne uplaćuju dovoljno. Podsjetit ću vas da je zakonom o sustavu obrane od tuče propisan do 1% županijskog proračuna što bi bile enormne cifre. Podsjetit ću još jednom na moje pitanje u kojem je ukazano za samo tri najčešće tučom najpogođenije županije Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Varaždinsku uplate izgledaju strahovito loše. U 2020.-oj samo je Krapinsko-zagorski župan uplatio 200 tisuća, iduće 2021. 50, prošle godine 0. Međimurska sve te tri godine 0. Varaždinska 2020. 10, '21. 10, '22., Nemojte usmjeravati svoju ljutnju prema županima jer i njima je jasno zašto bi jedan župan ili županica davao novac za sustav kojeg sam onaj koji od njega traži novac tvrdi da nije učinkovit, pa to bi stvarno bilo potpuno bez veze, to dakle još jednom ponavljam ministrice ne radite dobro. Ja vas pozivam ovdje pred sabornicom, pred hrvatskom javnošću učinite odlučan korak, dođite u HS i kažite ukidamo sustav obrane od tuče, dajte se više odlučite jel ovo smisla nema, ili ima učinka, nema učinka pa onda nećemo ga provoditi u 100%-tnom obujmu nego u 21%-tnom, pa možda ne ide to tako ili ga imamo ili ga nemamo, eto. Zahtijeva to od vas malo političke hrabrosti, naravno ne samo vas nego i poštovanog g. predsjednika Vlade dođite ovdje u Sabor i donesite zakon o ukidanju sustava obrane od tuče. Naravno to nećete učiniti zato jer znate da bi ukidanje sustava obrane od tuče nanijelo političku štetu onome ili onima koji će ju ukinuti i to nećete napraviti. Eto poštovana gospođo ministrice niti to ne radite dobro, niti to ne radite onako kako odgovorni ljudi koji su da ne podsjećam na sustav društvenog ugovora, odgovorni raditi najbolje za zajednicu u kojoj žive. Niti to se eto ne radi dobro. Podsjetit ću još jednom, ne radi se dobro premda ste spomenuli navodnjavanje i naveli nam ako se ne varam novih 18.000 hektara pod sustavom navodnjavanja, da trenutno obrađujemo nešto malo više od 1.100,000 hektara. spomenutih 18.000 čini ako se ne varam negdje otprilike 1,6% novih površina, neka bude 1,7 od oka do sada navodnjavanih površina koje smo stavili pod novi sustav. Podsjetit ću na problem koje sam izgovorio i ovdje u ime predlagatelja, neće poljoprivrednici samo tako utrošiti veliki novac ako nisu sigurni da će barem u periodu u kojem se očekuje povrat ulaganja imati pravo na zakup istog tog zemljišta jer onda bi ih tjerali naravno u nerazumne financijske poduhvate. Pa onda čak nešto i što je glas naroda, što su me ljudi zamolili da vam kažem, eto izračunali smo da su prošloj turističkoj sezoni koja je evo zatvorena prije nešto malo vremena, turisti u Hrvatskoj ostvarili 50 cirka naravno milijuna noćenja i pita mene jedan čovjek i kaže daj kaži to poštovanoj ministrici. 50 milijuna noćenja je 50 milijuna doručaka, 50 milijuna ručkova i 50 milijuna večera, pa sad upitajte bilo koga od vaših prijatelja koji je recimo kuhar ili direktor hrane i pića u nekom hotelskom kompleksu koliko je 50 milijuna doručaka jaja, koliko je to sira, koliko je to slanine, koliko je to povrća, koliko je isto tako ručkova pa ja vam garantiram da u jednom izračunu možemo doći plus minus 100 tona samo da nahranimo hrvatski turizam. Ja znam da vaš posao nije pritiskati dobavljače, naročito ne one privatne da kupuju od Hrvatske države, ali to se da napraviti i to poštovana gospođo ministrice ne radite dobro. Ako ste ikada otišli evo ovdje malo na zapad u Sloveniju na područje Termi Olimie tamo su tri hotela u krugu od desetak kilometara i svaki od tih hotela sa velikim ponosom na stolovima ima jedan lijepi kartonski pano gdje piše da jedete povrće, voće i meso iz lokalnog uzgoja. Naime, Slovenska država rekla je premda su mnogi od tih hotela u stranom vlasništvu, svaka vama čast ostvarujte vi vaš profit ali povrće, voće, meso i sve ostalo ćete kupovati od lokalnih proizvođača i oni su shvatili da ne samo da im je dobro to kupovati nego da na račun te priče ubrano jutros mogu povisiti cijenu svojih proizvoda. Eto poštovana gospođo ministrice niti to ne radite dobro. No zaključno, možemo mi smijeniti jednog ministra, tri ministrice, možemo ih smijeniti 350, problem je u načinu na koji se upravlja Hrvatskom, to je generalni problem. Dok ne promijenimo promišljanje dok Hrvatskom ne počnemo upravljati odgovorno, promišljeno, sa planom studiozno studiozno i istovremeno naravno sa željom i mišlju da naš čovjek ima pravo u ovoj zemlji živjeti od plodova svojega rada naročito ako je poljoprivredni proizvođač nama naprijed nema. Hvala lijepa.

Poštovani g. potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, cijenjene kolegice i kolege. U ime kluba HDZ-a naravno da naravno da ćemo mi podržati izvješće ministre i naravno da nećemo podržati ovu inicijativu koja je pokrenuta za smjenom ministrice Marije Vučković. Na početku želim se osvrnuti na neki način generalno o radu ministrice Marije Vučković kao čovjek dugo sam u politici doslovno mogu reći za ovom govornicom da sam poznavao i surađivao sa svim ministrima poljoprivrede. Marija Vučković kao ministrica, uvažavajući sve druge prethodnike, ima sposobnost i jednu odličnu osobinu da sluša, razumije, radi na terenu, razgovara sa ljudima i sve ono što se ovih dana kroz kroz rješavanje problema afričke svinjske kuge rješavalo sve je na neki način proizašlo iz jednog konsenzusa i dogovora sa strukom, sa sa proizvođačima, sa svinjogojcima, sa ljudima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Naime, ministrica je ja ih ne mogu izbrojati koliko puta bila nazočna na raznim radnim sastancima na kojima sam prisustvovao i ja i mogu to potvrditi. I sve ono što se danas događa kad je u pitanju afrička svinjska kuga sve je rezultat ponavljam tog jednog zajedničkog dogovora, razgovora, konsenzusa koji je postizan na terenu i ja vam ministrice na tome čestitam. Mislim da je to dobar put odnosno da je to pravi put, s ljudima treba razgovarati, s ljudima treba komunicirati, pa i sa ovima koji su, koje ste pozvali neki dan bili koji predstavljaju stožer za obranu hrvatskog sela iako to nije ni formalna, ni pravna, ni udruga, ali evo grupa ljudi koji su pokazali interes i tu ste pokazali napravili dobru odluku i pokazali svoju veličinu, dapače treba razgovarati sa svima koji žele razgovarati o ovoj temi i koji mogu pomoći da se nešto popravi ukoliko se da i može popraviti. Afrička svinjska kuga je prisutna danas puno puta već ovdje rečeno u raznim odnosno u zemljama u našem okruženju, došla je u Hrvatsku iz jedne od susjednih zemalja, vjerojatno BiH i od prvog dana do danas kako što hrvatska Vlada je promptno i brzo reagirala u Slavoniji, u Vukovarsko-srijemskoj županiji kada je u pitanju bilo olujno nevrijeme tako je i hrvatska Vlada i Ministarstvo poljoprivrede na vrijeme reagiralo na pojavu afričke svinjske kuge i ono što je učinjeno uistinu je učinjeno sve na vrijeme. Dakle, činjenica da ovog trenutka naime ja imam svakodnevno kao čelnik jedinice lokalne samouprave informaciju koliko ima zaraženih svinja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, sada sam dobio podatak da sutra imam za usmrtit čini mi se 30-ak svinja u nekoliko sredina. Dakle, to govori da uistinu pojava afričke svinjske kuge jenjava što nas raduje da je to tako. I ono što je važno, važno je to da ljudi koji su pretrpjeli tu štetu i kojima su usmrćene svinje dosada od tisuću čini mi se i 100 predmeta, više od tisuće je isplaćeno. To je ono što je bitno. Dakle, govoriti o nezadovoljstvu slavonskog seljaka svinjogojca ne stoji, ne stoji, uzmite ja imam podatke svih tih ljudi, bilo tko da želi provjeriti, pitati te ljude ćete od njih što misle o tome. Što misle o cijeni koju su dobili za usmrćenu svinju, što misle o brzini isplate i o količini novca i nećete tu baš naći nekakvog nezadovoljstva previše. Ono što je važno je ono što će uslijediti za godinu dana. To je oporavak svinjogojstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji i u nekoliko općina u Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj. To je ono što je ustvari najvažnije. Ljudi će ovog trenutka dobiti novce za ono što su pretrpjeli štetu i istrpit će ovu godinu dana svakako. Slavonci su strpljivi ljudi. Nema tu mjesta nikakvim prosvjedima, nezadovoljstvu, razumijevajući da se da to ponovimo danas smo to puno puta rekli od strane vladajućih, razumijevajući ljude i njihove probleme. Nema potrebe za tu vrstu nezadovoljstva i organiziranje nekakvih prosvjeda i tu treba reći nekoliko rečenica da budemo načistu tko su ti ljudi koji organiziraju prosvjede, tko su ljudi koji su bili na prosvjedima. Ljudi iz Domovinskog pokreta, ljudi iz MOST-a, ljudi iz Suverenista, danas smo čuli tu i dokaze ko je i na koji način organizirao, pozivao na sastanke itd. Dakle, Dakle, u trenutku kad je ljudima isplaćen novac, u trenutku kad afrička svinjska kuga gotovo da je i nema, sporadično nekoliko primjera, u tom trenutku se javio i prosvjed. Ekipa koja je to organizirala zakasnila je nije pogodila tajming očito nisu imali dobre koordinaciju među sobom, pa ovo sada što rade neće to baš imati nekakvog posebnog efekta. Ono što naše ljude u Slavoniji, a ja to imam potrebu reći ovdje i jutros smo to rekli na tiskovnoj konferenciji itekako zanima uz sve ovo, ministrice zahvaljujem na razumijevanju i potpori da se iznađe način i nadamo se u skoro vrijeme to 26. ovog mjeseca da ćemo dobiti to zeleno svijetlo koje je potrebno da se mogu organizirati svinjokolje ili kolinje kako već zovemo. Potrebno je ovdje reći zbog ljudi koji će i eventualno slušaju nas i gledaju nas, svinokolje su naša tradicija, način življenja, ne samo ekonomska dobit ili, ili prihod ili svinokolja ima kod Slavonaca jednu posebnu tradiciju i ja sam to već nekoliko puta ovdje u sabornici govorio. I za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine mi smo, a Otok, moj Otok je bio na prvoj crti bojišnice mi smo imali organizirane svinjokolje. Nismo dopustili pitanje jel to nama financijski tad odnosno jel nam trebalo u smislu prehrane, ali nismo dopustili da tu tradiciju zaboravimo i na neki način ne održimo čak i te ratne godine. Tako da zahvaljujem ministrici na ovome i vrlo je važno, ljudi će to dobro pozdraviti. Otok ima jednu lijepu tradiciju, a zove se kulenijada u Otoku i ja vjerujem da ćemo na godinu, ona se događa u lipnju kada kulen već bude sazreo da se može kušati i probati. Ja vjerujem da ćemo to zajedno na godinu i ministarstvo i ministrica koja uvijek to podupirala i mi kao grad Otok i moja županija, da ćemo i na godinu napraviti tu kulenijadu. Hoćemo, ja vas u to uvjeravam. I ono što mislim i evo imam još nekoliko minuta za reći. Dakle stanje u poljoprivredi u Slavoniji nije idealno. Imamo mi tu puno stvari na, na kojima radimo i koje možemo popraviti. To sigurno nije tako. Ali imate jednu zanimljivu sliku, ako pogledate vozni park ljudi koji su bili na prosvjedima prije nekoliko dana. Oni koji se razumiju nešto u mehanizaciju pa će vidjeti John Deerove, Fendove, Classa ili poznate marke koje koriste se i nek je to tako. I nama je drago da naši seljaci imaju takvu mehanizaciju, to su vrlo vrijedni strojevi i to tako treba biti. Ali to šalje jednu sliku o stanju u poljoprivredi u Slavoniji. Nije to tako loše kao što smo mi danas čuli, niti razlog za pokretanje ove inicijative za smjenom ministrice Marije Vučković, ni, ni blizu to nije tako. '90.-ih godina su bili nekakvi Zetori, Ursusi, Rakovice, to ovi koji znaju mehanizaciju, znat će se sjetiti toga. Taj pokazatelj puno govori. Ponovit ću u poljoprivredi se itekako ima što raditi i ministarstvo itekako puno radi i radit će se. I završno današnji sastanak koji je bio kod premijera na kojem je bila i ministrica poljoprivrede sa suradnicima i ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, dakle kompetentni, stručni, oni ljudi koji mogu doprinijeti u rješavanju problema oko afričke svinjske kuge, po meni je to put i način kako bi trebalo rješavati sve probleme u hrvatskoj poljoprivredi. Struka, dobronamjernost, bez politizacije, bez ičega drugoga, ne soliti ranu hrvatskom seljaku, na, u ovoj situaciji naši ljudi itekako ovdje puno puta je to danas rečeno, itekako su emotivni i osjetljivi na svoj način života kako i u ovom smislu uzgoja svinja kojim su se bavili. Pa tu treba stvarno imati empatije i razumijevanja i naći načina kako im pomoći. Evo završno, poštovana ministrice u ime Kluba HDZ-a, izražavamo vam potporu i naravno da ćemo sutra glasovati za vaš ostanak kao ministrice. Hvala lijepa. ovim smo iscrpili raspravu po klubovima. Po zahtjevima informatičara, sada ćemo napraviti 5 minuta pauze do 22,45.

za rekordnih 46%. Na začelju smo EU u produktivnosti u proizvodnji hrane. Imamo neslavno zadnje mjesto u EU u navodnjavanju poljoprivrednih površina, samo 2%. Od ulaska u EU u Hrvatskoj je izgubljeno 120 962 hektara poljoprivrednog zemljišta. Hrvatska poljoprivredna proizvodnja ne pokriva ni polovicu domaćih potreba. Mljekarski sektor je godinama na koljenima, u zadnjih 5 godina broj isporučitelja mlijeka se prepolovio. Samodostatnost u količinama mlijeka je najniža u EU 44%. Kao što smo ovdje već čuli iz Mađarske uvozimo 67 milijuna kilograma mlijeka, iz Slovenije 40 milijuna kilograma. Hrvatska je samodostatna samo u žitaricama i uljaricama. Kad govorimo o samodostatnosti u voću 45%, povrće 60%, meso 52%. Od ulaska u EU smanjili smo broj farmera za 70%. U proizvodnji jaja smo skoro dostigli samodostatnost u 2021. godini na 92,5%. u 2022. godini uslijed drastičnog porasta troškova proizvodnje što znači stočne hrane i energenata, te pojave ptičje gripe domaći peradari smanjuju proizvodnju ili ju potpuno gase. Sve to dovodi do toga da su jaja u jednom trenutku poskupjela i do 3% i postala hrvatskom čovjeku luksuz. Nestašica mesa nakon afričke svinjske kuge o tome više nećemo čak ni govoriti o cijeni mesa, nego ćemo se boriti sa nestašicom mesa i pitanjem hoće li ga uopće biti, čak i onog uvoznog. u mandatu ove Vlade u sedam godina cijena hrane je u prosjeku rasla 42%. Mnogi poljoprivredni proizvodi poskupili su znatno više iznad tog prosjeka, pa tako primjerice krumpir poskupio za 135%, šećer 75%, kruh i piletina 65%, riba 61%, jaja 59%, mlijeko 45%, svježe povrće 43%. pregled, kratki pregled statističkih pokazatelja u hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji. On pokazuje da izjave naših proizvođača u medijima nisu samo puki vapaj, nego ozbiljan poziv u pomoć. Proizvođači se s pravom pitaju zašto su cijene hrane tako visoke i zašto još uvijek raste jer se njima otkupna cijena proizvoda ne povećava već se ako govorimo o pšenici i suncokretu čak i smanjuje. Ako je otkupna cijena šljive bila 1 euro, a prodavala se za 2 eura postavlja se pitanje tko je u džepove strpao i trpao razliku? Državnu administraciju na čelu sa Vučković nije briga ni za proizvođače, ni za potrošače. Plenković i ministrica opetovano, kontinuirano sve ove godine govore o milijardama potpora, mjera, projekata koje se slijevaju u poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo. Samo jedna milijarda primjerice stočarima. Međutim, ono što je tužna porazna činjenica ministrice zašto smatram da trebate otići je zbog toga što više novca pritječe u hrvatsku poljoprivredu ona sve više propada. Znači način upravljanja je potpuno pogrešan. A sada hajmo i na ovaj zadnji zahtjev kluba Suverenista za vašim opozivom kojeg podržavam. Podržavam zbog toga što u ovom trenutku imamo više od 10 000 eutanaziranih svinja. Taj broj imamo samo zbog nemara, zbog neupućenosti i zbog neodgovornosti ministarstva i vas kao čelne osobe. Svinje uzgajivači su nepovratno oštećeni, neće moći vratiti proizvodnju najmanje tri godine, da ne govorim o gubitku dragocjenog genetskog potencijala. Ministarstvo poljoprivrede je podbacilo u gotovo svim aspektima kontrole afričke svinjske kuge od početka do kraja, izostala je pravovremena blokada žarišta i puna mobilizacija svih raspoloživih snaga na terenu od veterinarskih inspektora do jedinica civilne zaštite i policije. Isto tako, odmah kada je svinjska kuga izbila izostala je pravovremena eutanazija svih svinja na gospodarstvima od neposredne blizine prema žarištu infekcije. Od izbijanja svjetske kuge u EU je bilo dovoljno vremena da se proizvođače i savjetodavne službe pravovremeno informira o važnosti biosigurnosnih mjera, te da ih se uvede. To se nije učinilo. I s odgovornošću tvrdim da su bile pravovremeno implementirane biosigurnosne mjere do ovakvog opsega u širenju afričke svinjske kuge i štete po uzgajivača svinja ne bi došlo. Unatoč činjenici da smo okruženi zemljama u kojima se afrička svinjska kuga već ustalila od 2019 godine nije ažuriran popis domaćinstava koje drže svinje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. To ažuriranje o registriranim domaćinstvima koji uzgajaju svinje se dogodilo tek nakon što je bolest izbila. Glavni krizni stožer u Ministarstvu poljoprivrede nikada, ali nikada nije zaživio a upravo je taj glavni krizni stožer na razini ministarstva trebao rukovoditi svim strateškim operacijama i biti spona između jedinica na terenu, lokalnih stožera, proizvođača svinja, te komunicirati tijek događaja sa javnošću. Na žalost do toga nikada nije došlo. Odgovorni ste ministrice i zbog toga jer javnost nema uvid na koji se način troši novac osiguran od EU za sanaciju štete nastale afričkom svinjskom kugom i što se na isplate za eutanazirane svinje kasnilo i po dva mjeseca. Međutim, netransparentnost u Ministarstvu poljoprivrede nije nikakva novina, jer do podataka o poticajima, oni su nedostupni, registar OPG-ova nedostupan čak i poljoprivrednim inspektorima ako se ne radi o individualnom zahtjevu za uvid u isti. Ali eto, Agroproteinka je lijepo zaradila na neškodljivom uklanjanju lešina zadnjim rebalansom ovdje prije 7 dana, 10 dana smo osigurali još dodatna 2 milijuna eura za Agroproteinku. Međutim, preradom lešina opet nastaje vrijedna sirovina koju tvrtka može prodavati na tržištu, tržištu, a mesno koštano brašno spaljuje se u cementarama. E sad, završava li taj proizvod koji se ne smije ponovno koristiti za hranidbu svinja u zemljama EU ili se prodaje kao izvor bjelančevina trećim zemljama i dodatno zarađuje na to pitanje još nismo dobili odgovor. Još jednom ću ponoviti nejasno je i neopravdano je donositi mjeru o zabrani uzgoja svinja na mjestima zaraze od godinu dana jer je ona u suprotnosti sa uredbom EU koja jasno propisuje da se svinje ponovno mogu držati u istim objektima nakon izvršene dezinfekcije u roku od 15 dana. EU uredba je pravno obvezujuća za sve zemlje članice, pa tako i za nas, a mnogi uzgajivači sa kojima razgovaramo izražavaju sumnju da se upravo sa te dvije naše hrvatske uredbe o zabrani držanja svinja u godinu dana na mjestima gdje se pojavila zaraza i zabrani kolinja zdravih svinja ide na ruku uvoznim lobijima. Od vas na žalost do danas nismo još čuli ima li Hrvatska dovoljno kapaciteta da sva mjesta gdje se pojavila svinjska kuga uspješno sanira ako znamo da po zakonu ta sanacija pretpostavlja zatrpavanje fekalija u jame dubine 6 metara, prelijevanja svega vapnom, sav prostor mora se dezinficirati i nejasno je zašto dosada nije donesena nikakva strategija svinjogojstva za narednih 10 godina koja bi morala dati, riješiti barem dva problema, dati odgovore na dva problema. Prvo da se svim uzgajivačima osigura redovita godišnja potpora do ponovnog uspostavljanja proizvodnje i pravedna naknada za izgubljeni prihod u 100%-tnom iznosu na rok od 5 godina. Zašto baš 5? Jer mnogi uzgajivači tvrde da im treba minimalno 5 godina da bi se vratili na sadašnju, na sadašnju, sadašnju proizvodnju. Evo, ovo je ukratko u 10 minuta bio moj nekakav osvrt na vrlo konkretne razloge zašto trebate otići zbog potpuno pogrešnog upravljanja kriznom situacijom koja se dogodila u Slavoniji, ali i zbog minulog rada koji rezultira zapravo upropaštavanjem hrvatske poljoprivrede.

Zašto smo bili stroži od onoga što unija propisuje, a u mnogim stvarima nismo. Dakle, držimo se onog minimuma što možda je dobro, možda nije, ali zašto baš u ovom trenutku to nismo napravili. Kome to odgovara? Za čiji račun se to radi? Jer ništa ne događa slučajno, barem ne u hrvatskoj politici. Da sam zločest rekao bi pa nekome se pogoduje, nekome je ovo u interesu. Na stranu Agroproteinka mislim da je njihova zarada tu zapravo samo vrh sante leda. Ono što se krije ispod površine vode je zapravo ono što puno više zabrinjava, a to je zašto smo to činili tako. Jer možemo mi razgovarati jesmo li bili dobri u prevenciji, nismo itd., itd., međutim ono što stoji jest način na koji smo se sa krizom nosili, način na koji smo provodili mjere i kako smo na kraju odnosno kako nismo pomogli proizvođačima.

E sad procijenite kakva će biti situacija upravo nakon ovoga što se događa u Slavoniji i uzmite samo cijene, znači cijene, mi nemamo još točne podatke o proizvodnji kulena primjerice, ali prema nekim procjenama godišnje se u Hrvatskoj proizvede 500 tona kulena uključujući i industriju i necertificirane proizvođače i sad kad pogledamo cijene po kojima se ti proizvodi možemo vidjeti koliki je propušteni potencijal bio i dosada, a koliki ćemo zapravo mi biti kao zemlja oštećeni u nadolazećem razdoblju, a na svemu tome će profitirati neki drugi. Koji? Možda ministrica je prava adresa za dati odgovor na to pitanje. Slijedeća replika poštovani Mišel Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Glasovac, danas se dosta provlači Agroproteinka, ali u nekim raspravama se provuklo da HDZ zapravo sve radi drugačije od nekih prethodnih SDP-ovih vlada čak smo uspjeli čuti i konstataciju da sve mijenjaju u odnosu na komunizam. Jedino što mi je žao da ne raščiste sa jednom komunističkom tekovinom koja je opstala i u pretvorbi i privatizaciji, a to je Agroproteinka ali ok, neće valjda na Gordana Grlića Radmana bez njega bi mi bili u europskim i svjetskim razmjerima apsolutno nebitna zemlja, on nas čuva. Upravo je objavljen podatak maloprije da su banke iznijele iz Hrvatske u protekle 2 godine više od milijardu eura dividende na guljenju hrvatskih građana. Što mislite koliko iznose veliki strani trgovački lanci na prodaju, na prodaji svojih uvoznih proizvoda s obzirom da mi nemamo dovoljno vlastite proizvodnje? Hvala lijepo. Kolega Jakšiću ne mogu spekulirati, spekulirati o tome, ali ovo što sam maloprije govorila o cijenama koje su naprosto eksplodirale, o cijenama koje nemaju nikakvo opravdanje u ulaznim troškovima, o maržama i pohlepi kao ubrzavaču inflacije i generatoru inflacije to nam sve govori koliko država je bila bespomoćna ili nije željela zaštiti potrošače od udara kojeg nisu morali pretrpjeti, a pretrpjeli su. I samo da se refle…, još malo referiram na vaš prvi dio. Gledajte nije ni naša vlada idealna i radila je propuste u poljoprivrednoj, poljoprivrednoj ovaj politici i od toga ne treba bježati. Međutim, ono što mene žalosti da ova Vlada ne da nije ništa naučila iz naših grešaka nego na svim ovim sredstvima dodatnim koja su nam se otvorila kroz fondove EU mi nismo iskoristili to da bi oplemenili hrvatsko selo, hrvatsku poljoprivredu i zdravu hranu od koje možemo živjeti i hraniti pola, pola Europe a ne, a sada ne hranimo ni sebe nego ju uništavamo. **Totgergeli, Miro (HDZ)** 238. je povrijeđen, pa kolegica Glasovac kaže da se pogoduje velikima što je potpuna laž. Ministarstvo poljoprivrede se trudi raditi na način da svi poljoprivrednici mogu funkcionirat normalno i veliki i mali, ne smijemo zakinuti ni velike, ni male. Međutim, jel se vi sjećate ministra Jakovine, pa ako je neko gurao EU sredstva velikima pa to je bio upravo on. I drago mi je da ste na kraju rekli da je on, da ste radili greške, ali krivo ste nas optužili. Mi jednako pomažemo jednima i drugima. Iskoristili ste to kao repliku, dobivate opomenu. U ime Vlade poštovana ministrica Marija Vučković, izvolite. hvala lijepa. Ako mogu odgovoriti na početku poštovanoj zastupnici Glasovac, nisu vas stražari zbog mene u 2 sata iznosili, pogledajte mene mirna ko bubica, a vi skačete. Tako je bilo i tada. Tako je bilo i tada. Dakle, OPG-ovi ne nestaju imamo nekih 166 tisuća OPG-ova. Naravno da se negdje okrupnjuju gospodarstva ko i u cijeloj Europi i taj broj sam po sebi bez drugog konteksta ne znači puno, ali načelno nimalo ne nestaju. Također u našem mandatu se ne gube hektari niti u Arcodu, niti u DZS-u jer tu postoji razlika između onih koji nisu imali uvjete za Arcod. Kakogod u Arcodu je bilo

i pol poljoprivrednog zemljišta koliko ja pratim, a to je dva mandata ove Vlade to je konstanta. Dalje, što se tiče velikih i malih, ja ću sada iskoristiti ovu priliku pa ću baš reći u čemu smo promijenili strateški plan i u čemu je on drukčiji u odnosu na program ruralnog razvoja koji je programiran 2014., usvojen 2015.g.. Preraspodjela na mala gospodarstva tada je bila minimalna 10%, danas je 4. u Europi na 20% to će sada poljoprivrednici vidjeti na predujmu avansnih Ne može nitko dobiti ono što je bilo predviđeno, ali nije se baš tako realiziralo 2015. na mjeri četri. Ja poštujem i male i velike proizvođače, al da sad dvi, tri, pet povezanih tvrtki dobijaju na istom natječaju po maksimalni iznos to je nemoguće, a nemoguće je ne na jednom natječaju sad nego u cijelom novom programskom razdoblju postavljeno je ograničenje za korisnika u cijelom programskom razdoblju, pri tome se pod korisnikom smatraju sva njegova povezana društva. Ako ste pratili naše sve izvanredne mjere sve ograničavaju broj grla ili broj hektara, sve rade degresiju isto tako što se tiče broja hektara. Šta znači degresija? Kako se broj hektara povećava tako se naknada smanjuje, ne zato što nekome želimo naškoditi nego zato što je trebalo povećati pravičnost plaćanja i zato što to strateški zato što to strateški radimo. Što se tiče Agroproteinke i njezinih prihoda, jako mi je drago što ovdje mogu nešto reć što ćete vi znati da je točno i da je istinito, Agroproteinka ima iste cijene od 2013.g. i jedini je dionik tog veterinarskog sustava koji ima iste cijene od 2013.g., no Agroproteinki je rastao prihod i on raste od 2015.g., pri tome su cijene iste, ali je obuhvat zbrinjavanja značajno veći. Zašto je obuhvat zbrinjavanja značajno veći? Ja sad ne ulazim u ocjenu te odluke samo želim da javnost to zna, da je do tada do te godine država plaćala samo za male posjednike, a da je te godine Ministarstvo poljoprivrede odlučilo plaćati velike posjednike, da je to sad 75% udio u zbrinjavanju, da Agroproteinka nije ona zaradila time jer su njoj svakako plaćali samo su joj plaćali ti veliki posjednici, a ne država i od te godine rastu troškovi države zbrinjava. Dakle, ne ulazim sad ja u tu ocjenu kakva je to odluka samo govorim da je to bio dogovor s velikima Ministarstva poljoprivrede pri tome su nam svi potrebni, slažem se s g. Totgergelijem. Što se tiče eksplozije cijena u sektoru svinjogojstva nema nikakve veze sa afričkom svinjskom kugom. Afrička svinjska kuga nije utjecala, cijene su u Hrvatskoj nešto malo niže nego što su u Europi u sektoru svinjogojstva te cijene rastu zbog niza razloga već godinu dana. Na kraju ću evo još isto tako reći što se tiče robne razmjene, pokrivenost uvoza izvozom u robnoj razmjeni u sveukupnoj hrvatskoj robnoj razmjeni 2013. je bila 58%, a sad je nešto malo viša. Pokrivenost prerađivačkog sektora uvoza izvoza je bila 63%, a prehrambenog sektora koji uključuje duhan i piće 51%, danas je 57%, a prerada ostala je pala, a što se tiče poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pokrivenost uvoza izvoza je bila tada 91, a sad je 135%. To vam je znači gospođo Glasovac netočno

Hvala poštovani predsjedniče. Drago mi je poštovana ministrice što ste upravo iznijeli ove podatke koliko je poljoprivrednog zemljišta bilo prije upisano u Arcod, a koliko je to danas. I sad se vidi da je to drastični porast poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Arcod. A kolegica Glasovac bez imalo srama ispuca podatak i po njezinoj po njezinoj pojedinačnoj raspravi ispada da smo u zadnjih nekoliko godina izgubili silne hektare poljoprivrednog zemljišta. Dakle, potpuna laž ispuca se u javni prostor i ona bez problema dalje nama drži predavanje kako se mi trebamo ispričat. E sad i ja očekujem da će se i ona u ovoj povredi poslovnika ispričat javnosti što je ispucala takvu takav podatak, a potpuno krivo. Stvarno stanje da je bilo poljoprivrednog zemljišta u vreme rata i poslije rata koje se nije obrađivalo, koje je zaraslo i koje sad poljoprivrednici krče i stavljaju ponovo u funkciju. Dakle, ide još ide se još korak dalje

Imamo povredu poslovnika poštovani Mišel Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Čl. 238., kolega Totgergeli obmanjuje javnost i ruga se zdravu

2022. 1,447, ako je vama to rast čestitam stvarno smo danas bez veze uopće raspravljali. Imamo sasvim krivi pogled na brojke očito. Iskoristili ste to kao repliku dobivate opomenu. Sljedeća povreda poslovnika poštovana Sabina Glasovac. A onda nemate šta, dobro. Odgovor na repliku, ministrice, želite? Ministrice, želite odgovor na repliku? Ne želite. Dobro. Onda idemo dalje. Sljedeća pojedinačna rasprava, poštovana Dalija Orešković. Nje nema, gubi pravo. Idemo na završne rasprava, prva je u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, poštovana Ružica Vukovac. Poštovani. Dakle razvoj situacije sa širenjem afričke svinjske kuge pokazao je da se u ovom slučaju postupalo posve pogrešno od prvoga dana. Mjere su konfuzne, donose se na prečac, populistički, izlazi se s njima bez prave analize posljedica, bez konzultacija s iskusnim osobama, prvenstveno tu mislim na veterinare i druge stručne osobe, ali zanimljivo je da dok je pri ranijim epidemijama krizni stožer bio smješten u centru izbijanja zaraze uz ograničenje kretanja, uz trajno zasjedanje i vođenje postupaka, u ovom slučaju, dakle u slučaju ASK, nacionalni stožer stožer sastao se, koliko imam informaciju, samo jednom, a lokalni stožeri ne mogu voditi suzbijanje bolesti koja treba biti na strateškoj razini. A kategorizacija doista je posebna priča, izostale su edukacije ovlaštenih veterinara iz veterinarskih organizacija, onih koji su obavljali kategorizacije. Uprava za veterinarstvo je poslala na teren upitnik koji je svatko tumačio na svoj način, a onda su shvatili da to nije uspjelo pa su hitno poslali inspektore da prekontroliraju imaju li uvjete, primjerice, 3. kategorija, ali to se onda ne radi u trenutku epidemije, tada se ne šalju veterinari da se našetavaju po tuđim dvorištima i rade kontrolu kategorizacije po farmama, pogođenim županijama jer je i to potencijalni put širenja bolesti i na koncu, kategorizacija, ma kako bila provedena, sigurno nije spriječila proboj niti jednog jedinog slučaja ASK-a jer jer naravno da virus nema pojma da ne bi smio ulaziti u kategoriju, u 3. kategoriju. I tu dolazimo do nedavno podnesene kaznene prijave protiv veterinara koji je sam osobno prenosio virus ASK-a s gospodarstva na gospodarstvo. Ja dodajem da Hrvatska, Poljska, Slovačka, Rumunjska, Bugarska, pa i Mađarska imaju od davnina, dakle tradicionalno svinjogojstvo na svojim malim gospodarstvima, što je svakako trebalo uvažiti kod određivanja svih mjera, neovisno o kategoriji objekta. Na terenu postoje farme, tzv. druge kategorije na kojima nije bilo zaraze, ali izvanredno izgrađene i održavane gotovo nove farme 3. kategorije u kojima je bolest bila ustanovljena. I onda je zaključak jasan. Kategorizacija ne rješava ASK. Uz to dodajem da je država trebala omogućiti i financirati kategorizaciju, to bi onda bio manji trošak zasigurno od ovoga koji se sada napravio ubijanjem i usmrćivanjem životinja i opet su dakle, izostale kvalitetne i stručne edukacije poljoprivrednika koji su im trebali biti uvjet za potpore kao u drugim uređenim europskim zemljama. A nisu ljudi zapravo bedasti pa da ne vide kako nešto se stalno radi, nešto se naređuje, mijenja, najavljuje, prijeti, a bolest se i dalje širi. Znači ovaj slučaj neuspješnog suzbijanja zaraze pokazao je zapravo i ogolio do srži još jedan problem od kojeg se okretalo glavu, a to je izdvajanje, spomenuto izdvajanje veterinarske inspekcije iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, o tome vas se upozoravalo na vrijeme, nije se slušalo, nije se uvažalo nikakve argumente, pa ni one od same struke. Veterinarska inspekcija je posebna inspekcija koja mora promptno i stručno, a ne administrativno djelovati u suzbijanjima zaraznih bolesti. U konačnici, posve je administrativno neuvjerljivo da da nam je pomoćnik glavnog inspektora za veterinarstvo osoba koja nije po struci veterinar. Vrijeme je da se posluša glas s terena, kako poljoprivrednika, tako i struke, tu prvenstveno mislim na inspektore, na veterinarske stručnjake s fakulteta, a ne kao što ste do sada komunicirali samo s odabranima i podobnima spremnima na kompromis i potvrđivanje političkih, ali loših odluka. Još jednom za kraj vas molim da dopustite klanje zdravih životinja i ujedno se nadam da nećete ostvariti ovu nepromišljenu i paničnu odluku o ubijanju i uništavanju zdravih svinja u pretjerano velikom broju i da nećete opet zaboraviti na edukaciju svinjogojaca. Zahvaljujem.

treba svoju plaću zaraditi pošteno i maksimalno, je li tako? .../Upadica se ne čuje./... Sad ćemo mi vas razbuditi malo, sad ćemo mi vas malo razbudit. Poštovani predsjedavajući, ministrice, državni tajniče, kolegice i kolege. Bilo bi pošteno od same ministrice da otvoreno izađe pred hrvatsku javnost i kaže da više neće biti moguće držati svinje u nultoj, prvoj i drugoj kategoriji. Do sada ljudi drže, znači da to otvoreno kažete, a ne da ljudi žive u nadi da im godinu dana onemogućavate držanje ponovno svinja na njihovim objektima ukoliko je dokazana ASK-a ili sumnja na ASK i da i da otvoreno kažete da više tog tradicijskog svinjogojstva biti neće jer ovim vašim mjerama vi upravo to tradicijsko svinjogojstvo uništavate i bacate ljude u očaj jer ako vam i EU uredba govori da ne morate godinu dana imati zabranu držanja svinja, vam danas nakon sastanka vaši predstavnici svinjogojci s kojima ste si očigledno dobri, otvoreno govore u javnosti da ćete smanjiti taj rok držanja svinja, tj. zabrane držanja svinja sa godinu dana na možda 6 mjeseci, onda to trebate otvoreno reći. mislim da to bi bilo pošteno prema slavonskom seljaku, prema slavonskom čovjeku da zna na što može računati dok budete vi na čelu ministarstva. Hoće li više biti tradicijskog svinjogojstva u smislu gdje jedno ja bih evo rekao prosječno staračko kućanstvo na žalost u Slavoniji drži dva bravca u svojim svinjcima i nema mi nikakve logike ta kategorizacija vaša gdje recimo bez ikakvih po meni nekih uporišta u zdravom razumu donesete odluke da oni koji su u zatvorenim objektima svinje, moraju da bi bili 3. kategorija imati komarnike, zasebno kupaonu, za držatelja svinje dezobarijere prilikom ulaska i slično u svinjac, a istovremeno 4. kategorija svinje su na otvorenom dostupne svim glodavcima, kukcima, krpeljima i slično. Jednostavno to za mene nema uporišta u zdravom razumu. Na žalost posljedica svega toga je ovo što imamo. Ja ne znam koliko je evo trenutno svinja u Srbiji poubijano s obzirom da nisu unutar EU ali činjenica je da ovo što se kod nas dogodilo je pomor biblijskih razmjera i da se ljudi, ono što je najgore više ovom vrstom djelatnosti držanja svinja za vlastite potrebe, više neće uopće držati toga. Bavit će se nekim djelatnostima ili što je najgore kao što je slučaj, imam kolegu iz Bošnjaka koji je već otišao za Njemačku iz Gunje, koji je već otišao za Njemačku i oni se više vratit neće. I smatram da upravo u tom smjeru trebate ić, otvoreno reći što i kako, a ukoliko već ljude prisiljavate na te kategorije, onda im dajte bar evo što je radila Osječko-baranjska županija pripomozite financijski da se mogu prebaciti u te više kategorije. To nije jeftino, to nije jeftino, definitivno nije jeftino. Evo ja sam bio rekao sam i prije dva sata u Rijeci kod rođaka na Grobniku čovjek ima svinje, 1. kategorija na otvorenom drži, ima samo jednu ogradu, pričao sa veterinarom što mu treba za ulazak u 3. kategoriju. Kad je to sve stavio na papir to je njemu oko 5, 6 tisuća eura i rekao je to se meni ne isplati. To se meni ne isplati radit. Dečko od 35 godina. I ono što je najgore znači, pitao sam ga 15 godina se bavi svinjogojstvom. Pitao sam ga ok, hoće li se baviti kad ih pokolješ sad krajem 11. mjeseca, rekao je ne, više se neću baviti s tim. Radi na benzinskoj postaji, voditelj benzinske postaje, kaže neću se više bavit s tim. Jer se u ovoj državi ne isplati s ničim baviti. E to je poruka koja se šalje onom običnom malom čovjeku i to obične male ljude boli. I to vam je živa istina. Ako treba reći ću vam njegovo ime i prezime. Znači o tome se radi, a čovjek se 15 godina bavi svinjogojstvom, sad do neki dan evo dok nije krenio u klanje imao je znači dvije krmače, 30-ak bravaca, 20-ak prasica,

Kolega Pavliček sad je već skoro 12 sati, 11 i 20, niste htjeli kad su vam na početku kad su vas pitali kolege niste htjeli na to odgovorit ali ste ovdje donijeli majicu da podržavate Stožer za obranu hrvatskog sela. Pa dajte nam sad na kraju dana konačno recite. Tko u stvari organizira prosvjede? Jel to organizira Most ili Suverenisti ili vi samo posuđujete jer vi nemate kod sebe ovih organizacijskih, političkih tajnika pa onda posudite od Mosta da vam oni to sazovu, a u stvari. Mostovaca sad nema tu. Tko je onda organizator prosvjeda? Sad je kraj dana, malo ljudi to gleda, sad to smijete već reć. Jer očigledno poljoprivrednika tamo baš i nema, nema, nema ni baš onih koji uzgajaju svinje. Prema tome tko su ti onda tko organiziraju prosvjede? Evo zahvaljujem. Znači svi znamo da je HDZ organizirao prosvjed pred ministarstvom 500 i nešto dana, 500 i nešto dana ste organizirali prosvjede, od tih prosvjednika danas imate saborske zastupnike, imate ministre u aktualnoj Vladi. To ste vi organizirali i to je u redu i to je legitimno. Znači ovaj prosvjed na žalost moj kolega organiziraju nezadovoljni žitelji Slavonije i Baranje i Srijema. Oni su otvoreno u više navrata rekli u javnom prostoru, pozivaju sve političke opcije koje im žele dat potporu. Ja i ovim putem im apsolutno dajem potporu i imaju demokratsko pravo izraziti svoje nezadovoljstvo općenito kako sad stanjem u poljoprivredi, a posebice sa stanjem u svinjogojstvu. zašto, a zašto kaže nemate, šta ste rekli nema poljoprivrednika, svi su poljoprivrednici. Nema svinjogojaca, ne znam zašto ih više nema, pa zato što su im pobili svinje, zato ih više nema tamo na prosvjedu. Povrijeđen je 238. Evo kolega mi neće odgovorit direktno na pitanje nego indirektno ipak priznao da su u stvari Suverenisti ti koji organiziraju prosvjede, zato mostovaca i nema, ali samo nema tko vam slat mailove pa onda koristite tajnicu od Mosta. A što se tiče ovih prosvjeda koji su bili prije, organizirale su ih Udruge branitelja. To što su Udruge branitelja da. Ali to što su '91. većina branitelja bila i članovi HDZ-a, to je vama problem, ja to znam.

ogriješio se o čl. 238. dakle, na prosvjedu je zadnji puta bilo viđeno preko 500 osoba, vi tvrdite da su to sve članovi Domovinskog pokreta ili ne znam, Suverenista. Njih Znači mirnih prosvjednika koji su javno htjeli reći nešto u državi ne štima, netko nas progoni, netko nas uništava, netko nam otima ono što smo pošteno svojim radom zaradili. Kad ste vi prosvjedovali, …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. To je treća, to je i vaša treća opomena pa gubite dalje pravo rasprave. I sad imamo povredu Poslovnika, poštovana Vesna Vučemilović. Zahvaljujem. Članak 238., kolega Totgergeli znači ako su članovi neke udruge ujedno i članovi HDZ-a onda oni imaju pravo prosvjedovati, a ako nisu članovi HDZ-a nego su nezavisni ili članovi neke druge stranke vi njima ne bi dozvolili da oni prosvjeduju. Ha oni su došli traktorima to je ono što imaju u svojem dvorištu barem nisu plinske boce donijeli. I vi dobivate opomenu jer to nije bila povreda Poslovnika. Vama je to također treća opomena gubite daljnje pravo riječi. A sad imamo završnu raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovanog Gorana Ivanovića. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Što smo bliže zori to su gosti bolji tako se kod nas u Slavoniji kaže. Uvažena ministrice pozdravljam vas naravno uvažene zastupnice i zastupnike i evo dozvolite za kraj završno u ime Kluba HDZ-a prvo nekoliko stvari koje su ovdje izrečene ne stoje. Uvažena zastupnica Ružica Vukovac je rekla da se nacionalni stožer sastao samo jednom, apsolutno netočno i jučer je raspravljao nacionalni stožer, lokalni stožeri itekako svakodnevno provode na terenu vrijeme, upućeni su i prate situaciju. Malima smo platili prekategorizaciju. Često se ovdje spominjalo da nismo nešto odradili da smo bili protiv malih, da smo ih doveli u probleme, neistina. Ministarstvo je obeštetilo ove ljude. 39 zastupnika opozicije potpisalo ovaj zahtjev za opoziv ministrice Vučković. 39 ljudi imenom i prezimenom, uvaženih zastupnica i zastupnika iz svih klubova ovdje ih je svega nekoliko. I tako i na svakoj inicijativi koja se događa ovdje. Znači ni ono što bi trebalo biti meritum cijele ove rasprave niste u stanju artikulirati nego evo na jedan nesuvisao način jednostavno ne odraditi nego samo evo probati posijati sjeme mržnje. Ono što me posebno smeta, a to je da zastupnici s područja Slavonije, Baranje i Srijema koji su u opoziciji prokazuju zastupnike iz HDZ-a da su to ljudi koje uopće nije briga za slavonskog čovjeka, da su to ljudi koji su se ovdje uhljebili koji, to je netočno. Ne, to je štetno za Slavoniju, Baranju i Srijem. Ja i ovi moji kolegice i kolege, mnogi su od njih načelnici i gradonačelnici itekako vode brigu o Slavoniji, Baranji i Srijemu i jako im je bitno da Slavonija, Baranja i Srijem, ma ne samo Slavonija, Baranja i Srijem nije to poljoprivreda Hrvatske, poljoprivreda Hrvatske je u Lici i u Gorskom kotaru i u Međimurju i u Zagorju, ma i u Istri i u Dalmaciji, to je hrvatska poljoprivreda. No, želite preko Slavonije i Baranje skupiti jeftine političke poene. Znate li vi tko je izjavio neka mi se desna ruka osuši ako te zaboravim Slavonijo? znate li tko je izjavio Bog je tako htio? Zoran Milanović koji je danas predsjednik RH. Čovjek koji je vodio Vladu RH, ali o tome ali o tome danas nema riječi. Znate li tko je Tihomir Jakovina? Pa i dan danas Ministarstvo poljoprivrede plaća njegove dugove koje je napravio, koji je napravio ršum u hrvatskoj poljoprivredi. E to nije bitno. Sad kad hrvatska Vlada konačno počinje voditi brigu i o hrvatskom seljaku i o hrvatskom selu, e to je problem. To je problem vama, ne nama. Mi smo prije tjedan dana raspravljali o rebalansu proračuna za 2023. godinu. 134 miliona eura više za sektor poljoprivrede. Zar to nije mjera koja vodi računa o seljacima i OPG-ovcima koji rade na području RH? Prema tome, jedno je ovo što vi želite artikulirati, a sasvim drugo su nešto brojke. Nikada ni jedan zastupnik s ove strane nije izjavio da je stanje u hrvatskoj poljoprivredi idealno, ali nije nikada ni bilo i vjerojatno nikada ni neće. Poljoprivreda je živo tijelo koje ovisi bitno i o globalnim tržištima i o globalnim sukobima i svemu onome što se događa na području ne samo Europe nego cijelog svijeta. Prema tome, želimo li bolje hrvatsko selo, želimo li bolju hrvatsku poljoprivredu onda ćemo to rješavati na ovakav način partnerskim odnosom sa resornim ministarstvom i sa Vladom RH. Nema drugog rješenja. Drugo, vikom i galamom se ne postiže ništa. To je dimna bomba koja malo zadimi, dim se raziđe i nakon toga stanje potpuno ostane isto možda čak i gore. Stoga evo na kraju ove cijele rasprave, a slušao sam ju od početka pa do samog kraja mogu konstatirati i reći da je ovo naravno bio jedan vrlo jalov pokušaj smjene ministrice poljoprivrede RH, ali isto tako dati snažnu

želio bi komentirati ovu izuzetno jalovu argumentaciju poštovanog kolege Ivanovića koji kaže da nisu svi potpisnici ove inicijative ovdje. Pa ako povučemo jednaku logičku strukturu mogli bi reći da u trenutku kada je HDZ pravomoćno osuđen kao jedina politička stranka u povijesti Hrvatske za korupciju da su na čitanje presude trebali doći svi članovi HDZ-a. Povučete logičku dijagnozu i vidjet ćete da je to tako i usput budi rečeno čestitam na presudi. Koristili ste to kao repliku, dobivate opomenu. Povreda Poslovnika, poštovani g. Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, čl. 238, ostala mi je još jedna povreda Poslovnika pa šteta da ju ne iskoristim. Uvaženi zastupniče Dretar, vi ste zadnji koji bi trebali pričati o HDZ-u i onome što se događalo u HDZ-u. Vi ste čovjek koji je za HDZ odradio stotine, tisuće, koji je bodrio birače HDZ-a, koji je bio animator koji je to radio,

To je treća opomena, gubite daljnje pravo riječi. Završna rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, poštovanog Davora Dretara. Eto. Kako bi rekli pred kraj, hvala svima koji su sudjelovali u raspravi, hvala inicijatorima i inicijativi. Ja ću sada samo za kraj, budući da svi znamo kako je i na koji je kolac nataknuta demokracija u Hrvatskoj, na kvrgavi i krvavi kolac. Jer znamo kako će sutra završiti ovo glasovanje. Taman da sutra netko odluči iz vladajuće većine da je Uskrs, ovdje bi se na ovim klupama rezala šunka, premda će sutra biti 16. studenoga. Dakle o demokraciji u Hrvatskoj na način na koju percipira vladajuća koalicija je gotovo nemoguće razmišljati iz bilo kakve razumne perspektive. Ja ću vam možda pokušati okrenuti perspektivu u budućnost, da na tren zaboravimo katastrofalne stanje hrvatske poljoprivrede, užas u provedbi projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem pa da vas možda malo razveselim i vratim u prosinac 2021. kada je ista ova priča odrađena na sjeveru Hrvatske. Vratit ću vas dvije godine u prošlost, kada je naš trenutni predsjednik Vlade posjetio naš lijepi Varaždin i sjeo sa županima, Stričakom, Korenom, Marušićem, Kolarom i Posavcem i potpisali su razvojni sporazum za područje sjeverozapadne Hrvatske. Ondašnja još ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, poštovana gđa Nataša Tramišak, rekla je, stvorili smo zajednički okvir vrijedan 15,2 milijarde kuna ili u današnjim hrvatskim novcima, 2 milijarde i nešto sitno eura. Definirali smo, rekla je ona, jasne strateške i kapitalne projekte koji trebaju u značajnoj mjeri podići i razvoj konkurentnosti, kvalitetu života stanovnika na ovome području. Eto, još malo pa će biti 2 godine od veličanstvenog predstavljanja plana za sjever Hrvatske koji je onda premijer rekao, odnosno izmotivirao vrlo kvalitetnom provedbom projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Poštovane dame i gospodo, ako nešto zaslužuje epizodu Alan Forda, onda je ovo o čemu vam ja pričam. Što će biti ako ćemo se ugledati na kvalitetu, utjecaj projekta Slavonija, Baranja i Srijem na gospodarstvo toga kraja, na kvalitetu hrvatske poljoprivrede možemo slobodno reći, kajkavci, bežite u Irsku jer HDZ vas je za plećima. Čim naprave negde razvojni projekt, tu, deca moja, nekaj ne štima. Duboko smo zabrinuti nad činjenicom da zemlja poput Hrvatske, za koju kada strancima pripovijedamo kakva je, koristimo čestu legendu o tome da je Bog zaboravio Hrvatima dati zemlju pa je onda rekao, evo, dat ću vam komadić koji sam sačuvao za sebe. To ponosno pričamo okolo, ali smo manji od makova zrna kad nas pitaju, pa dobro, kako vam je u toj vašoj Hrvatskoj, kako živite? Kolike su vam plaće? Pa čak, iako nas to možda nitko ni pitati neće, imate li dosta jabuka? E onda Hrvati moraju pogledati u pod. Ne, mi Hrvati ne proizvodimo dovoljno jabuka za svoje potrebe. Aha, pa zašto? E pa zato i o tome razgovaramo večeras ovdje i o tome trebamo razgovarati i trebali smo i prije i razgovaramo i razgovarat ćemo u budućnosti. Sustav i način upravljanja, ne samo hrvatskom poljoprivredom, nego i svim segmentima funkcioniranja hrvatske države, kratko i jasno, nije dobar i svi oni koji tvrde da je dobar, jednostavno iz nekakve čudne, samoproglašene tmine vlastite nespoznaje, tvrde i dalje da je dobar jer je nemoguće da je dobar jer da je dobar, ne bismo bili ovdje gdje jesmo. Da ima perspektivu, mi bismo tu perspektivu vidjeli. Mi nažalost vidimo samo probleme i načine na koji se ti problemi riješiti ne mogu. Zato smo ovdje, poštovana ministrice, bez osobnih problema, nego sa zamolbom, shvatite to i jednom zauvijek promijenimo Hrvatsku nabolje.

Evo, kolegice i kolege. Uspio sam stići iz Retkovaca iz Slavonije dakle sa sastanka stožera za obranu hrvatskog sela koji je donio jednoglasno zaključak da se iduće srijede ide u prosvjede. Slušao sam dakle sad dok sam se vozio kolegu koji je govorio u ime Kluba HDZ-a, koji je uvjeravao javnost da su ljudi u Slavoniji zadovoljni, da nema nikakvog razloga za prosvjede da su obeštećeni, da nikakvog nezadovoljstva zapravo nema, a situacija na terenu je ovakva. U Retkovcima preko 300 ljudi. Nisu svi mogli stati u prostorije tamo i snažna odlučnost da se ide do kraja. Osjećaju se poniženo, osjećaju se uvrijeđeno prvo jer su zvali ministricu i premijera na sastanak, nisu došli ni ministrica, ni premijer. Zadnjih dana smo mogli čuti razno razne uvrede na račun tih ljudi, na račun ljudi koji ih podržavaju i ne samo to. Ti ljudi su unatoč tom poniženju što se ministrica nije nije pojavila oni su došli u Zagreb na sastanak sa ministricom, ali sa jasnim uvjetima. Ne žele da im bilo tko, pa ni ministrica, znači ni bilo tko iz Vlade prodaju više priče. Njima je dosta lažnih obećanja, njima je dosta obmanjivanja, njima je dosta šupljih priča. Oni hoće garancije da mogu i dalje se baviti svinjogojstvom, da mogu sačuvati svoje zdrave svinje što nije bio slučaj sada, da mogu imati svinjokolju. To nije samo njihova egzistencija to je njihov način života i imat će tu našu punu podršku. Malo vrijedi ovaj saborski imunitet iako se o njemu priča, ja ću u srijedu biti sa njima pa ćemo vidjeti koliko taj imunitet pomaže, a ako ne pomaže spreman sam na sve posljedice koje iz toga proizlaze. U Slavoniji se sada ne brani samo egzistencija slavonskih seljaka. U Slavoniji se ne brani samo njihov i naš način života, u Slavoniji se kao što se i devedesetih godina branila sada brani Hrvatska. I branit ćemo je odlučno, branit ćemo je čvrsto, branit ćemo je unatoč ministrici, ovoj Vladi i onima koji igraju za uvozne lobije, onima koji gledaju samo kako će se okoristiti njihovi sponzori, kako će profitirati ministar u Vladi koji se silno obogatio na muci Slavonije to je Gordan Grlić Radman. Unatoč njima usprkos njima stajat ćemo čvrsto i odlučno u obrani hrvatske poljoprivrede, hrvatskog sela i hrvatskog seljaka. A ove priče to možete kolega Ivanoviću možda još ispred ispred ogledala u klubu HDZ-a prodavati. Ne znam vjeruje li više itko tamo u to, ali hrvatskim seljacima i hrvatskom selu sigurno ne možete. Vi tamo živite, vi tamo živite to je istina. Ali to što vi tamo živite to ništa ne znači. To ništa ne znači što vi tamo živite. Ja sam sada bio sa tim ljudima i znam što su mi rekli i što su poručili vama također. A posebne pozdrave su prenijeli kolegi Zekanoviću kojeg su danas gledali, znači za njega imaju posebne pozdrave ali ih neću ovdje ponoviti, znači posebne pozdrave. Stojimo uz hrvatske seljake koji su ustali protiv ove Vlade i tek vas čekaju pravi razgovori, niste željeli lijepo, sad ćete dobiti prosvjede. U ime Vlade poštovana ministrica Marija Vučković, poštovani potpredsjedniče. Evo pošto smo večeras puno pričali o mnogim drugim temama koje nisu direktno vezane za afričku svinjsku kugu, ali su svakako važne, svakako su važne. Dobro je da se o tome pričalo. Ja ću se sada osvrnuti malo drukčije na riječi uvaženog zastupnika gospodina Nikole Grmoje, pa ću reći da onaj koga zanima svinjogojstvo i Slavonija ne bi nikad počeo trčati u Slavoniju tek kad namiriše neki problem ili prosvjed. Da bi to radio konstantno, da bi se brinuo, da bi predlagao i to je taj modus operandi koji je proziran, koji nikad nije donio dobro, pa neće ni sada. To će ljudi primijetiti. Drugo reći ću nešto i što se tiče poziva Stožera. Naravno da onaj koji kaže i pošalje poruku dođite tog i tog dana u 11,59 ne želi da se dođe i ne želi razgovarati. Bez obzira na to ovo je ministarstvo i ja osobno napisalo pristojan poziv reklo šta radi, te napisalo koji termin predlaže. Ako im odgovara da se jave i pošalju popis sudionika kao što je napravila uvijek i svakome i to će i nastavit radit bez obzira šta tko govori. I onda su predstavnici Stožera, neću sad sve komentirati tko je svinjogojac, tko nije, tko ima kaznenu prijavu i aktivan je član nekog stranke, pokreta ili nešto to ćemo ostavit drugima. No, isto tako ljudi su došli na razgovor samo da kao što je došao ovaj trenutak gospodin Grmoja samo da obuku majicu i da kažu da, ne, ne dozvolit dovršit rečenicu i to je to. Znači nema tu ničega drugog. I na kraju ću nešto reći o majicama. Prije desetak godina pojavila se jedna inicijativa u dolini Neretve koja je sebe nazvala Inicijativom spasimo dolinu Neretve. Tako su isto obukli majice, pa su počeli razgovarati o projektu gornji Horizonti koji je doista problematičan za dolinu Neretve. Ja ne oblačim majice ali sam kontaktirala Hrvatske vode, pisala podloge, proučavala tematiku i otišla primjerice u BIH na jedan skup o projektu koji može ugroziti dolinu Neretve i pri tome su tu bili neki ovaj članovi te inicijative, Spasimo dolinu Neretve, koji nisu ni slova progovorili, koji su otišli sa predstavnicima Elektroprivrede Republike Srpske na ručak, dok sam ja pisala prigovore, pisala zamjerke i ti isti su se vratili sa svojim majicama spasimo dolinu Neretve, priključili se Mostu i rekli da nitko od nas nikad u županiji nije rekao ni riječi o Gornjim horizontima. To je bila takva inicijativa i ostala je danas takva inicijativa. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovana Nada Murganić. Izvolite. Evo tražim stanku u ime Kluba mosta. Poštovana ministrice oko te inicijative, ne znam koliko ste vi tu govorili i što ste govorili. Ja sam bio po svim skupovima i govorio u više navrata i po tom pitanju ništa niste napravili kao i uvijek. tko je išao na ručkove, to ste možda vi išli na ručkove. Ljudi koji ja znam sigurno nisu išli na nikakve ručkove, a posebice ne sa ljudima iz Elektroprivrede Republike Srpske. Tako da to su također laži. A što se tiče mog odlaska u Slavoniju, ja sam vrlo često, vrlo često u Slavoniji. Iznenađujuće često, za zastupnika koji nije izabran u Slavoniji i koji neće biti kandidat u Slavoniji. Dakle ja sigurno ne idem u Slavoniju da bi skupio političke bodove jer ja tamo neću biti kandidat. Meni ti glasovi ne trebaju. Ja idem u Slavoniju jer osjećam jer osjećam i znam koliko je važna za Hrvatsku, a koliko je zanemarena upravo zbog takvih kao što ste vi. I znate zašto još idem u Slavoniju, da im kažem da Neretva nije Marija Vučković, da Neretva nije HDZ. Jer oni misle rekao je kolega Pavliček to na sastanku stožera za obranu hrvatskog sela. Ja branim tamo obraz Neretve. Rekao je Marija Vučković možda zna nešto o mandarini, ali ne zna o svinji. Ne zna Marija Vučković kolega Pavliček ni o mandarini ni o svinji. Neka vam kažu ljudi u Neretvi što su napravili sad oko mandarine. Zato ja idem u Slavoniju, da poručim da HDZ nije Neretva i HDZ i Marija Vučković nisu Neretva. Ima ljudi u Neretvi

da su poduzete sve mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge, da su također i podijeljene odnosno donijete odluke o izvršnim naknadama građanima koji se bave sa svinjogojstvom kao naknada za štete. Također da ste bili informirani da se surađivalo i razgovaralo pogotovo s onima koji su bili otvoreni za razgovore. Ovo je politička predstava, ovo je igra od Mosta i Suverenista i to je njihova politika i njihov stil. Tako su se ponašali za vrijeme Covida, nisu poštivali niti znanost niti struku. Tako se ponašaju u slučaju ove bolesti, dakle bolesti ovoga svinja. Vi ste i sami dali nama prikaz kako su se ponašali

Dakle hvala vam lijepa zastupnice Murganić, mjere se poduzimaju i mjere imaju učinke, u posljednjih 5-6 dana mi smo imali jedan potvrđen slučaj u ponedjeljak i danas. Jedino valja biti oprezan, valja nastaviti raditi na sve moguće načine, kako bi se bolest što prije suzbila i kako bismo što prije obnovili svinjogojski potencijal na području istočne Hrvatske. Danas je broj svinja i već nego što je onaj zadnji komuniciran od 931 tisuću, danas je 945 tisuća, a broj krmača je 97 tisuća, u siječnju je bio 79 tisuća. Što se tiče mog osvrta da to jest takvo ponašanje, takva politika. Pa i kad govorimo o Gornjim horizontima prisjetit ću se da je 2016. godine početkom, imenovana

Hvala poštovana ministrice. Imam za vas jedno konkretno pitanje. Dakle, to se potegnulo i na ovom sastanku. S kojim je metodama jel vi to znate utvrđen prvi slučaj afričke svinjske kuge u RH i da li je isto potvrđeno sukladno uputama EU referentnog laboratorija za afričku svinjsku kugu? svinjsku kugu? I zašto ljudi isto tako kojima su ubijane svinje nisu dobili još uvijek nikakve nalaze? (HDZ)** Svi posjednici trebaju dobiti i dobijaju i rješenje, a isto tako i zapisnik od strane Državnog inspektorata. Ako netko nije dobio slučajno, a mi takav podatak nemamo niti pisani zahtjev onda se naravno treba obratiti pa ćemo provjerit takve navode no danas za njih nema nikakve, nikakvog dokaza, nije ponuđeno u sustavu niti je itko to pisanim putem, niti je to itko pisanim putem prigovorio. Što se tiče metoda, metoda je potvrđena naravno od strane referentnog laboratorija na sva tri načina na koja to zahtjeva regulativa.

u odgovoru Vlade piše da se na izričit zahtjev tek to daje ljudima, dakle ljudi to nisu dobivali. Na sastanku, na sastanku večeras dakle su ljudi jasno rekli da to nisu dobivali. Tako da obmanjujete javnost ministrice, ali to je vaš problem.

politike koja se provodi na razini EU, provodi se u nizu država članica još uvijek nije došlo za Hrvatskom, u Hrvatsku imamo tu sreću da mi kasnimo malo za zapadnom, zapadnim svijetom koju godinu pa se stignemo pripremit, ali nažalost ni to vam nije pomoglo jer vidimo da sve sustavne probleme zapravo ova Vlada ne rješava. No, moje pitanje je zapravo da li pod tom krinkom modernog suverenizma o kojem priča Andrej Plenković, a zapravo je to suština te politike sužanjska poslušnost prema Bruxellesu, imamo primjere toga u Nizozemskoj, imamo primjere u Irskoj i ostalim državama članicama gdje se sustavno uništava stočarstvo, uništava se poljoprivreda, a mene sada zanima jeste li vi dio tih politika jer znamo koga vi slušate i na koji način funkcionira ova vlast.

to je aktivno sudjelovanje pa možemo naravno i dokazati koliko je recimo na inicijativu hrvatske Vlade i Ministarstva poljoprivrede doneseno promjena regulative i na korist hrvatskim poljoprivrednicima. I da, takve aktivnosti i takve rezultate u pogledu izmjena uredbi nismo, nemamo, nemamo dokaza da je radio netko drugi isto tako i na taj način aktivno sudjelovao prije nas. Što se tiče vaših tvrdnji različite su situacije u pogledu stočarstva u različitim zemljama, različita isto tako opterećenost tla, različite su emisije, okoliš, Hrvatska ima stočni fond koji mi želimo povećati i na taj način radimo naše strateške dokumente i na taj način zastupamo stavove. Kad govorite i argumentirate što su recimo popusti Ministarstva poljoprivrede pa navodite evo

ja vjerujem da ste vi upoznati sa strukturom i planovima EU i način na koji oni se odnose prema poljoprivredi. Znamo da su postojale indikacije i postoje planovi koji se onemogućavaju poljoprivredu u na razini EU što se vidi sustavno, vidi se sustavno po financijama koje se izdvaja kako bi se to ostvarilo, pokušava se uvoziti lošija roba izvana, a samim time i uništiti poljoprivrede u EU. To ste iskoristili kao repliku dobivate opomenu i to je treća gubite daljnje pravo rasprave. Slijedi rasprava u ime predlagatelja, poštovanog Marijana Pavličeka. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministrice, državni tajniče, kolegice i kolege. Poštovana ministrice jeste li vi ikad u životu bili na jednoj svinjokolji u Slavoniji? Niste. Znate kako izgleda jedna tipična slavonska svinjokolja. Ja je već godinama imam. Prošle godine sam imao nakon završetka sabora 16. prosinca. Ove godine je nažalost neću moći imati upravo dobrim dijelom i zbog vaših mjera. Jedna slavonska svinjokolja izgleda ovako da se ujutro okupe susjedi, kolega La…, Laci će znati ili komšije, popije se jedna rakijica pa se lijepo stavi vatra, kuha se voda, zakolju se svinje, svinje se šure, u međuvremenu žene nakon toga za doručak prave jetrica ili đigerice, odnese se na trihinelu i nakon toga se krene u trančiranje i pravljenje suhomesnatih proizvoda. I do ka…, traje daleko, daleko kasno u noć, nekad i dva dana. Pa za ručak imate tipično jelo najvjerojatnije bude neki paprikaš svinjski, a navečer se jede pečeno meso u krofne slavonske. E to vam je slavonska svinjokolja i to je duh Slavonije, to je tradicija Slavonije. I Slavonac pogotovo u ovim malim sredinama tako živi stoljećima. I taj duh mu nije ubila niti jedna vlast, niti Austrougarska, niti Kraljevina Jugoslavija, niti nezavisna država, niti komunistička Jugoslavija, a nažalost vi ga ovakvim mjerama ubijate. Ja sam bio na sastancima nezadovoljnih slavonskih seljaka svinjogojaca u dva, tri navrata u Retkovcima, u Trnavi, pa znate kako izgleda onaj čovjek od 70 godina kojem su ruke crne, izrađene i ima dva bravca i plače kao malo dijete jer ih mora ubiti jer ste vi vašim odlukama donijeli po hitnom postupku da se ubijaju sve svinje u nultoj, 1. i 2. kategoriji. Ubili ste mu njegov duh i ovako opustošena slavonska sela nakon ovoga će biti salaši, to vam je činjenica draga ministrice, o tome ste radi. Napravili ste nekoliko kikseva u samom početku i ovaj virus i niko ne spori da on postoji niti iko parazitira na tome i nitko ne spori da u ovom trenutku nema cjepiva na području EU je uzeo maha zbog vašeg nečinjenja. Ne može biti da od trenutka sumnje do prve vaše naredbe kad stupa na snagu kako bi se borili protiv afričke svinjske kuge prođe sedam dana, a znate da se radi o jednom od najopasnijih virusa općenito u životinjskom svijetu, a najopasniji za populaciju svinja znači gdje može doći do 100%-tnog nestanka određene životinjske vrste. Sedam dana od tih sedam dana taj virus se naravno počeo nekontrolirano širiti iz jedne općine u drugu, iz jednog sela u drugo i ne možete stalno prebacivati i predstavnici ministarstva odgovornost na nemar, ljudski faktor i na slavonskog seljaka, a ne preuzeti ama ni trunku vlastite odgovornosti niti trunku vlastite odgovornosti. Ja sam rekao kako je funkcioniralo kada ste postavili policijske punktove na ulazima-izlazima iz općina, ma mogli ste prevesti štogod ste htjeli jedino ne u kamionima. Mogli ste iza u prtljažniku žive prasce prevoziti nitko vas nije pregledavao, ja sam živi svjedok i zakazali ste, zakazali ste u potpunosti posebice u prvim tjednima, kasnije se to više nije moglo zaustaviti. zaustaviti. I ne može nitko reć da se vi uspješno borite ako smo sa dva dvorišta 23. lipnja došli na 1.100 i nešto dvorišta na današnji dan, zaražene županije, općine, na 22 zaražene općine, sa jedne županije na tri županija u kojima se pojavila afrička svinjska kuga. I ne može mi nitko reći da ste dovoljno uložili u preventivne radnje prije nastanka ove bolesti tj. pojave u Hrvatskoj. 1.500 educiranih svinjogojaca, lovaca, veterinara i veterinarskih tehničara u pet godina, a samo 29.000 svinjogojaca imate na području Hrvatske, plus lovci, plus veterinari, plus inspektori. Pa vi niste ni 5% potencijalnih dionika obučili, educirali kako se boriti protiv afričke svinjske kuge niti 5%. Pa čija je to krivnja? A da ne kažem o ovim vašim naredbama, pa jedan pravnik se mora dobro namučiti da razumije što ste vi s tim naredbama točno odredili, a mijenjali ste ih do sada 10, a kamoli jedan svinjogojac. Nisu imali odgovore na jednostavna pitanja, smiju klati, smiju utržit meso, kako će klati, gdje će klati i sl.. I onda najgori dio ove zadnje naredbe od 10. listopada da godinu dana oni iz nulte, 1. i 2. kategorije gdje se pojavila afrička svinjska kuga ili sumnja ne smiju držati svinje, godinu dana. S tim ste uništili tradicijsko svinjogojstvo u Hrvatskoj, s tim ste ga uništili. 50% ljudi se više ovim bavit neće, minimalno 50%, dio će se prebaciti na neku drugu proizvodnju, a dio će otić u zapadno europske zemlje. I na šta smo mi spali? Da jedan Slavonac, Baranjac, Srijemac kroz sljedećih godinu, dvije, tri kupuje meso u trgovačkim lancima svinjsko uvezeno iz Danske, Argentine, Mađarske, Njemačke, Španjolske. Čestitam! Znači nešto što je bilo nepojmljivo sad postaje normalno. Ja nisam nikad bio teoretičar zavjere, al točno je došlo na ono što se pričalo po medijima kad se ulazilo u EU neće bit svinjokolja na dvorištima. Neće ih više bit, nakon ovoga ih više neće bit, da ne pričam zašto ste donijeli odluku da do kraja studenoga svi oni iz nulte, 1. i 2. kategorije u cijeloj Hrvatskoj moraju poklati svoje svinje. Zbog čega? Kakve veze onaj u Rijeci, u Labinu, u Konavlima, u Međimurju ima sa afričkom svinjskom kugom koja se pojavila na istoku države, kakve veze? Zašto njih prisiljavate koji su 300, 500 km udaljeni zračne linije? A recimo od Semeljaca gdje je zadnji put bila afrička svinjska kuga što se tiče općine Mađarska je 40 km zračne linije, a gle čuda u Mađarskoj niti jedne mjere i nikome ništa. Zašto uništavamo naše? Znači do sada svako od nas kada ode u trgovinu kada kupi u mesnici ili trgovačkom lancu dvije kile mesa jednu je kupio iz uvoza, a nakon ovoga će sigurno od tri kile mesa dvije imati iz uvoza. I mi trebamo bit ponosni, to je vrhunska borba. Broj svinja nam je u opadanju, pustimo ove statističke brojke 130.000 se sad pojavilo više 150.000 jer su ih držali na crno. Pa to se držalo zadnjih 30 godina na crno, ništa mi nemamo više svinja, mi ih samo imamo u registru ništa više. Konstantno imamo pad broja svinja na području Hrvatske i krmača i kolko smo sad 50% samodostatni. Vidjet ćemo koliko ćemo biti sljedeće godine, past ćemo ispod 50% i to je onda uspješna borba. Evo danas se pojavila ptičja gripa na farmi purana, kolko ćete njih potamanit? 19.000. Pa to se tamani na sve strane, sve sukladno preporukama Europske komisije, tamani svinje, tamani purane, sutra će biti u pitanju telad, fajrunt, najbolje raselite cijelu Slavoniju i naselite one iz daleke Azije, promijenite strukturu ljudi i žali Bože naših ljudi i branitelja koji su se borili i za ovu državu i krvarili jer već sada smo raseljeni zbog katastrofalnih politika, a tek nakon ovoga više vi u Slavoniji vidjeti nećete nikoga. Evo, sada mi možemo sjest u auto, zajedno kroz Slavoniju proći, pao je mrak nema nigdje žive duše. I dok ne spavaju i u 9 navečer 3 kuće, zatvoreni prozori, zaraslo, korov, drača, napuštena kuća, pa i jedno kućanstvo, pa opet tako, a ono što je najgore i to jedno kućanstvo, prosjek godina preko 65. Baka, starica, baka i dido, i njima ste uništili ovo malo što su imali, tog jednog bravca, ali dali ste im odštetu. Pa nije to to, ubili ste im duh. Ubili ste i pokušavate ubiti slavonski duh i naravno, naravno da podržavam ovu inicijativu, stožer za obranu hrvatskog sela jer podržavam slavonskog seljaka. Podržavam slavonskog seljaka i naravno da ću im dati maksimalnu potporu. Ne može te ljude nitko ispolitizirati, tih par stotina ljudi koji su došli tamo. Pa svi oni imaju svoju glavu i svoj razum. Pa nisu oni tamo došli iz svog hira, zato što im je dobro, nego zato što su na koljenima. Zato su došli tamo i nemojte ići na to da se hvataju jeftini politički bodovi na tuđoj muci, pa ja živim u toj Slavoniji, ministrice. Pa meni je muka kad vidim na čeg liči ta Slavonija, Bogom dana zemlja. Na čeg ona liči? Na čeg liče sela po Slavoniji? Nema s kime kavu više popit, nema mladih ljudi. Ne kažem, to nije vaš resor, ali općenito, politika prema Slavoniji od kraja Domovinskog rata je nažalost došla do toga da imamo 200 tisuća ljudi manje u Slavoniji danas nego prije 15-ak godina. I to je činjenica i onda se još optužuje nas i Most, mi stojimo iza prosvjeda, mi to financiramo i ne znam šta. Pa ako je netko vrhunski u prosvjedima bio i financiranju prosvjeda, to ste bili vi, 500 dana ljude ste držali u Savskoj, niste ni sami znali više zbog čega prosvjeduju. A znate zbog čega? Zbog zakona kojeg ste vi ovdje donijeli, samo nekoliko godina kasnije o civilnim žrtvama rata. Zbog tog istog zakona ste dovukli tamo ljude, kontrolirali to sve, prijetili, imate ministre od tih prosvjetara, imate saborske zastupnike, sve ste vi to dobro politički unovčili, sve ste dobro politički unovčili. Tu ste bili vrhunski. .../Upadica se ne čuje./... Ne, i ja sam podržavao, ali vi ste ga financirali, pa recite slobodno da ste ga financirali. razumije./... 500 dana bili tamo, niste ni sami znali zbog čega više sjede tamo. I onda vi isti s kojim, koji ste tamo bili, donesete taj zakon isti zbog kojeg ste ljude gurnuli u Savsku. U tome ste vi vrhunski, ali kada netko drugi da potporu, neka druga politička opcija, Suverenisti, Most, legalnim prosvjedima, nezadovoljstvu slavonskog seljaka, onda je to ispolitizirano, ma dajte molim vas. Dajte molim vas. Kamo sreće, kamo sreće da do ovih prosvjeda nije došlo, tj. ne dođe, kamo sreće da ljudi se nisu sastali već desetak puta nezadovoljni, da ste vi radili svoj posao kako treba, do toga ne bi došlo. Da ste vi u startu prvih 7 dana odradili posao, eutanazirali nekoliko tisuća svinja, vi danas ne bi imali 34 tisuće eutanaziranih svinja i preko 50 tisuća zaklanih u klaonicama sa zona, iz zona nadzora i još jedno pitanje na koje nisam dobio nikakav odgovor, a evo, nadam se da ću ga ipak dobiti, a to je ako je mesna industrija poklala preko 50 tisuća bravaca i otkupila ih po cijeni od 0,80 eura do 0,90 eura, a u tom trenutku je tržišna cijena žive vage po kilogramu bila 2 eura, znači mesna industrija je dobila zdravo meso po 60% jeftinijoj cijeni. Je li itko od nas u mesnicama te iste mesne industrije osjetio da je došlo do znatnog pada cijena mesa? Nije. Znači tko je profitirao onda na ovoj svinjskoj kugi? Mesna industrija. Ja ne ulazim je li sponzor HDZ-a ili nije, pojedini iz te mesne industrije, uopće me to ne zanima, ali se pogodovalo mesnoj industriji, velikima na štetu malih, pogoduje se trgovačkom lobiju na štetu malih. To ste radili i nakon ulaska Hrvatske u eurozonu kad smo upozoravali, doći će do poskupljenja cijena, prijavite crne liste, ne. Vi i dalje dajete subvencije trgovačkim lancima, a oni i dalje pljačkaju hrvatski narod. Pogodujete ponovno velikima na štetu vlastitih građana. Niste imali hrabrosti reći, sad je dosta uoči centralnog dnevnika objaviti taj, taj, taj i taj pravni subjekt, trgovački lanac je neopravdano dizao cijene nego ga vi još sufinancirate svaki mjesec zadnjih već godinu i pol dana sa posebnom tarifom što se tiče plina i struje, a on dere kožu hrvatskim građanima. Pa dajte molim vas. Pa vi odgovarate hrvatskom narodu i hrvatskim građanima. Znači nemojte ništa ovo shvatiti osobno, smatramo da niste dobro svoj posao odradili, da ste ga odradili, mi danas ne bi imali ovo što imamo, znači 34 tisuće ubijenih, eutanaziranih svinja i preko 50 tisuća poklanih ih tih zona prije vremena, prije nego što su imali onu kilažu koju su trebali imati, a u konačnici, slavonski seljak u potpunosti na koljenima. Hvala vam lijepa. Evo, imamo nekoliko replika. Prva je Nikola Grmoja. A pardon, povreda Poslovnika, Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Čl. 238. Kolega Pavliček, do sada nas je držao u zabludi. Kolega, da li se vi sjećate kako je počeo prosvjed branitelja na Trgu Nevenke Topalović? Počeo je nakon izjave pomoćnika ministra, da su samo u Hrvatskoj vojsci naši branitelji imali PTSP, da u Srbiji okupatori nemaju. Također, ukinuta su im prava. prosvjed je bio radi njihovih prava i digniteta branitelja i Domovinskog rata, ja sam mislila da ste vi kao suverenist i kao domoljub isto tako suosjećali i podržavali ih. Replika Nikola Grmoja. Kolega Pavliček, vidite ova opravdanja. Zbog čega je počeo ovaj prosvjed? Zbog čega su ljudi sada nezadovoljni? Problem je što mi podržavamo ovaj prosvjed. Prosvjed je dobar samo ako ga HDZ podrži, to je jedino, jedini dobar prosvjed. Ali evo, ja ću kolegi Ivanoviću ako će on obući ovu majicu i ako će on podržati ovaj prosvjed vrlo rado. Dakle, nema nekakvog ekskluzivnog prava na ovaj prosvjed. Vrlo rado, ljudi bi bili sretni da Gorana Ivanovića oslobode stranačke stege i da on obuče ovu majicu koju ću mu ja rado dati i da on podrži ovaj prosvjed. mi nismo kao HDZ-ovci gdje su samo oni stajali iza ovog prosvjeda, dakle kad je bilo u Savskoj. Ja bih vrlo rado da nam se kolega Ivanović pridruži u ovom zahtjevu i u podršci ovom prosvjedu Stožera za obranu hrvatskog sela. Poštovani kolega Grmoja, e upravo ste to dobro rekli. Tu je razlika između nas i njih. Ja sam bio u Savskoj, jer sam smatrao da su branitelji sa pravom obespravljeni. I ja sam došao tamo, ali imajte vi hrabrosti pa dođite na prosvjed u srijedu i pokažite, jer smatrate da su seljaci obespravljeni. Jer nitko njih 500 000 koliko će bit na prosvjedu nebitno neće otići tamo trošiti svoje gorivo, svoje radno vrijeme kako bi prosvjedovao i možda bio lišen slobode jer zatvara granične prijelaze i slično. Idite s njima, budite sa narodom! Znači tu je razlika između vas i nas. Sljedeća replika poštovana Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Ovo je replika kolegi Pavličeku da se ja podsjetim. Kolega počeli ste svoju raspravu sa jednim evo mogu reći emotivnim, ali živopisnim opisom kako izgleda jedno slavonsko kolinje. I ne bi vjerovali, ja sam bila na puno slavonskih kolinja. Kad bi znali moje korijene onda bi i znali točno od kuda sam i sve mi je ovo jako poznato. Razlika je u tome što vi način na koji sada ovu cijelu situaciju politički percipirate odnosno prikazujete tim ljudima, radite im štetu. Treba ih umiriti, treba ih uvjeravati i pomoći im da naprave sve ono što je u svrhu stvaranja stvaranja mjera, stvaranja uvjeta, da prihvate naknade i s vremenom će te onda i običaje svinjogojstvo i dalje opstati i oživjeti. U tome je razlika između vas i nas. Oni od ovoga neće imati koristi nikakve šta vi radite.

borbi hrvatskih seljaka, njihovim sastancima i prosvjedu koji je bio gdje je bila kolona traktora pazite što danas izjavljuje premijer nakon sastanka sa Hrvatskom poljoprivrednom komorom, dakle pod potpunom kontrolom HDZ-a. Kaže neće više biti godina dana da ljudi obnove, dakle svoje farme, nego šest mjeseci. To znači da je ona prvotna odluka bila politička koju je donio, donesena je politički

Kolegice Murganić ako je netko napravio štetu slavonskom seljaku onda upravo ovo ministarstvo sa katastrofalnim mjerama. Znači sad radimo mi štetu koju smo im dali potporu, nego treba li ih umirivati pa ljudi budite mirni. To što će vam poubijati sve svinje, što su oni za to dobrim dijelom krivi to što više od godinu dana ne smijete držat svinje budite mirni i plješćite HDZ-u kao u doba partije komunističke, jednoumlje, živio veliki vođa i sve pet. Pa ja mislim da valjda ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Upravo zato se stvorila ova država da imamo različita mišljenja. Je li to demokracija kolegice Murganić? Ja mislim da je. I nemojte omalovažavati i slavonskog seljaka i misliti da on ne zna razmišljati svojom glavom. On se neće dati izmanipulirati. On izađe na ulice stvarno kad je došlo ono pet do 12, a sad je i prošlo to pet do 12 i zato izlaze na ulice. **Murganić, Nada (HDZ)** Evo članak 238. Ono što je rekao kolega Grmoja razotkrilo je cijelu ovu raspravu. Da, oni žele štetu, štetu HDZ-u pa makar god koji to bio čin, koje god bilo to sredstvo iskoristit ćemo mi i naše seljake, sa njima ćemo mi manipulirati samo da dobijemo mi koji bod više, koji glas više i učinit štetu HDZ-u. Razmislite što radite tim ljudima. ljudi su se pobunili i zato premijer se sada povlači, a jedini koji imate štetu ste vi i to je činjenica i zato vi pozivate ljude smirite se ljudi, sve je u redu, dajte da prođu izbori, dajte nam glas, nemojte se bunit. Vas to samo zanima. Neka mi ni jedan glas ne da, pozivam Slavonce nemojte dat ni jedan glas Mostu, ali ustanite i borite se za svoja prava! …/Upadica

Poštovani kolega Pavliček kao predstavnik predlagatelja htio bih podsjetiti na nešto što se stvarno ovdje pokazalo u raspravi to je sindrom kuhane žabe. To je ono kad živu žabu bace u hladnu vodu pa ju pomalo, pomalo stave na plamen i onda ona vremenom jadna ugine jer ne shvaća da voda oko nje postaje kipuća. Želio bih vas zamoliti samo za komentar da je danas na farmi u Oriovcu pronađena ptičja influenca i to na farmi purana. Dakle, čini mi se nakon što su nas eto sada riješili kako bih ja rekao pajceka, svinja, krmača, gudina ili kako god purani su sljedeći na redu. Poštovani kolega Pavliček čini mi se da ovi vrijedni ljudi u svojim nastojanjima i to vrlo uspješnima da Hrvatsku liše apsolutno svega odabraše purane za sljedeću točku svojeg čišćenja Domovine. Hvala lijepa na odgovoru. danas i potvrdio, moram odgovoriti, potvrdio da će doći do eutanazije 19500 purana na toj farmi, da je takav protokol. Ali evo s obzirom da sam na kraju ja bih se zahvalio vama svima koji ste sudjelovali u raspravi, što smo ipak zadržali normalnu razinu komuniciranja bez vrijeđanja ispod pojasa. Ali ono što je jako bitno da ipak mislim da bi trebali priznati evo ministrice neke svoje greške. Tko radi taj i griješi, ali mislim da greške ipak treba neke priznati i onda bi puno lakše funkcionirao i odnos prema poljoprivrednicima i ovi sastanci koji se održavaju diljem Slavonije. Nije to nitko iz svog hira napravio jer smatra da je politički će profitirati, nego zato što su ljudi jednostavno na rubu i na kraju očaja. Evo hvala vam lijepa. Dobro. Sa ovim smo iscrpili raspravu. Zahvaljujem ministrici i suradnicima. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo jutros u 9,30 glasovanjem. Laku noć svima!